fjarverandi á næstunni. Í gær tók því sæti á Alþingi fyrir hana 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í kjördæminu, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Rósa Björk Brynjólfsdóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

Neytendasamtökin hafa dregið þetta ágætlega saman: Hækkanir ríkisstjórnarinnar á bensíni, búsi og búvörum leiða þessar hækkanir. Allt eru þetta þættir sem ríkisstjórnin gat haft áhrif á en gerði ekki heldur miklu frekar hitt. Hún kynti undir með því að ríða á vaðið í hækkunum og veitti þar með talið sveitarfélögum og fyrirtækjum ákveðna fjarvistarsönnun í sínum hækkunum, eins og við sjáum nú. En hverjir eru það sem borga? Það eru auðvitað fyrst og fremst heimilin í landinu sem borga brúsann. Við þessum hækkunum var hins vegar ítrekað varað af hálfu launþegahreyfinganna, Samtaka atvinnulífsins og Neytendasamtakanna en á þau var ekkert hlustað hér fyrir jól. Á sama tíma þá fellur ríkisstjórnin frá því að hækka gjöld á fiskeldisfyrirtækin á næsta ári eins og fyrirhugað var. SFS sendi bara eitt bréf og mótmælti og það dugði fyrir ríkisstjórnina. Breiðu bökunum er hlíft en heimilunum ekki. Það er auðvitað ekkert sem kemur hér á óvart. Við hljótum því að spyrja hvort ríkisstjórnin hafi ekki örugglega á fundum sínum rætt um þessa stöðu núna á markaði, hvað hún geti gert fyrir heimilin í landinu, eitthvað sem stemmir stigu til að mynda við síhækkandi verði á matarkörfunni, einum stærsta útgjaldalið íslenskra heimila. Við hljótum að spyrja hvað ríkisstjórnin ætli að gera til að spyrna við verðbólgunni og taka um leið á þeim hluta sem ríkisstjórnin getur raunverulega haft áhrif á. Hver eru skilaboð ríkisstjórnarinnar til heimilanna í dag? SFS sendi eitt bréf á ríkisstjórnina og hún brást við. Hvað þurfa íslensk heimili að senda mörg bréf til ríkisstjórnarinnar svo að hún bregðist við? Hvert er planið?

takast á við núna eins og aðrar ríkisstjórnir á Vesturlöndum. Við erum að glíma við mestu verðbólgu sem sést hefur um árabil víðast hvar annars staðar, en við Íslendingar höfum kannski meiri reynslu af því að takast á við verðbólgu en flest nágrannaríki okkar.

áhrif á verðbólgu. Það breytir því ekki að þessir tekjustofnar hafa rýrnað að raunvirði á undanförnum árum vegna þess að við höfum verið að halda hækkunum á þeim í algeru lágmarki. Við höfum verið mjög hófstillt í hækkun þessara gjalda og ég tel ekki að það sé réttlætanlegt að þeir rýrni meira við þær aðstæður sem eru uppi. Ég vil líka minna hv. þingmann á að tekjur af skattlagningu ökutækja og eldsneytis hafa lækkað á undanförnum árum samhliða breyttri samsetningu bílaflotans. Það skiptir auðvitað máli að við horfum til þess til lengri tíma að fleiri bílnotendur og bíleigendur taki þátt í að greiða fyrir notkun á vegakerfinu.

að þessi ríkisstjórn beitti sér fyrir lækkun tekjuskatts á tekjulægstu einstaklingana sem er eitthvað sem munar raunverulega um fyrir þann hóp. Hvað varðar verðbólguna sjálfa þá er hún á breiðum grunni. Eins og ég segi, þetta er eitt stærsta verkefnið til að takast á við. En það að benda á hækkun á áfengis- og tóbaksgjaldi sem eina sökudólginn í þessu, það er vægast sagt einföldun. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin kynnti fjárlagafrumvarpið0 núna í haust með því að það verði viðspyrna gegn verðbólgu og það ætti að treysta kaupmáttinn. Forsætisráðherra kemst ekki hjá því að átta sig á því að hækkanir ríkisstjórnarinnar á bensíni, á búsinu og á búvörum ekki síst hafa leitt til þess að verðbólgan er núna að hækka en ekki lækka í mánuði sem hún alla jafna á að lækka. Ef Viðreisn hefði verið í stjórn þá hefðum við ekki verið að hækka gjöldin núna í samræmi við verðlag. Við hefðum sett meiri byrðar á breiðu bökin eins og sjávarútveginn og fiskeldið. Við hefðum lækkað tollana á nauðsynjavörur íslenskra heimila og hætt

Herra forseti. Það kemur mér ekki á óvart að hv. þingmaður reki þetta allt saman til íslensku krónunnar og mér þætti gaman að fá að eiga sérstaka umræðu um það hvernig hún skýrir þá verðbólguna í Evrópu, verðbólguna í löndunum í kringum okkur þar sem hún er víðast hvar hærri þrátt fyrir að þau

með ákveðnu aðhaldi og með ákveðinni tekjuöflun. Ríkisstjórnin hefur líka gripið til aðgerða til að verja tekjulægstu hópana fyrir áhrifum verðbólgunnar. Ég þarf ekkert að minna hér á húsnæðisstuðninginn, ég þarf ekki að minna á hvernig við gripum strax inn í til að verja

vegna þess að þetta eru ekki fullnægjandi svör hjá hæstv. forsætisráðherra. Það er auðvitað bara augljós vöntun á pólitískri stefnu til að takast á við verðbólguna og þó að einhverjir tekjustofnar hafi mögulega rýrnað að raungildi þá breytir það því ekki að ríkisstjórnin ber ábyrgð á að halda verðbólgunni í skefjum. Eins og kemur fram hjá ASÍ og fleirum þá eru hækkanir á ýmsum gjöldum og gjaldskrám meginástæða aukinnar verðbólgu núna.

eru gjaldahækkanir, frestun á mikilvægum fjárfestingum sem allar eru bornar uppi af almenningi á meðan ríkisstjórnin þorir ekki að sýna aðhald með því að breyta auðlindagjaldi eða fjármagnstekjum. Við í Samfylkingunni höfum haldið uppi uppbyggilegri og málefnalegri gagnrýni á ríkisstjórnina og við höfum líka lagt fram okkar tillögur. Hugmyndafræði kjarapakkans okkar var einföld, þ.e. að taka á verðbólgunni þar sem þenslan raunverulega er, eftir metár í fjármagnstekjum, metarðsemi hjá stórútgerð og methagnað hjá bönkunum, og draga þannig úr hallarekstri ríkissjóðs en hlífa um leið heimilunum með því t.d. að falla frá ýtrustu gjaldahækkunum ríkisstjórnarinnar núna. Ég spyr því hæstv. forsætisráðherra hvort það komi til greina af hálfu ríkisstjórnarinnar að skoða aftur kjarapakka Samfylkingarinnar með opnum hug. Nú er sagt að verðbólgan sé að hluta til hagnaðardrifin. Getur forsætisráðherra tekið undir hugmyndir okkar í Samfylkingunni um að vinna gegn verðbólgunni þar sem þenslan er í raun og veru?

Þegar við setjum það í samhengi við stóru myndina þar sem við erum einmitt að horfa á tekjuskattslækkanir sem koma best þeim sem eru tekjulægstir, sem er miklu öflugri jöfnunaraðgerð en að horfa á þessi gjöld, þegar við horfum á þær aðgerðir sem við gripum til til að verja kjör þeirra sem eru með greiðslur frá almannatryggingum, þegar við horfum til þess að við hækkuðum húsnæðisstuðning og jukum barnastuðning,

Bankinn hefur auðvitað verið að beita sér, ekki bara með vaxtatækjum heldur líka með þeim nýju stjórntækjum sem hann fékk með þeirri löggjöf sem þessi ríkisstjórn lagði fram og var samþykkt á Alþingi til þess að bankinn gæti beitt sér fyrir aðgerðum á húsnæðismarkaði. Um það var búið að tala lengi en enginn hafði gert neitt í því fyrr en þessi ríkisstjórn lagði fram það frumvarp sem gerði það að verkum að aðgerðir Seðlabankans núna hafa haft áhrif á húsnæðismarkaðinn, sem var það sem við höfðum mestar áhyggjur af. Þar með er ég ekki að gera lítið, hv. þingmaður, úr vandanum sem verðbólgan skapar. Hún er stórt vandamál og við eigum að gera það sem við getum — ríkisfjármál, vinnumarkaður og Seðlabanki — til þess að draga úr áhrifum hennar. Herra forseti. Ég er algjörlega meðvitaður um hlutverk Seðlabankans en það er a.m.k. hægt að gera þá kröfu að hæstv. ríkisstjórn geri ekki Seðlabankanum erfiðara fyrir í sínu verkefni. Ég bendi á það að meginaðgerðir sem tengdust fjárlögum, m.a. gjaldskrárhækkanir og gjaldahækkanir, hafa gert að engu þær hóflegu launahækkanir sem gerðar hafa verið á almennum markaði og hafa miklu frekar leikið hlutverk í því að halda niðri verðbólgu í landinu. Og ég spyr

það hafi örlagaáhrif fyrir stöðu ríkissjóðs heldur af því að þetta er réttlætismál. Ég vona bara að hv. þingmaður styðji ríkisstjórnina í því að koma þessu máli áfram. Það er leitt að það hafi tafist, en áfram er unnið að verkefninu.

forseti. Ég beini hér fyrirspurn til hæstv. innviðaráðherra. Nýlega bárust fréttir af því að kostnaður við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins hafi hækkað um 50 milljarða, sem er rúmlega 40% hækkun frá því sem áður var áætlað. Málið var útskýrt að meginhluta til með verðlagshækkunum og síðan dýrari útfærslum en ráð var fyrir gert á tveimur framkvæmdum, þ.e. gatnamótum Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar og hins vegar Sæbrautarstokki.

frá því að samningurinn var undirritaður. Það er skýrt með því að segja að horfið hafi verið frá framkvæmdum um mislæg gatnamót og að nú sé gengið út frá því að Sæbraut verði lögð í stokk, það sé allt önnur framkvæmd og eftir atvikum mun dýrari en sú fyrri.

á einstökum verklið? Þekkir hæstv. ráðherra sambærileg dæmi frá uppbyggingarsögu vegakerfisins á Íslandi? Á sama tíma er 10 milljarða niðurskurður áætlaður á framkvæmdahluta samgönguáætlunar til að bregðast við þensluáhrifum. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra þriggja spurninga: Hefur fyrirtækið Betri samgöngur ohf. heimild til að gera svona grundvallarbreytingar án þess að það komi til umræðu í þinginu eða við ráðherra og, ef þetta var rætt við ráðherra, samþykkti hann þessa breytingu sem kallar fram 650% kostnaðarhækkun?

félagið Betri samgöngur sem var stofnað hér á þinginu þá hefur það með það að gera að stýra uppbyggingunni á höfuðborgarsáttmálanum, öllum þeim verkefnum sem þar eru og það kemur kannski engum á óvart að að ýmsar hækkanir hafi orðið núna á síðustu misserum. Almenn hækkun sem hefur orðið á verkefnum er 30–40% vegna, ekki bara að segja stríðsins í Úkraínu og þeirrar þenslu sem er víða í heiminum og hækkana á hrávöru þannig að það hefur auðvitað spilað inn í ýmsa þætti sem varða framkvæmdir Betri samgangna. Það er líka augljóst að þegar lagt var af stað voru menn með frumhugmyndir sem síðan hafa farið í frekari hönnun og smátt og smátt skýrist betur hver kostnaðurinn er.

verði ekki rædd einu orði í þinginu? Er það bara rætt í einhverjum stýrihópi úti í bæ? Er þetta regluverkið sem ríkisstjórnin er búin að ramma inn? Önnur eins meðferð á opinberum fjármunum, ég bara man ekki eftir viðlíka. Þetta er svona svipað eins og að það eigi að leggja malbik á sveitaveg einhvers staðar úti á landi og síðan ákveði sveitarstjórnin í einhverju kaffispjalli að gera frekar jarðgöng undir hálsinn en að leggja malbik á vegarspottann. Þetta er alveg með ólíkindum. Þarna er einn verkliður að fara úr 2,7 milljörðum í 17,7

alls konar hlutum enda til langs tíma áætlað þetta verkefni. Sáttmálinn sem slíkur lagði grunninn, samþykktin um betri samgöngur býr síðan til farveginn til að taka þær ákvarðanir. Það liggur auðvitað í augum uppi ef það er sú staðreynd að verkefnin stækka umtalsvert, sem ég tel mjög líklegt að verði, að það þurfi að taka þá umræðu, bæði hér í þinginu og víðar áður en við við leggjum af stað í þær. En það er einfaldlega verið að undirbúa þetta verkefni alveg eins og skrifað var út í samgöngusáttmálanum og Betri samgöngur fengu vilyrði þingsins til þess að framkvæma.(Gripið fram í.) Það er bara ekki komið svo langt.

Árið 2006 var samþykkt mótatkvæðalaust að fara í framkvæmdir við lagningu loftlínu frá Hafnarfirði að Fitjum í Reykjanesbæ. Í dag, 17 árum síðar, bólar ekkert á framkvæmdinni þrátt fyrir að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafi sagt að fyrir liggi allur lögformlegur samanburður kosta,

forseti. Í þessu máli endurspeglast algjört getuleysi þingheims og stjórnvalda til að leysa erfitt mál. Á meðan búa Suðurnesjamenn við öryggisleysi og takmarkanir í orkuflutningum, eins og kom berlega í ljós í rafmagnsleysinu 16. janúar sl. Ef fólk og fyrirtæki á Suðurnesjum geta ekki treyst á örugga afhendingu af nægu rafmagni þá mun það hafa áhrif. Fyrirtæki hætta að vaxa og ný fyrirtæki róa á önnur mið.

samanber tengingarnar í Rimakoti, og ég trúi því að viðeigandi aðilar komi þeim í lag varðandi Vestmannaeyjar. En það gildir víða um land að það er ekki nægjanlegt

Í skipulagslögum er hins vegar ekki heimildir fyrir ríkið að grípa inn í framkvæmdaleyfisveitingu sem þessa. Í 34. gr. skipulagslaga er ákvæði er varðar ágreining um aðalskipulag þannig að takist samliggjandi sveitarstjórnum ekki að leysa ágreining um atriði sem þarf að samræma í þeirra aðalskipulagi er möguleiki, að frumkvæði sveitarfélaganna eða Skipulagsstofnunar, að fela sérstakri nefnd að gera tillögu að skipulagi sem er sameiginlegt fyrir þessi sveitarfélög að því er ágreiningsatriðin varðar. Í þessu tilviki er gert ráð fyrir Suðurnesjalínu 2 á aðalskipulagi allra sveitarfélaganna og þar með Voga og því ekki forsendur fyrir að beita þessari lagagrein og henni hefur, held ég, aldrei verið beitt. Framkvæmdir í meginflutningskerfi raforku eru umfangsmiklar og liggja gjarnan um mörg sveitarfélög og reynslan hefur sýnt að deilur hafa orðið í kringum slíkar framkvæmdir. Frumvarp til breytingar á skipulagslögum, svokallaða línufrumvarp, sem liggur hér fyrir þinginu, felur í sér að lögfest yrði heimild til að taka sameiginlega skipulagsákvörðun þvert á sveitarfélagamörk vegna slíkra framkvæmda. Frumvarpinu er ætlað að útbúa farveg til að leysa úr mögulegum ágreiningsatriðum milli einstakra sveitarfélaga, svokallaðri raflínunefnd yrði falið það hlutverk,

enda er tímalínan löng. Hv. þingmaður spurði hvaða viðræður hafi farið fram. Mér er ekki kunnugt um upplýsingar um það en tímalínan er allt frá árinu 2008 þegar samkomulag Landsnets og sveitarfélagsins Voga vegna lagningar háspennulína um sveitarfélagið Voga þar sem sveitarfélagið heimilaði lagningu loftlínu með fyrirvara um niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum — og það er slíkt í aðalskipulaginu. Ágreiningurinn snýst þá um framkvæmdaleyfi. Ég trúi ekki öðru en að menn horfist í augu við þá þjóðhagslegu hagsmuni sem augljósir eru á Suðurnesjum vegna þess veikleika sem það er augljóslega að hafa bara eina línu þarna suður eftir og sunnan til hins kerfisins og tengja þau betur saman. Varðandi hugsanlega sérlagasetningu hér í þinginu þá hlýtur það að verða neyðarbrauð og við trúum því að aðilar komi sér saman löngu fyrr.

Hvað finnst ráðherra um það að ríkissáttasemjari skuli leggja fram miðlunartillögu án þess að ráðgast við samninganefndir aðila líkt og honum ber skylda til að gera lögum samkvæmt? Er það boðlegt að sáttasemjari sé að leggja fram miðlunartillögu fyrir félagsmenn Eflingar sem í raun er samningur Starfsgreinasambandsins, samningur sem stjórn og samninganefnd Eflingar hafa þegar hafnað? Er sáttasemjari ekki að virða vilja forystumanna Eflingar að vettugi og grafa undan þeirra lýðræðislega umboði með því að fara til félagsmanna Eflingar með tillögu sem forystumenn Eflingar hafa þegar hafnað? Augljóst er að með miðlunartillögu sinni er sáttasemjari ekki bara að grafa undan samningarétti stéttarfélags með algerlega ótímabærri miðlunartillögu heldur einnig verkfallsrétti þeirra. Hér má jafnframt minna á að félagsmenn innan Eflingar eru þeir tekjulægstu í okkar samfélagi, og eru að stærstum hluta konur, tekjulægstu launþegar íslensks samfélags. Í skýringum við frumvarp það er lögfesti gildandi lagaheimildir um miðlunartillögur segir, með leyfi forseta: „Í gildandi lögum eru mjög rúmar heimildir fyrir sáttasemjara til að setja fram miðlunartillögur. Þeim hefur hins vegar lítið verið beitt. Gerð er tillaga um að sáttasemjari haldi þessum heimildum en með nokkrum takmörkunum sem eiga að tryggja að miðlunartillaga verði ekki borin fram

það er alltaf best ef aðilar geta leyst málin sín á milli við samningaborðið. Það er hin eðlilega leið og almenn afstaða mín er sú að stjórnvöld eigi helst ekki að beita sér í slíkum málum. hins vegar í þessu máli rifja það upp að þegar málum er vísað til sáttasemjara þá eru þau þegar komin á erfiðan stað. Það er ekki sjálfgefið að kjaradeilum sé vísað til sáttasemjara. Það er algerlega hægt að ganga til samninga án þess að sáttasemjari komi þar að. En ríkissáttasemjari hefur leitt þessar sáttaumleitanir frá 7. desember síðastliðnum. Hann tekur sjálfstæða ákvörðun um að nýta heimild sína til að leggja fram miðlunartillögu og eftir að hafa skoðað þetta mál út frá minni bestu getu get ég ekki séð betur en að sáttasemjari sé innan þeirra heimilda sem er að finna í lögum. Það sem ég hef líka sagt mjög skýrt í fjölmiðlum, ef hv. þingmaður hefur hlustað eftir því, er að ef aðilar eru ósammála því mati þá geta þeir leitað til dómstóla og raunar er það nú svo

á næstu dögum við að leysa úr þessum deilum, því að þarna er deilt um lagatúlkun. Ég vil segja það, vegna orða hv. þingmanns, að augljóslega er ég ekki að taka afstöðu til efnis miðlunartillögunnar. Það er algjörlega fráleit túlkun hjá hv. þingmanni. Það sem ég er að taka afstöðu til er að sáttasemjari hafi þessa heimild og hann eigi að vera sjálfstæður í sínum störfum, hann eigi ekki að vera háður afskiptum stjórnmálamanna um það hvernig hann metur stöðuna. Það er alltaf mat sáttasemjara, (Forseti hringir.) sem við sem sitjum ekki við samningaborðið eigum mjög erfitt með að leggja sjálf,

Það sem ég hef sagt er að samkvæmt minni skoðun, takandi fram að ég er ekki lögfræðingur eins og hv. þingmaður, þeir eru nú margir hér á þingi, þá sýnist mér

að aðilar eiga að leita til dómstóla. Það er ekki þannig stjórnskipan hér að ráðherra, forsætisráðherra taki afstöðu til þess hvort þetta standist lög. (Gripið fram í.) Augljóslega eru það dómstólar sem eiga síðasta orðið. Það á hv. þingmaður að vita, löglærður sem hann er, og þar liggur málið núna. Við erum í þeirri flóknu stöðu núna að við getum séð þá stöðu fyrir í næstu viku að það verði hafið verkfall, að við bíðum enn niðurstöðu héraðsdóms, að við bíðum niðurstöðu ráðherra um það hvort stjórnsýslukæra verður tekin til efnismeðferðar og að við bíðum niðurstöðu Félagsdóms.

Forseti. Í apríl á síðasta ári óskaði fjármálaráðherra eftir því við ríkisendurskoðanda að embættið gerði stjórnsýsluúttekt á því hvort sala ríkisins á hlut í Íslandsbanka þann 22. mars 2022 hafi samræmst lögum og góðum stjórnsýsluháttum. Þetta var gert án samráðs við þingið og algerlega í trássi við kröfu stjórnarandstöðunnar um að setja á fót rannsóknarnefnd. Stjórnarandstaðan sameinaðist um þessa kröfu um rannsóknarnefnd einmitt vegna þess að við töldum ríkisendurskoðanda skorta nauðsynleg verkfæri til að velta við öllum steinum. Í viðtali við RÚV í síðustu viku, forseti, sagði Guðmundur Björgvin Helgason ríkisendurskoðandi það ekki í verkahring embættis ríkisendurskoðanda að leiða til lykta lögfræðileg úrlausnarefni sem tengjast sölu ríkisins á hluta Íslandsbanka í fyrra. Ríkisendurskoðandi svaraði í skýrslu sinni þannig ekki hvort sala á Íslandsbanka hafi samrýmst lögum. hans eigin sögn svaraði hann því ekki. Spurningin mín til ráðherra er í raun einföld, forseti, og ætti vonandi að kalla á skýr og afdráttarlaus svör.

hvort sala ríkisins á hlut í Íslandsbanka þann 22. mars 2022 hafi samrýmst lögum. Telur hæstv. forsætisráðherra það eðlilega kröfu að þessari spurningu sé svarað?

Ég hef sagt það, til að byrja með, að mér finnst skýrsla Ríkisendurskoðunar góð. Mér finnst hún draga fram ákveðna annmarka á framkvæmd þessarar sölu. Í þeirri skýrslu er ekki bent á nein lögbrot. Nú vitnar hv. þingmaður í orð ríkisendurskoðanda um að það hafi ekki verið hluti af þeirra verkefni, en það breytir því ekki að í öllu þessu ferli

Þar geri ég þó þann fyrirvara að við eigum enn eftir að sjá endanlega niðurstöðu Seðlabankans, Fjármálaeftirlits Seðlabankans, sem væntanlega ætti að liggja fyrir hér á næstu vikum miðað við þær fregnir sem hafa borist. Þá hefði ég talið að við værum komin með nokkuð skýra heildarmynd af málinu. Af því að hv. þingmaður spyr mig um mína skoðun á þessu máli þá tel ég að skýrsla Ríkisendurskoðunar og skýrsla Fjármálaeftirlitsins, þegar hún liggur fyrir, sem ég get ekki sagt til um nákvæmlega hvenær verður en væntanlega á næstu vikum, ættu að veita heildstæða mynd af málinu. Ég hef enn ekki séð nein sannfærandi rök færð fyrir því að lög hafi verið brotin í þessu ferli.

Við umfjöllun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um skýrslu ríkisendurskoðanda taldi fyrrum umboðsmaður Alþingis upp langan lista af lögfræðilegum úrlausnarefnum sem enn er ósvarað, langan lista, úrlausnarefnum eins og hvort ákvörðun fjármálaráðherra um að skoða ekki einstök tilboð heldur að útvista því til starfsmanna Bankasýslunnar samræmist lögum og reglum. Þetta er bara eitt úrlausnarefni sem ríkisendurskoðandi sjálfur segir að hann hafi ekki skoðað og þar af leiðandi ekki svarað. Skýrsla ríkisendurskoðanda, að eigin sögn, svarar ekki þeim úrlausnarefnum, svarar ekki þessum spurningum. Það hlýtur að skipta ráðherra máli að fá svör við þessum spurningum eða það hlýtur alla vega að skipta máli að hún og ríkisstjórnin öll sýnist vilja fá svör við þessum spurningum, bara svona upp á traust að gera og ásýnd. En ef ríkisendurskoðandi telur sig ekki geta svarað þessum álitaefnum — ég veit að Fjármálaeftirlitið er ekki að fara að svara þessum álitaefnum, það er ekki í verkahring þess — og ekki fæst samþykkt af meiri hluta í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að fá lögfræðiálit og ekki má setja á fót rannsóknarnefnd,

Það sem ég segi hér skýrt er að mér sýnist ekkert í vinnu nefndarinnar hafa leitt það fram, né heldur skýrsla Ríkisendurskoðunar, að lög hafi verið Ég veit ekki hvað mun koma fram í skýrslu Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, en ég er sammála hv. þingmanni um að það svarar auðvitað bara afmörkuðum hluta spurninga. ítreka það að ekkert við meðferð nefndarinnar hefur bent til þess að lögbrot hafi verið framið. Nú er það auðvitað í höndum nefndarinnar að ljúka sinni afgreiðslu á málinu og þá mun væntanlega gefast kostur á að ræða þessi mál ítarlegar hér í þingsal,

Ég kem hér upp til að leita ásjár virðulegs forseta varðandi það að fá ekki svör við fyrirspurn. Þann 24. maí á síðasta þingi lagði ég fram fyrirspurn til dómsmálaráðuneytis um biðtíma eftir afplánun. Kannski voru þetta of fáir virkir dagar þangað til að þing fór í frí þannig að ég sendi sömu fyrirspurn inn þann 27. september á síðasta ári.

Ég óska því eftir liðsinni virðulegs forseta við að athuga hvort búast megi við svörum eða hvort ráðuneytið ætli enn og aftur að hunsa þingið. Forseti vill geta þess að með reglulegu millibili eru ráðuneyti minnt á hvaða svör eru útistandandi og það verður að sjálfsögðu gert, í þessu tilviki eins og öðrum, að vekja athygli ráðuneytisins á því að

Þrátt fyrir að meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar hafi gert breytingartillögur við frumvarpið þá lúta þær að bráðabirgðaákvæðum sem er svona eins og vanalega til að bjarga tilteknum hópi fyrir horn sem náð hefur í fjölmiðla en ekki til að leysa nein kerfisbundin vandamál, enda er þessu frumvarpi ekki ætlað að leysa nein kerfisbundin vandamál, eins og mér hefur verið tíðrætt um hér í þessari pontu og annars staðar.

varðandi það að það sé óréttlátt, ósanngjarnt, að tala eins og þingmenn viti ekkert hvað þeir eru að gera og viti ekkert hvað þeir eru að tala

Það er af fullri virðingu sem ég er sannfærð um það að margir þeirra þingmanna sem ætla sér að samþykkja þetta frumvarp átti sig ekki á því hvað þau eru að samþykkja. Það er einmitt af þeirri virðingu sem ég hef þessa skoðun vegna þess að ég trúi því ekki, ég held í alvörunni ekki, alveg einlægt, að allir þeir þingmenn sem

ég telji hv. þingmenn ekki geta sett sig inn í málið eða ekki hafa unnið heimavinnuna sína eða annað slíkt. Þetta mál er bara þess efnis, það er flókið, það er lögfræðilega mjög flókið og þungt í vöfum, þungt að skilja af lestri frumvarpsins einum saman, mikið af bæði rangfærslum og misvísandi skilaboðum í greinargerð með frumvarpinu. Því hef ég ákveðið, eins og ég hef nefnt hér áður, að mér, hafandi skilning á málaflokknum,

er síðan að því loknu sammála þessu og til í þetta þá er það bara svoleiðis og ég hef lýst því yfir líka í þessari pontu. Ég geri mér grein fyrir því að það er meirihlutavald á þessu þingi og ef meiri hluti þingmanna vill samþykkja þetta mál þá verður það samþykkt hér í þingsal. Ég geri mér grein fyrir því og hef ekkert og hef ekkert í hyggju til að koma í veg fyrir það. Hins vegar mun ég ekki geta fest svefn ef þessi lög fara í gegn án þess að það sé algjörlega á tæru að fólk átti sig á því hvað það er að samþykkja.

Það er af einskærri virðingu fyrir hv. þingmönnum. Ég var enn að tala um, í minni síðustu ræðu — mér sýnist ég ekki geta tekið upp þráðinn þar sem ræðutími er ákaflega stuttur í þessari umferð, fimm mínútur í senn,

að fara til getum komið á framfæri okkar skoðunum sem við viljum að nefndarmenn í viðkomandi nefnd horfi til þegar fjallað er um málið í henni.

Þar fengum við t.d. inn mál á síðasta þingi sem var nokkuð umdeilt en það gekk út á að auka heimildir Fiskistofu til þess að nota svokölluð flygildi eða dróna til eftirlits með brottkasti.

fengum við kynningar frá ráðuneytinu en líka frá umsagnaraðilum þar sem öll helstu vandkvæðin og hætturnar og annað við þetta frumvarp komu fram. En það sem gerðist líka í nefndinni var að í

umsagnaraðilum, þar sem við báðum um frekari upplýsingar. En það sem gerðist næst var að með því að ræða málið innan nefndarinnar fengum við sem vorum í minni hluta tækifæri til að koma okkar skoðunum á framfæri. Í þessu tilfelli var framsögumaður sem hlustaði á þau rök sem við komum með og þau rök sem umsagnaraðilar komu með og vann í því að finna lausnir á því hvernig hægt væri að sætta þessar tvær mismunandi hliðar, annars vegar hvernig við tryggjum persónuvernd í þessu og hins vegar hvernig við tryggjum að dregið verði úr brottkasti. Með því að tala saman og finna út hver væru helstu atriðin sem virkilega stungu í hjá fólki að eiga við þá náðum við sem nefnd að koma með sem nefnd að koma með nefndarálit og breytingartillögur sem gerðu það að verkum að öll nefndin var á bak við frumvarpið. Þetta var svo sem eitt af mörgum frumvörpum sem við fjölluðum um og í öðrum frumvörpum vorum við ekki endilega sammála um alla hluti en við náðum samt að gera breytingar og lagfæringar til hins betra. Síðan kemur þetta mál hérna inn í 2. umr. Fólk er með spurningar um það af hverju þessu var breytt svona og af hverju hinu var breytt hinsegin og við gátum sem nefnd svarað fyrir það og bent á hvernig við hefðum gert hlutina.

báðar hliðar. Ég er greinilega búinn með tíma minn, virðulegi forseti, og mig langar að biðja hann um að bæta mér aftur á mælendaskrá vegna þess að mig langar að fara í það hvernig

Það myndi kannski ekki trufla okkur mikið hversu mikla harðlínuafstöðu Sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið gegn flóttafólki í gegnum árin ef ekki væri fyrir þá staðreynd að þessi afstaða er í praxís stefna ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur síðustu fimm ár. ár. Hún birtist í svo ótal mörgum myndum, eins og t.d. því offorsi sem hefur verið sett í að keyra þetta frumvarp um útlendinga fram, frumvarp sem snýst eingöngu um að stoppa í þá leka sem Útlendingastofnun sér á kerfinu, nema að það sem þau líta á sem leka myndi ég frekar segja að væru einstaklingar, fólk sem á rétt á að njóta hér verndar,

Degi eftir innrás Rússa í Úkraínu sagði hæstv. ráðherra að flóttamenn sem hér væru fyrir væru að teppa aðstöðuna fyrir þeim flóttamönnum sem kynnu að koma frá Úkraínu. Svo lágt lagðist hæstv. ráðherra að hann fór að etja saman ólíkum hópum fólks á flótta. Hann fór að láta eins og fólk sem er að flýja stríðið í Sýrlandi, átök til áratuga í Afganistan, óöldina í Jemen, afleiðingar átaka m.a. Íslands í Írak, allt þetta fólk sem sækir hér um vernd, væri að þvælast fyrir og teppa húsnæði og aðstöðu fyrir aðra sem við vildum taka á móti. Það er Það er nefnilega, forseti, ekki sama hver er. Fólki sem er að flýja stríðsátök og leitar til okkar

— áður en dynurinn af fyrstu byssukúlum var einu sinni þagnaður var Jón Gunnarsson mættur fyrir utan ráðherrabústaðinn að tala um að nú þyrfti að henda út öllu fólkinu sem hefði komið hingað í gegnum gríska verndarkerfið ef það væri að leita til okkar frá Sýrlandi, því þyrfti að henda út til að rýma fyrir Úkraínufólkinu. Ef einhvern tímann hefur verið ógeðsleg stund í stjórnmálaumræðunni þá var hún þarna á tröppum ráðherrabústaðarins 25. febrúar á síðasta ári. En þetta er stefna ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, stefnan sem Jón Gunnarsson hefur fengið óáreittur að framfylgja. Þau tala samt alltaf eins og þau vilji gera betur. Þegar við gagnrýnum þetta útlendingafrumvarp segja stjórnarliðar gjarnan: Já, eigum við ekki bara að opna vinnumarkaðinn fyrir fólk

Jú, við getum gert það líka. En nú eru liðin fimm ár og ekkert bólar á þeirri löggjöf. Ekkert bólar á ívilnandi reglum fyrir fólk utan EES-svæðisins til að koma til landsins og ala sér farborða. eina sem við höfum séð á spilin þar er í fyrsta lagi að meðan á Covid stóð voru opnaðar litlar gáttir, það voru nú engar flóðgáttir heldur nær því að vera lítið kýrauga,

Þetta er úrræði sem svona utan frá séð leit út fyrir að vera klæðskerasniðið að einhverjum fínum Bandaríkjamönnum sem ættu auðvelt með að stunda fjarvinnu á Íslandi. Það var fullt af þannig fólki sem nýtti sér þetta, enda var bara mjög gott að losna við Covid-ástandið í Bandaríkjunum, koma til Íslands, geta labbað með Ægisíðunni, farið jafnvel í sund og unnið síðan vel launuðu vinnuna heiman frá Bandaríkjunum á þessum nýja passa sem var búinn til fyrir þennan hóp vinnandi fólks. Fyrir hins vegar fólkið frá fátækari ríkjum, fyrir fólkið í þjónustustörfum, fyrir fólkið sem gæti verið að vinna hér í ferðaþjónustu en lenti bara í því að fæðast utan Evrópska efnahagssvæðisins, hefur ekkert verið liðkað.

varðandi innflytjendamál. Þetta er búið að vera brennandi umræðuefni í fimm ár. Það er ekki fyrr en á þessum tímapunkti sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur setur af stað stefnumótunarvinnu. Allan þann tíma sem þau eru búin að berja höfðinu við steininn varðandi það frumvarp sem við ræðum hér í dag, sem snýst um að koma verr fram við fólk á flótta, hafa þau lítið sem ekkert gert til að taka betur á móti fólki sem gæti flutt hingað vegna vinnu. Síðan er áhugavert hvernig hvernig stjórnarflokkarnir, sem almennt eru á flótta frá þessu máli, sjást lítið í umræðum og tjá sig helst ekkert efnislega þegar til þess kemur, þess kemur, eru samt að reyna að skreyta sig með einhverjum framfaraskrefum í fjölmiðlum eða með fréttatilkynningum á vef Stjórnarráðsins eins og gerðist í síðustu eða þarsíðustu viku

sannarlega þarft og gott verk og eitthvað sem hefur lengi verið kallað eftir, en þá langar mig að benda virðulegum forseta á svar sem mér barst frá dómsmálaráðherra við fyrirspurn um fatlaða umsækjendur um alþjóðlega vernd.

vitum það ekki. Með leyfi forseta: „Útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála taka ekki saman sérstaka tölfræði um þá einstaklinga sem sækja um alþjóðlega vernd hér á landi miðað við fötlun eða veikindi þeirra. Af þeim sökum er ekki mögulegt að setja fram yfirlit um umbeðnar upplýsingar.“ Þetta er eiginlega ótrúlegt, að íslenska stjórnsýslan eigi ekki þessar tölur á takteinum. Þarna er sérstaklega viðkvæmur hópur sem sækir um vernd á Íslandi og þeir geta ekki einu sinni sagt okkur hversu mörg þau eru. Fyrir utan bara hversu stjarnfræðilegt fúsk það er almennt séð þá er þetta líka á skjön við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þar stendur berum orðum í 31. gr. að aðildarríki skuldbindi sig til að safna viðeigandi upplýsingum, þar á meðal hagtölum, um fatlað fólk. Hérna gæti verið að dúkka upp enn ein ástæðan fyrir því að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er búin að draga lappirnar með að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, vegna þess að þá yrði hún nauðbeygð til að taka betur á móti þessum hópi frekar en að æja og óa þegar þegar fötluðu fólki er brottvísað í enga þjónustu í Grikklandi, þvert á þau réttindi sem viðkomandi hafa.

Í þessum tilvikum, þegar Útlendingastofnun tekur ákvörðun um að vísa umsókn frá af þessum sökum, þá er hér lagt til að sú ákvörðun kærist sjálfkrafa til kærunefndar útlendingamála. Í dag er það þannig að kærufrestur er 15 dagar, sem er mjög stutt. Almennt í stjórnsýslunni er kærufrestur ákvarðana stjórnvalda þrír mánuðir, þannig að búið er að stytta kærufrest ansi mikið í þessum málum til þess einmitt að reyna að tryggja skjóta málsmeðferð.

Það er auðvitað mjög erfitt að sjá hvernig þetta á að auka skilvirkni í kerfinu þar sem það er ljóst að það yrðu þá kærðar ákvarðanir þar sem umsækjandi var sáttur við að fara til Svíþjóðar eða eitthvað, það kemur alveg fyrir. Það kemur fyrir að fólk leitar hingað til lands og hafði ekki hugmynd um Dyflinnarreglugerðina

á ári sem enginn óskaði eftir, enginn bað um. Þetta á að heita skilvirkni í hugum frumvarpshöfunda. Þetta ákvæði hefur samt verið gagnrýnt af hálfu þeirra sem vilja gæta réttinda umsækjenda.

kærunefndinni innan 14 daga frá birtingu ákvörðunarinnar. Í upphaflegri útgáfu þessa frumvarps var talað um að ef greinargerðin bærist ekki innan 14 daga þá yrði málið hreinlega fellt niður, sem er auðvitað augljóst brot á réttindum umsækjenda og veruleg skerðing á hagsmunum umsækjenda sem er sannarlega ekki áhyggjuefni af hálfu hæstv. dómsmálaráðherra. Það er bara svoleiðis með þessu frumvarpi. Hins vegar var fallið frá því að málið falli sjálfkrafa niður ef kæra berst ekki innan 14 daga en það er samt þannig orðað í lögunum að greinargerð skuli berast innan 14 daga. Því hefur verið svarað til að sannarlega hvíli rannsóknarskylda á kærunefndinni og og að hún muni sannarlega sinna þeirri rannsóknarskyldu og taka við þeim gögnum sem berast eftir þann tíma. Þrátt fyrir allt þetta hefur m.a. Rauði krossinn á Íslandi gert ákveðnar athugasemdir við þetta ákvæði þar sem það er verið að stytta í reynd þann tíma sem kærandi hefur til þess að undirbúa mál sitt frá því sem nú er. Í dag er það þannig að kærufresturinn, 15 dagarnir, er gjarnan notaður til að afla gagna sem Útlendingastofnun hefur neitað að afla. Þetta varðar t.d. heilbrigðisástand, getur varðað sérstaklega andlegt ástand og annað. Mörg dæmi eru um að Útlendingastofnun sé beðin um að bíða með ákvörðun á meðan beðið er eftir þeim gögnum og þá eru staðfestingar frá heilbrigðisyfirvöldum um að gögnin muni berast eftir þrjár vikur, fjórar vikur, maður veit það ekki, tvær, eina, og Útlendingastofnun segir bara að hún ætli ekki að bíða eftir þessum gögnum og tekur ákvörðun. Og hvað gerir umsækjandi þá? Hann þarf að kæra til kærunefndar, en hann þarf að afla þessara gagna vegna þess að þau eru lykilgögn í málinu, vegna þess að það er þannig í lögunum að ef sérstakar ástæður mæla með því þá á mál að vera afgreitt hér á landi, þá skal því ekki vísað frá og það hljóta að vera sérstakar ástæður ef fólk glímir við alvarlegan heilsufarsvanda,

tekið í gegnum þingið þar sem nefndin hlustaði á umsagnir og vann saman í því að finna lausnir. Síðan kemur þetta ákveðna mál sem við erum að ræða hér í dag, frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga. Það er alveg með ólíkindum hvað þetta frumvarp fer allt öðruvísi í gegnum þingið heldur en mörg af þeim umdeildu en samt mikilvægu málum sem eru að koma hingað inn. Stærsti munurinn er sá, að það er greinilega búið að ákveða áður en þetta mál fer inn í þingið að það megi ekki gera neinar breytingar á neinu — ekki neitt. Það Það sést greinilega í meðförum þingsins á þessu máli og maður spyr sig hvað liggi þar að baki.

Ráðherra tekur smá þátt í umræðunum til að byrja með en er svo ekki með í að klára málið.

eitthvert sýndarsamráð, því þrátt fyrir ótrúlega marga gesti og óvenjulega margar umsagnir þá var alveg sama hvað var sagt. Ef einhver hefði komið þarna inn og bent á að það væri kviknað í fyrir aftan

Það sést best á nefndaráliti sem telur upp hverjir komu, en tekur svo ekki undir eina einustu umsögn og bendir ekki á neitt. Kaflinn um samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar — nei, við þurfum ekkert að hlusta á það.

Nei, það mátti ekki fara í neina skoðun á neinu, vegna þess að ef einhver þeirra úttekta hefði bent á að eitthvað þyrfti að laga

að segja lét ráðherra hafa eftir sér nú í dag að það yrðu kannski einhverjar smá orðalagsbreytingar. Það er nú ágætt að hægt sé að laga það ef einhverjar villur eru í málfræði eða íslensku hérna inni. svo er málið afgreitt úr nefnd þrátt fyrir mikil mótmæli og þrátt fyrir að ekki sé búið að fá alla gesti; það er afgreitt úr nefnd af því að það á að þrýsta þessu í gegn fyrir jól.

hringir.) Virðulegi forseti. Ég ætla að koma að samkomulaginu sem greinilega er í gangi í næstu ræðu og óska því eftir að vera bætt aftur á mælendaskrá.

Það er hægt að segja mjög margt um efnisatriði þessa máls og það er í rauninni mjög nauðsynlegt að fara út í hin ýmsu smáatriði þeirra breytinga sem ríkisstjórnin leggur hérna til á lögum um útlendinga. Að mínu mati er hins vegar mikilvægara að tala um pólitíkina í þessu máli fyrst og það er af nokkrum ástæðum. Til að byrja með af því að nánast allar umsagnirnar um þetta mál eru neikvæðar og hafa alltaf verið í gegnum

Af hverju erum við að tala um frumvarpið í 2. umr. ef það er ekki búið að leggja fram allar breytingartillögur sem á að leggja fram? Ég skil það ekki. Að lokum er nauðsynlegt að fjalla um pólitíkina í þessu máli út af því sem er fjallað um í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, sérstaklega út af stefnunni sem þar er, með leyfi forseta: „Kerfi og stofnanir sem meta einstaklingsbundnar aðstæður og hagsmuni eiga að vera skilvirk, laga- og regluverk skýrt og mannúðlegt og framkvæmd fullnægjandi. Rýna þarf framkvæmd og stytta málsmeðferðartíma í núverandi kerfi, þannig að tryggja megi hraða og skilvirka afgreiðslu mála í samræmi við flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna og koma í veg fyrir langvarandi óvissu hjá einstaklingum og fjölskyldum.“

þá verðum við að hugsa um þau sem er verið að verja réttindi hjá, þau sem eru að sækja hérna um alþjóðlega vernd, að við séum að passa upp á það við missum engan sem ætti raunverulega rétt á vernd samkvæmt flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna og náttúrlega íslenskum lögum. Skilvirknibreytingar geta haft þau óþægilegu hliðaráhrif að gæði minnka.

Varðandi umsagnirnar þá heyrir það til undantekninga að mál séu afgreidd út úr nefnd þegar allir umsagnaraðilar eru á móti frumvarpinu af efnislegum ástæðum. Því verðum við að velta fyrir okkur hvers vegna það er samt verið að troða frumvarpinu í 2. umr. Jú, það er búið að gefa út ýmsar digurbarkalegar yfirlýsingar um að það sé búið að leggja frumvarpið svo oft fram

að vera að reyna að segja að það sé stjórnlaust ástand en í hvert sinn sem er reynt að draga það upp úr ráðherra eða nokkrum öðrum stjórnarþingmanni nákvæmlega hvað sé stjórnlaust er fátt um svör. Jú, jú, það eru margar umsóknir en það er út af stríði í Úkraínu þar sem stjórnvöld eru að leggja sig fram við að hjálpa fólki, beita meira að segja öðrum greinum í útlendingalögum en venjulega til að hjálpa fólki frá Úkraínu fram hjá hefðbundna ferlinu. Hvert stjórnleysið er nákvæmlega er enn óljóst og enn þá óljósara er hvernig þetta frumvarp á að leysa þetta meinta stjórnleysi. Hér rennur mér dálítið blóðið til skyldunnar að benda á að stjórnvöld, fólkið sem situr venjulega hérna, eiga að stjórna og stjórnleysið sem þau eru að kvarta yfir er augljóslega þá þeirra eigið stjórnleysi, eða hvað? Þeirra eigin vinnubrögð sem þau eru að kvarta yfir. Samt geta þau ekki útskýrt fyrir okkur hvernig þetta stjórnleysi lýsir sér. En er þá bara ekki vandamálið að þau hafa ekki hugmynd um hvað þau eru að gera og þar af leiðandi ríkir stjórnleysi? Eða er þetta stjórnleysi bara uppspuni sem er ekki hægt að rökstyðja með neinu öðru en endurtekningum á því að hér sé stjórnleysi? Aftur: Þetta er bara áhugaverður dómur um þeirra eigin störf.

um að henda fólki út á götu. Þriðja ástæðan er stjórnarsáttmálinn. Málið er í stjórnarsáttmála, eins og ég las upp hérna áðan. Stjórnarliðar eru kannski bara að sætta sig við að þau verða að samþykkja málið af því að það er talað um það í stjórnarsáttmálanum. En þingmenn stjórnarflokkanna hljóta að þurfa að skoða innihald stjórnarsáttmálans og bera saman og skoða hvort frumvarpið nái þeim markmiðum sem þar koma fram, því að ef það er ekki raunin þá erum við að ræða eitthvað allt annað en þau voru búin að samþykkja og kvitta upp á í stjórnarsáttmálanum.

Allt þetta gerir það að verkum að við verðum að ræða pólitíska sjónarhornið í þessu máli. Það er staðreynd sem við vitum öll hérna að það er ekki hægt að klára afgreiðslu á neinu máli fyrr en það er búið í 2. umr. vegna þeirrar einföldu staðreyndar að hún getur verið óendanleg. Við vitum líka hvernig kaupin á eyrinni gerast almennt séð; ég geri þér greiða og þú gerir mér greiða, og allt svoleiðis. Þannig er það í þessari ríkisstjórn og þannig gerist það almennt á þessu þingi; þú hleypir þessu máli í gegn og við fáum hin málin í gegn.

Þau eru búin að sætta sig við orðinn hlut og yfirlýsingar þeirra um breytingartillögur munu annaðhvort enda í innihaldslausum fegrunaraðgerðum, kannski orðalagsbreytingum eða einhverjum íslenskulagfæringum, einhverju svoleiðis, eða bara nákvæmlega engum breytingum. Þá er spurningin: Hvað fengu þau fyrir að hleypa þessu máli í gegn? Eigum við ekki rétt á að vita það? Á þjóðin ekki rétt á að vita hvað VG og Framsókn seldu fyrir þetta mál? Hvað kostar það VG og Framsókn að

undanþágan eða hvort viðkomandi eða einhver tengdur viðkomandi sé ósamvinnuþýður og kannski er foreldri hent úr landi en ekki barni en samt á að tryggja það að börn eða aðstandendur þess séu ekki

Það er búið að sýna að misnotkun á kerfinu er í lágmarki, þ.e. bersýnilega tilhæfulausar umsóknir eru brotabrot af fjöldanum sem sækir um og tekur líka miklu styttri tíma að afgreiða. Það er búið að gera reglugerðarbreytingu sem afgreiðir þær umsóknir hratt og skilvirkt. Það er búið að leysa það vandamál, þannig að það er ekki hluti af þessu frumvarpi. Markmið þess er sem sagt að verndarkerfið ráði við að afgreiða þær umsóknir sem berast á mannúðlegan og skilvirkan hátt. Það er það sem þau segja. En hvernig gera tillögurnar í frumvarpinu það að verkum nákvæmlega? Þær gera það bara alls ekki. Það er ekki hægt að lesa í gegnum þetta frumvarp og finna samsvörun við það sem þau segja að sé markmiðið og skilja tillögurnar þannig að þær skili því markmiði á einhvern hátt.

Ekkert svoleiðis. Staðan á þessu frumvarpi er því sú að einhverjir í ríkisstjórninni boða breytingartillögur án þess að segja hverjar þær eiga að vera. Það væri því eðlilegast að nefndin tæki þetta mál til sín aftur og fengi þær breytingartillögur á borð nefndarinnar til þess að geta skoðað þær, til þess að geta fengið álit umsagnaraðila á þeim, til þess að það sé hægt að ræða þær efnislega við 2. umr. þessa máls eins og á að gera. Ég býst hins vegar við að þetta tal um breytingartillögur sé fyrirsláttur til að klára 2. umr. málsins og troða því í gegnum þingið, sama hvað umsagnaraðilar segja um málið, sama hvað fólki finnst raunverulega um málið, að það er búið að selja sannfæringu sína fyrir málinu í staðinn fyrir eitthvað annað og afsakar það með einhverri óljósri tilvísun um að það eigi að afgreiða einhvers konar svona mál af því að það stendur í stjórnarsáttmálanum.

við sáum hér stjórnarliða reka nefið inn í sal, birtist hér í gættinni. Það gerist ekki oft þessa dagana í þessari umræðu. Þar var mætt hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir, framsögumaður meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar í þessu frumvarpi.

en hún gerði það bara í gættinni. Ég hefði búist við að hv. þingmaður myndi nýta sér þessa pontu sem við höfum hér til að skiptast á skoðunum frekar en að útkljá þetta með pískri úr hliðarsal. Eða erum við í alvöru komin á þann stað, frú forseti, að stjórnarliðum þyki nægja að segja þingmönnum svona úr fjarska eða í gegnum fjölmiðla að þeir séu ósammála

á að bæta skilvirkni. Hvernig? Getið þið stafað það fyrir okkur af því það er hvergi að finna í frumvarpinu né í nefndarálitinu bara eina lýsingu, einfalda lýsingu á því hvernig þetta bætir einhverja skilvirkni og þá fyrir hvaða hóp. Fyrir fólkið sem hefur raunverulega rétt á vernd, er það sá hópur sem fær skilvirkni? Eða er það hópurinn sem er verið að henda í burtu — hverjir?

Frú forseti. Ég tek undir með hv. þingmönnum, kollegum mínum hérna. Það sem ég er að gera í mínum ræðum í þessu máli er bara nokkuð alvarlegt. Ég er að væna þingmenn meiri hlutans um að ætla sér að samþykkja frumvarp sem gengur gegn mannréttindum, sem minnkar skilvirkni, sem brýtur á réttindum barna.

Það er gott og vel og það er frábært því almenningur á líka rétt á að vita hvað er í gangi hérna. En ég efast ekki um að almenningur vill líka fá svör og skýringar á þessu: Hvernig má það vera

frá því að við byrjuðum að óska eftir því að þau tækju þátt í umræðunni, sem var snemma í síðustu viku. Hér hafa einstaka þingmenn Sjálfstæðisflokksins setið og virst eitthvað hlusta en það er farið að minnka hvað þau hlusta og sama gildir með Framsókn. Hér er verið að taka réttindi af börnum. Ég hélt að barnamál væru t.d. eitthvað sem þau létu sig varða. Ég hefði viljað hafa fulltrúa hér til að ræða þessi mál við. En nei, þinglegt ferli er þannig að það er búið að semja af sér allt það sem heitir málfrelsi hér á Alþingi. Það er búið að setja múl á stjórnarþingmennina (Forseti hringir.) og þeim er bannað að koma hingað að ræða málin.

kjaftaði hver tuska á hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra í fjölmiðlum. En þegar við báðum hann um að mæta í sal og gera grein fyrir þeim skoðunum sem hann var að lýsa í fjölmiðlum og fá jafnvel á sig andsvör um þær þá átti hann ekki heimangengt.

Í þessu máli er einmitt verið að grauta saman verksviðum nokkurra ráðherra, mjög augljóslega hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra varðandi atvinnuréttindi, en einnig er að sjálfsögðu verið að huga að réttindum barna,

mál sem breytir lögum á þeirra verksviði, er að við fáum engin svör. Við fáum hins vegar ýmsar yfirlýsingar í fjölmiðlum sem stangast á. á. Ég átta mig ekki á því af hverju ráðherrarnir geta ekki komið hingað og útskýrt fyrir okkur mjög skýrt og greinilega og fyrir þjóðinni

til þess væntanlega að útskýra afstöðu sína gagnvart þessu máli fyrir sínu fólki. Það er gott og vel, það er frábært, en okkur hér langar líka til að vita hver afstaða ykkar er til þessa máls. Eruð þið raunverulega sammála því

Ég biðla enn og aftur til hv. þingmanna meiri hlutans að koma hingað í þingsal og ræða þetta mál við okkur vegna þess að þetta er bara mjög dularfullt. Það er mjög undarlegt að það standi til að afgreiða þetta mál sem landslög á Íslandi.

Við báðum hér fyrir helgi endalaust um að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra eða einhver úr þingflokki Vinstri grænna kæmi og ræddi við okkur í sal Alþingis. Nei, það var alveg sama hvað við báðum, það var ekki séns að fá neinn af þeim hingað. En það var hins vegar ekkert mál fyrir þau að setja upp súpufund úti í bæ, bjóða fyrst alla velkomna en hætta svo við og vilja bara þá sem voru sammála þeim á fundinn. Þar var hægt að gaslýsa yfir því fólki af hverju þetta væri nú svo gott.

að þar verði einhverjar breytingar. Svo kemur eitthvert viðtal við dómsmálaráðherra í fjölmiðlum þar sem hann segir: Nei, nei, það verða engar breytingar. Ef eitthvað þá verða það einhverjar smávægilegar orðalagsbreytingar. Af hverju kemur þetta fólk ekki í þingsal og á samtal við okkur? Þetta er svo mikið „diss“, forseti. Þetta er svo mikið „diss“ við þingið.

Mig langar aðeins að rifja upp samtal sem við áttum hér í sal við 1. umr. málsins þegar við vorum að reyna að átta okkur á því hvers vegna það hefði orðið umpólun innan stjórnarliðsins á því hvernig þingflokkar afgreiddu málið frá sér. Á fyrri þingum var staðan sú að Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur afgreiddu málið án fyrirvara úr sínum þingflokkum en Vinstri græn gerðu ætíð fyrirvara við málið af sinni hálfu stundum jafnvel efnislega við ákveðna þætti, þótt það hafi aðeins þynnst efnisinntakið í fyrirvörunum í seinni tíð. tíð. Núna í haust þegar málið kemur fram er þetta öfugt. Þá eru Vinstri græn fallin frá því að gera fyrirvara við málið en Sjálfstæðisflokkurinn hins vegar farinn að gera fyrirvara. Við veltum fyrir okkur hvort þetta gæti í alvöru verið út af einu einasta ákvæði sem datt út á milli umferða, að frá síðasta vetri og til þessa var tekin út breyting á 36. gr. útlendingalaga sem snerist um það að í eldri útgáfu mátti ekki taka til efnismeðferðar umsóknir fólks um alþjóðlega vernd ef viðkomandi var með vernd í öðru landi þá þegar. Þetta hljómar kannski sakleysislega á yfirborðinu en staðan er sú að mörg Evrópuríki eiga fullt í fangi með að veita fólki sómasamlega vernd í sínu í sínu hæliskerfi, þau geta ekki boðið upp á húsnæði, þau geta ekki boðið upp á heilbrigðisþjónustu, menntun, allt sem snýr að grunnþörfum þeirra einstaklinga sem eiga að njóta verndar, t.d. á Grikklandi er varla hægt að segja að það sé fólki bjóðandi. Þetta ákvæði var tekið út á milli umferða og þar með skánaði málið örlítið. Þótt enn væru fjögur, fimm rauð flögg í því var alla vega einu rauðu flaggi færra. En þetta sáum við sem mögulega sykurpillu fyrir Vinstri græna, að geta kyngt niður ógeðinu af restinni, en fengum aldrei skýr svör frá þeim varðandi það. Það er einkennandi við alla umræðu um þetta mál að þegar við spyrjum stjórnarliða hér í pontu fáum við engin svör.

Þessi kenning okkar var síðan staðfest fyrir nokkrum dögum þegar hæstv. forsætisráðherra sagði í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar að þetta ákvæði hefði farið út að kröfu Vinstri grænna. Síðan sagði hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra slíkt hið sama í óundirbúnum fyrirspurnum hér í síðustu viku, að fyrir tilstilli Vinstri grænna hefði þetta ákvæði farið út og þess vegna væru þau sáttari við málið. Þarna erum við komin að kjarna vandans; Vinstri græn sættu sig þarna við að þau væru komin nógu langt í einhvers konar skaðaminnkun á málinu til að það væri þorandi að hleypa því í gegn. Þetta eru rök sem er mjög erfitt að fá nokkuð annað fólk til að meðtaka vegna þess að ekkert okkar hinna samþykkti að hleypa skaðvaldinum inn í dómsmálaráðuneytið. Það þyrfti ekki að skaðaminnka þetta frumvarp ef ekki hefði verið búinn til vettvangur fyrir Sjálfstæðisflokkinn að koma með jafn skaðlegt frumvarp til þingsins og raun ber vitni. Þetta verður síðan að rifja upp í ljósi þess að Vinstri græn eru nú farin að tala um að þau ætli enn að skaðaminnka málið, að þau ætli milli 2. og 3. umr. að upphugsa einhvers konar breytingartillögur sem gætu mögulega dregið dregið úr skaðsemi þess fyrir fólk á flótta. En á sama tíma segir ráðherra málaflokksins að engar slíkar tillögur séu líklegar til að koma fram.

Frú forseti. Ég hætti í minni síðustu ræðu þar sem ég ætlaði að byrja að fjalla um

Í umsögn Rauða krossins segir, með leyfi forseta: „Hér er lagt til að ákvarðanir Útlendingastofnunar um synjun á efnislegri meðferð á grundvelli 36. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016 (útl.) sæti sjálfkrafa kæru til kærunefndar útlendingamála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

Fallið hefur verið frá því en engu að síður kveður ákvæðið á um að greinargerðin skuli berast innan 14 daga og það verður áhugavert að sjá hvernig það verður túlkað í framkvæmd. Það er sannarlega ekki verið að einfalda störf kærunefndarinnar með þessari breytingu. Áfram heldur,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

Innskot: Á íslensku. Áfram heldur, með leyfi forseta: „Birting ákvörðunar fer nú fram á þann veg að ákvörðunin er ekki birt fyrir umsækjanda sjálfum,

Þegar ég vann við þennan málaflokk, þá sem lögfræðingur á vegum Rauða krossins, sem talsmaður umsækjenda um alþjóðlega vernd, var ákvörðunin birt með formlegum hætti þannig að umsækjandi og talsmaður voru boðuð til Útlendingastofnunar ákvörðunarorðin lesin upp að túlki viðstöddum. Þannig gat umsækjandi a.m.k. skilið efnislega niðurstöðu málsins þó að það hafi ekki verið farið í að þýða alla ákvörðunina og það var lagt í hendur talsmanns viðkomandi að útskýra ákvörðunina og forsendurnar fyrir umsækjanda. Í dag er þetta ekki þannig. Í dag er þetta ekki svona. Í dag er það þannig eftir að Rauði krossinn hætti þessari þjónustu, eftir að samningur var ekki framlengdur við Rauða krossinn, sem er gríðarlega mikil

bara þarna — nú erum við bara að tala um kerfið eins og það er í dag án þessara breytinga sem er verið að leggja til þarna — þá er það þannig að umsækjandi gæti misst af þessu. Þetta er framkvæmd sem er í skoðun um hvort hún sé hreinlega

það megi ekki breyta neinu og allt sé þetta vegna þess að það er eitthvert samkomulag í gangi. Þá er kannski gott fyrir þá sem eru að horfa á þessa útsendingu að fá aðeins innsýn í það hvernig hlutirnir ganga fyrir sig við ríkisstjórnarborðið. Það er einfaldlega þannig að þegar flokkarnir koma með svona umdeild mál þá

Þarna er ekki verið að horfa á það hvað er þjóðinni fyrir bestu eða

Það væri gaman fyrir okkur að vita hvað hinir flokkarnir eru raunverulega að fá fyrir sinn snúð. Hvað fá fá hv. þingmenn og hæstv. ráðherrar Vinstri grænna fyrir það að láta gildi sín, mannúð og annað bara fjúka út í veður og vind? Hvað ætli þau fái í staðinn? Kannski eitthvað umhverfistengt, kannski að eitthvað annað fari ekki í gegn hjá Sjálfstæðisflokknum, kannski var eitthvað enn verra sem við vitum ekki af. Þau þora ekki einu sinni

Til þess að selja sjálfum sér það að þau hafi ekki algerlega selt sálu sína þá fara þau í einhverjar gaslýsingar gagnvart eigin kjósendum, þetta sé svo miklu betra heldur en það var af því að Vinstri græn eru búin að gera það svo gott, af því að þau voru á móti hlutum sem voru mjög slæmir. En það hefði aldrei farið þannig í gegn heldur. Þetta er bara selt svona: Við gerðum þetta svo manneskjulegt. Já, þau gerðu það það manneskjulegt að það brýtur enn þá í bága við stjórnarskrá og mannréttindi. Þau

að geta selt gildi sín svona ódýrt? Stendur VG kannski orðið fyrir valdagræðgi? Ég veit það ekki.

Rétt eins og það voru einhverjir örfáir sem voru látnir greiða atkvæði gegn rammaáætlun í vor svo það liti út eins og Vinstri græn væru enn þá grænn flokkur en ekki bara valdagræðgisflokkur.

Þetta er mjög flókinn málaflokkur af nokkrum ástæðum. Við erum að glíma við mjög viðkvæman hóp fólks sem sækir um alþjóðlega vernd, hefur orðið fyrir ofsóknum hér og þar um heiminn af mjög fjölbreyttum ástæðum.

vinnsla persónuupplýsinga, umsóknir barna um alþjóðlega vernd, skerðing og niðurfelling réttinda, tafir á ábyrgð umsækjanda, málsmeðferðartími umsókna barna um alþjóðlega vernd,

Skylda stjórnvalda er að taka hverja einustu umsókn og greina hana út frá einstaklingsaðstæðum viðkomandi umsóknaraðila. Það er ekki létt ferli. Það er bara mjög flókið ferli því að aðstæðurnar geta verið mjög mismunandi í mismunandi löndum fyrir mismunandi einstaklinga.

leikmenn að átta sig á því í alvörunni um hvað þetta mál snýst bara með því að lesa frumvarpið. Það er því miður flóknara en

Þetta er ekki bara viðkvæmur og mikilvægur málaflokkur ef við skoðum söguleg dæmi þess heldur er hann líka mjög viðamikill í umfangi núna eftir t.d. stríðið í Sýrlandi og hina

Eins og ég sagði í ræðu minni áðan er þetta eitthvað sem við hljótum öll að vera sammála um; að þau sem eiga raunverulega rétt á aðstoð, á alþjóðlegri vernd, það sé betra fyrir alla að þau fái skjóta og mannúðlega afgreiðslu og viti strax, sem fyrst, hvort þau eigi rétt á þeirri vernd eða ekki.

fólk sem kemur hér án vegabréfa eða skilríkja og það er flókið, það er verið að gera aldursgreiningar og það er líka flókið og tekur tíma,

án þess að það sé augljóst hvernig það gerir það, það er ekki útskýrt, þá hljótum við, þingið hérna, í ljósi þess að við viljum tryggja skjóta og mannúðlega þjónustu, að spyrja hvernig.

sem ég átta mig ekki á hvernig getur stytt neina málsmeðferð. Ef eitthvað er þá býr það til meiri stjórnsýslu og meiri möguleika til kæru vegna þess að þar færi

Forseti. Mér finnst mikilvægt að ræða þessar umsagnir sem hafa komið því að það hafa komið gríðarlega mikið af af greinargóðum, fróðlegum og mikilvægum umsögnum um þetta mál frá samtökum og opinberum stofnunum og aðilum sem hafa gríðarlega góða þekkingu og eru að koma með mjög gagnlegar og mikilvægar ábendingar. Það er mikið af rauðum flöggum þarna og það sem heyrist ótrúlega hátt í mörgum umsögnum er skortur á samráði. Þá er ég ekki að tala um að það hafi verið of lítið samráð heldur var ekkert samráð, ekkert.

Það skemmir þetta mál algerlega, enda ber þetta mál algerlega merki um að það hefur ekkert verið haft neitt samráð við þessa aðila. Ég skil ekki alveg ráðherra sem leggur fram svona mál í algeru samráðsleysi við helstu fagaðila í málaflokknum,

þar sem er lagt til, með leyfi forseta: „… að réttur til þjónustu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd falli niður 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar um synjun. Vissulega eru þar taldar upp undantekningar; barnshafandi konur, alvarlega veikir einstaklingar og fatlaðir einstaklingar. Af frumvarpinu verður ráðið að þrátt fyrir undanþáguákvæði geti komið upp sú staða að fólk verði svipt rétti til heilbrigðisþjónustu. Slíkt er óásættanlegt.“ — óásættanlegt, segir embætti landlæknis — „Þeir sem undir þetta falla geta, rétt eins og aðrir og e.t.v. enn frekar en aðrir, glímt við sjúkdóma og heilsufarsvandamál sem nauðsynlegt er að bregðast við utan téðra tímamarka. Vart þarf að fjölyrða um alvarlegar afleiðingar sem stöðvun heilbrigðisþjónustu, hvort heldur er vegna langvinnra sjúkdóma eða bráðra, getur haft í för með sér, ef ekki er brugðist við því sem upp kemur. Embætti landlæknis telur að öll nauðsynleg heilbrigðisþjónusta eigi að vera undanskilin. Það að njóta heilbrigðisþjónustu eru grundvallarmannréttindi en í Alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi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

Embætti landlæknis leggur því til að öll nauðsynleg heilbrigðisþjónusta verði talin upp í undantekningum í 6. gr.“ Þetta eitt og sér er alveg svakalegt og þetta er eitt af mörgum mannréttindabrotum sem eiga sér stað í þessu frumvarpi. Læknafélag Íslands tekur undir þetta og endar sína umsögn með því að segja, með leyfi forseta: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

Þetta fór í gegn algerlega óbreytt í nefndavikunni áður en málið kom aftur út í 2. umr., þetta og fleiri greinar í frumvarpinu sem brjóta á mjög jaðarsettum, mjög viðkvæmum hópi fólks sem okkur ber skylda

Hvers vegna finnst þingmönnum stjórnarmeirihlutans allt í lagi að senda flóttafólk á götuna á Íslandi um miðjan vetur?

Ég svaraði því auðvitað til að það væri engin sátt um það af minni hálfu að brjóta á mannréttindum flóttafólks. Þetta mál snýst um það. Við erum ekki sátt við að það standi til að brjóta á mannréttindum flóttafólks. Og hvers vegna segjum við það, virðulegi Mig langar að fjalla aðallega um tvö atriði í þessu frumvarpi, raunar þrjú ákvæði en tvö atriði, eitt samtengt. Í fyrsta lagi vil ég fjalla um mjög mikilvægt mál sem allir þingflokkar nema Sjálfstæðisflokkurinn, kemur svo sem ekki á óvart, komu sér saman um að væri gríðarlega mikilvægt til þess að vernda mannréttindi barna á flótta 2017 Það var að setja tímamörk á það hversu lengi mál gætu verið í kerfinu áður en taka þyrfti ákvörðun um ákvörðun um að taka þau til efnismeðferðar. Það sem að Útlendingastofnun gerir mjög reglulega er að segja: Heyrðu, þú átt ekki rétt á að við einu sinni skoðum hvort þú sért flóttamaður eða ekki vegna þess að þú ert búinn að fá vernd í einhverju öðru ríki, vegna þess að þú ert búinn að sækja um í einhverju öðru ríki við teljum þetta bersýnilega tilhæfulausa umsókn t.d. Þetta eru nokkur atriði sem þau geta borið fyrir sig þar sem þau neita að taka til skoðunar hvort viðkomandi einstaklingur sem hefur sótt um vernd á Íslandi eigi rétt á þessari vernd. Þetta eru mál sem við könnumst vel við úr þjóðfélagsumræðunni þar sem fjölskyldur, börn, einstaklingar hafa verið og höfðu verið að velkjast um í kerfinu hér í fleiri ár án þess að fá einu sinni efnismeðferð, þ.e. fá það tekið til skoðunar hvort þau eigi rétt á því að hljóta vernd á Íslandi. Þannig höfum við séð fjölmörg dæmi um börn sem hafa bara gengið í skóla á Íslandi, um börn sem kunna íslensku best af öllu og eiga bara vini hér og þekkja ekkert annað, sem átti allt í einu að fara að vísa á götuna í Grikklandi eða eitthvert allt annað, á stað sem þau hafa aldrei kallað heimili sitt. Þessi mál könnumst við öll við. Þessi mál hafa skiljanlega vakið reiði og samkennd í samfélaginu.

var sett í mikilli sátt að Sjálfstæðisflokknum undanskildum og síðar var henni meira að segja breytt af ráðherra Sjálfstæðisflokksins til rýmkunar fyrir börn á flótta.

hefur virkað mjög vel og það er komin ágæt framkvæmd á það hvenær hún á við. Það er ákveðin undantekning á henni í núgildandi lögum sem snýr að því að ef þú

þú færð ekki efnismeðferð. Þú getur bara sjálfum þér um kennt og við getum haldið áfram að leyfa þér að dúsa í von og ótta um hvort þú fáir efnismeðferð einhvern tíma.

sem hafa í raun enga stöðu, engin réttindi og er svo vísað úr landi brott eftir margra ára dvöl hér á landi. Engar skýringar á því. En mér finnst skýringin augljós, virðulegi forseti. Mér finnst skýringin mjög augljós. Það fer í taugarnar á og það truflar stjórnvöld, þessa ríkisstjórn, Útlendingastofnun,

Þau vilja losna við þennan sterka hvata sem hefur verið í lögunum um að klára málsmeðferð á viðunandi tíma og taka ákvörðun um — og þetta er bara spurning um að taka ákvörðun um hvort það eigi að taka mál til efnismeðferðar eða ekki. Mér finnst mikilvægt að taka þetta sérstaklega fyrir vegna þess að í einhverri furðulegri nálgun á mannúð þá finnst hæstv. forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur alltaf mikilvægast að tala um að henni finnist svo mikil mannúð í því fólgin að fólk fái svar við sínum beiðnum um hæli sem fyrst, að hröð málsmeðferð sé aðalatriðið þegar kemur að mannúð en ekki það að fólk fái að vera hérna eða fólk fái vernd eða að við sendum ekki fatlað fólk á götuna í Grikklandi, heldur að við fáum mjög fljótt úr því skorið að það skuli senda fatlað fólk á götuna í Grikklandi.

hraða á málsmeðferð með þessu frumvarpi, það er verið að gera hann verri. Það er verið að lengja málsmeðferð með flóknum og á köflum óskiljanlegum undantekningum og regluverki sem mun líklega taka mörg ár að greiða úr fyrir kærunefnd útlendingamála og jafnvel dómstólum. Ég vildi bara halda því vel til haga að þetta mál styttir ekki málsmeðferðartíma. Þetta mál mun lengja málsmeðferðartíma og fjölga börnum sem þekkja ekkert annað en Ísland sem verður svo vísað til t.d. Grikklands. Það er það sem þetta mál mun fela í sér.

Hvers vegna vilja stjórnarliðar fá heimild til þess að taka af flóttafólki þær 8.000 kr. á einstakling sem það fær á viku til að draga fram lífið á Íslandi? Hvers vegna vilja þau það? Mér hefur orðið ljóst af málsmeðferð þessa máls og af yfirlýsingum, þeim fáu sem við þó finnum, stjórnarliða um þetta mál að tilgangurinn sé einfaldur: Það á að svelta fólk til að fara úr landi.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

málsmeðferð er að þeim finnst almennt eðlilegt og sanngjarnt að flóttamenn búi annars staðar en á Íslandi. En það er kannski bara mín skoðun.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

Það sem þetta þýðir, virðulegi forseti, er að það stendur til að reyna að vísa fólki til landa sem eru ekki aðilar að Dyflinnarsamkomulaginu, sem eru ekki aðilar að samkomulaginu á milli Evrópuríkja um að taka við flóttafólki eftir ákveðnum reglum. Ef það hefur t.d. sótt áður um vernd í einhverju öðru landi, ef það hefur þegar hlotið vernd eða eitthvað slíkt þá erum við með

Það er ekki samkomulag á milli Íslands og Chile um að geta sent fólk frá Venesúela til Chile. En það er eitthvað sem ég held að Útlendingastofnun dreymi um að geta gert. Það er bara ekki hægt vegna þess að það er ekkert samkomulag um að geta flutt fólk nauðungarflutningum þangað bara af því að Útlendingastofnun finnst að fólk ætti frekar að búa þar heldur en á Íslandi,

Þannig að Útlendingastofnun finnst að það eigi að senda þig til Chile, getur ekki framkvæmt það en ákveður samt að þú eigir að fara þangað og að 30 dögum liðnum, eftir þá ákvörðun, missirðu allan rétt til húsnæðis,

Það eru undantekningar á því hvaða fólki má vísa á götuna og hverju ekki ef Útlendingastofnun metur sem svo að það sé því sjálfu að kenna að það sé ekki hægt að fleygja því til einhverra landa sem Útlendingastofnun metur sem svo að það eigi að vera hægt að fleygja þeim til.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

að Útlendingastofnun sinnir ekki rannsóknarskyldu sinni þegar kemur að því að meta hvaða áhrif fötlun einstaklings ætti að hafa á málsmeðferðina og er ekki með neitt sérstakt kerfi til að halda utan um fatlaða umsækjendur um

Þá var sem betur fer ekki jafn viðbjóðslegt veður og hefur verið undanfarið en það breytir því ekki að stjórnvöld vísuðu 20 einstaklingum um alþjóðlega vernd á götuna um miðjan vetur fyrir tveimur árum síðan fyrir að standa í vegi fyrir eigin brottvísun að mati Útlendingastofnunar, eitthvað sem hefur reyndar ekki staðist skoðun dómstóla. Þegar þessi þjónustusvipting fór fyrir úrskurðarnefnd um útlendingamál var komist að þeirri niðurstöðu að þetta mætti ekki, það væri ekki heimild fyrir því í lögum að vísa fólki á götuna.

Það sem stjórnarliðar eru að gera með samþykkt þessa frumvarps, takist þeim það ætlunarverk sitt, er að lögfesta þá ómennsku að henda flóttafólki út á guð og gaddinn, jafnvel um miðjan vetur, jafnvel í þessu veðri sem við erum að sjá núna,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

En það eru einmitt þau mál sem ákvæðinu er beint að. Það er bara í þessari tegund mála sem kæra verður sjálfkrafa og greinargerðarfrestur lögfestur í 14 daga, hvílík tilviljun. Áfram heldur, með leyfi forseta: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

Í þeirri skoðun er farið yfir það hvort viðkomandi sé með smitsjúkdóma sem gera það að verkum að viðkomandi þarf að halda sig frá öðrum eða slíkt eða þarf á einhverjum lyfjum að halda. Í þeirri skoðun er jafnframt skimað fyrir áfallastreituröskun og skimað fyrir ýmsum hlutum.

ekki alltaf fyrir viðtalið hjá Útlendingastofnun og kemur allt of oft fyrir að þessi skoðun hefur ekki farið fram áður en viðtalið fer fram, sem er alvarlegt af mjög mörgum ástæðum. En það er bara mjög algengt að ákvörðun sé tekin í máli hjá Útlendingastofnun án þess að þessi gögn séu komin, án þess að það sé búið að kanna líkamlegt og andlegt ástand viðkomandi af hálfu fagaðila. Þá er ræðutíminn búinn einu sinni enn. Ég verð að halda áfram í annarri ræðu og óska eftir því við forseta að fá að fara aftur á mælendaskrá.

Það er endalaust búið að tönnlast á því í meðferð þessa frumvarps að það muni auka skilvirkni kerfisins.

og reyna að finna út hvar hægt er að bæta skilvirknina, þá virðist ekkert vera talað um það.

þá er mikilvægt að við horfum á þetta í heild, ekki bara út frá hælisleitendum heldur almennt hvernig þessi stofnun vinnur.

í umhverfi þar sem er ekkert verið að reyna að laga vandamálin sjálf heldur verið að horfa í rangar áttir. Mig langaði bara að gefa fólki smá innsýn inn í hversu skilvirkir hlutir eru og þessar upplýsingar eru beint af vef Útlendingastofnunar. Ef sótt er um dvalarleyfi fyrir aðstandanda Íslendings eða aðstandanda EES-búa þá er í augnablikinu verið að afgreiða umsóknir um slíkt frá því í júlí 2022.

Og ef þú sækir um ríkisborgararétt þá borgarðu 27.000 kr. fyrir og í dag er verið að afgreiða umsóknir frá apríl 2022.

en ekki bara henda í okkur frumvörpum sem hafa ekkert með skilvirkni að gera (Forseti hringir.) heldur bara það að vilja framkvæma mannréttinda- og stjórnarskrárbrot á fólki í neyð.

Ástæðan fyrir því er kannski að fyrri útgáfur þessa frumvarps fengu mjög neikvæðar umsagnir og stjórnarliðar einfaldlega treystu sér ekki í það verkefni að ræða málið í þingsal,

Það er ekki hægt að senda þetta fólk til Írans. Við erum ekki með neinn samning um móttöku flóttafólks, umsækjendur um alþjóðlega vernd hérna á Íslandi, að Íran taki við þeim aðilum. Og af hverju í ósköpunum

Við erum alltaf að tala um fólk sem hefur, miðað við mat stjórnvalda á Íslandi, einhver rök fyrir því að vera umsækjendur um alþjóðlega vernd, er ekki með bersýnilega tilhæfulausar umsóknir.

þar sem ég var að lýsa furðu minni og vonbrigðum með það að þau fimm ár sem þetta frumvarp hefur í einhverjum myndum verið hér til meðferðar inni í þingsal

aukin réttindi fólks til að koma hingað til lands í tengslum við ákveðnar greinar og sérfræðistörf. En spurningin lýtur sem sagt að því — af því að við erum nú að ræða útgjöld og kostnað, fjárfestingar til lengri og skemmri tíma o.s.frv., inni í fjárlaganefndinni — ég er svo sannfærð um það að ríkisstjórnarflokkarnir þrír hafa dregið það árum saman að skoða stóru myndina, skoða heildarsamhengið, að þau leggi ekki fram heildstæða stefnu einfaldlega bara í innflytjendamálum — ólíkir hópar innflytjenda sem hingað sækja, vitaskuld á ólíkum forsendum en allt helst þetta í hendur, en þau eru hér með einhvern bútasaum og tala um þetta sem einn anga málsins og svo komi eitthvað annað einhvern tíma seinna sem við vitum ekkert um af því að í öll þessi ár hafa þau talað með þeim hætti en hafa ekkert hvort þingmaðurinn líti þau mál sömu augum og ég, að hér sé í reynd að verða til mikill kostnaðarauki í málinu sem ríkisstjórnarflokkarnir sjálfir bera mikla ábyrgð á með því að geta ekki nálgast málaflokkinn heildstætt og geta ekki mótað sér heildarsýn og heildarhugmyndafræði í málaflokknum, sem ég held reyndar að stafi af því að þessir þrír flokkar geta ekki komið sér saman um það hver heildarstefnan eigi að vera.

Það mun bara þýða að fólk verður hérna enn lengur sem er kostnaður bæði fyrir ríki og sveitarfélög. Á heildina litið er alveg rétt að það fer rosalega mikill peningur í þetta sem væri hægt að nýta í ýmislegt annað ef útlendingastefnan væri heildstæðari hérna á Íslandi þannig að það væri einfaldlega hægt að taka á móti fólki og

og alþjóðasamfélagið þarf að bregðast við því saman. Við getum það ekki ein, auðvitað ekki. En hvar er þá ríkisstjórnin að kalla eftir einhvers konar viðbrögðum, sameiginlegum viðbrögðum ríkisstjórna í Evrópu og víðar? Við erum bundin af alþjóðaskuldbindingum og við getum verið eins ströng og við erum kannski á umsóknarferlinu sem er samkvæmt flóttamannasáttmálanum.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Ég vildi bara nefna þetta og spyrja að þessu vegna þess að mér finnst vera aukinn þungi í því af hálfu stjórnarþingmanna að kerfið sé dýrt og það er alveg rétt, það er dýrt. En á sama tíma — og þess vegna finnst mér vera holur hljómur í því að kvarta undan kostnaðarauka þegar menn koma sér hjá sinni pólitísku ábyrgð sem er að búa til og leggja hinar pólitísku línur

erlendis frá, ófaglært, sérfræðinga, öll störf þar undir, hvers vegna er þá ekki farið í að létta á þunganum þarna

ríkisstjórnarinnar núna, ef maður ætlar að greina hana eftir fimm ár, er þetta lögmál hennar að taka ekki ákvarðanir, leyfa hlutunum að malla. Þetta er langtímastjórn en það er sjaldnast langtímaplan. Það kostar. Ef mönnum væri raunverulega annt um að ná einhverjum kostnaði niður — og ég er ekki að nefna þetta í samhengi við það að mér finnist að við eigum ekki að gera vel í þessum málaflokki, eða að við eigum ekki að gera betur,

raun per umsókn, sem sagt ekki af því að umsóknum fjölgi eða ferlið lengist. Breytingarnar sem verið er að gera hérna munu leiða til þess að kostnaður mun aukast og núverandi kostnaður í kerfinu er vegna

greiningar á því hver væri kostnaður laga. Hvað kostar að framfylgja lögum um útlendinga, hvernig er hægt að gera það á skilvirkari hátt án þess að það kosti réttindi?

faglega og óháða úttekt á því hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrá og aðrar mannréttindaskuldbindingar Íslands. Svo að við byrjum á forsögunni, hvers vegna skiptir það máli? Jú, vegna þess að það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu sjálfu, frumvarpi frá dómsmálaráðherra,

nýlega hafi Alþingi fengið áminningu af hálfu Hæstaréttar Íslands í dómi réttarins í máli nr. 20/2022 sem féll 26. október 2022.

þegar vissulega er ástæða til að skoða áhrif frumvarps á stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna eða önnur ákvæði stjórnarskrárinnar er ekki ásættanlegt af hálfu löggjafans að segja einfaldlega að ekki hafi þótt tilefni til að kanna hvort frumvarpið standist stjórnarskrá. Það er hreinlega ekki boðlegt og það er sér í lagi ekki boðlegt að dómsmálaráðherra Íslands láti þannig, eins og stjórnarskráin skipti bara engu máli. Það er ekki ásættanlegt, virðulegi forseti.

Efni frumvarpsins varði með augljósum hætti mannréttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd og það er þannig, efnið varðar með mjög augljósum hætti réttindi umsækjenda um alþjóðlega vernd; rétt til heilbrigðisþjónustu,

Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands á því hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrá. Mér er fyrirmunað að skilja hvaða rökstuðningur er þar að baki.

En þá er ekki hægt að láta framkvæma slíkt mat. Nei, það má ekki. Auðvitað lögðum við þetta til formlega í nefndinni og það var fellt af meiri hlutanum. Og hvað þýðir það, virðulegi forseti? Það þýðir að þessi meiri hluti kærir sig ekki um faglegt aðhald, kærir sig ekki um faglega rýni á verkum sínum þegar þau sjálf hafa neitað að vinna vinnuna sem þarf að vinna samkvæmt stjórnarskrá ef marka má Hæstarétt.

og 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu en þetta fjallar um bann við pyndingum og annarri ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu, virðulegi forseti. En það er ekki búið að skoða hvort þetta frumvarp sé í samræmi við algilt og að mínu mati heilagt bann við pyndingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.

ekkert skoðað. Hvar var hæstv. barnamálaráðherra þegar við kölluðum eftir þessu áliti? Er honum bara alveg sama um hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrárvarin réttindi barna á flótta?

Að mati Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands, ekki mín eða Pírata heldur Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands, er það óhjákvæmilegt að löggjafinn taki skýra afstöðu að undangengnu efnislegu mati til þess hvort skilyrðum stjórnarskrár sé fullnægt varðandi þetta frumvarp, taki skýra afstöðu að undangengnu efnislegu mati, en þessi meiri hluti neitaði að taka skýra afstöðu og neitar sjálfur að framkvæma efnislegt mat og neitar okkur um að láta óháðan aðila framkvæma þetta efnislega mat. Mín niðurstaða, virðulegi forseti, að þessu sögðu, að þessari málsmeðferð undangenginni, er sú að þessi meiri hluti ber ekki nægilega mikla virðingu fyrir stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.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

Það er því alveg ljóst að Rauði krossinn hefur mjög umfangsmikla reynslu af því að fylgja eftir umsóknum um alþjóðlega vernd.

og kemur fram í umsögninni líka hafa bæði kærufresturinn og greinargerðarfresturinn verið nýttir til að afla þessara gagna fyrir kærunefnd útlendingamála og oft eru það þessi gögn sem umbylta málum. Þetta sýnir hvernig framkvæmd laganna af hálfu Útlendingastofnunar er það sem skerðir skilvirknina hér á landi vegna þess að mál eru að fara til kærunefndar sem eiga ekki heima þar. Ef Útlendingastofnun myndi sinna sinni rannsóknarskyldu,

það er eðlileg stjórnsýsla og það er eitthvað sem ég held að myndi bæta talsvert úr skilvirknivandanum hér á landi, þ.e. ef landi, þ.e. ef allar meginreglur, og þau viðmið sem hafa skapast í almennum stjórnsýslurétti hér á landi, yrðu betur virtar af hálfu Útlendingastofnunar.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

er annað sem hefur einnig komið mikið upp og það er umræða um kostnað. Mig langar aðeins að grafa ofan í kostnaðinn vegna þess að hann tengist skilvirkninni dálítið vel. Til að skoða það skoðaði ég nýjustu ársskýrslu Útlendingastofnunar sem kom út fyrir árið 2020. Það er athyglisvert að sjá að þegar kemur að launum og launatengdum gjöldum hjá Útlendingastofnun eru það um 500 millj. kr.

hvert stöðugildi sé um 15 milljónir, þá eru þetta um 25 stöðugildi, sem aftur kostar 500 milljónir.

1,4 milljarðar af því fóru til sveitarfélaganna sem eins og hefur verið bent á sjá um að taka á móti og hýsa fólkið.

og smala því saman og henda í fangelsi áður en það er sent úr landi. 37 milljónir fara líka í að leigja flugvélar til að flytja fólk úr landi.

Já, þetta er kostnaður en það kostar að sýna mannúð. Það kostar að vera hluti af alþjóðasamfélaginu og kostar t.d. að taka á móti frændum okkar í austri sem eru að berjast fyrir lýðræði Evrópu. Já, það er eitthvað sem á að kosta okkur. Við erum ekki að leggja peninga í her. Flest ríki Evrópu eru að leggja allt að 2% í varnarmál. Við erum ekki að því og þess vegna þurfum við að leggja okkar af mörkum þegar kemur að því að taka á móti fólki á flótta og styðja fólk í neyð. Ef við viljum lækka þann kostnað sem ég var að telja upp hérna áðan þá eru til leiðir til þess. Það er með því að gera kerfið raunverulega skilvirkara, eitthvað sem þetta frumvarp gerir ekki. Ef við viljum lækka kostnað þá getum við t.d. gefið fólki atvinnuleyfi strax, eitthvað sem er gert að hluta til í þessu en ekki fyrir alla. Það er líka stundum sagt að við þurfum að bæta hlutina í þeim löndum sem fólk er að flýja frá. En þá þurfum við sem þjóð að fara að mæta þeim skuldbindingum sem við höfum ekki gert í áratugi en það er að setja 0,7% af þjóðarframleiðslu í þróunaraðstoð en ekki 0,35% eins og ríkisstjórnin er að gera í dag og hefur engin áform um að hækka samkvæmt fjármálaáætlun sinni. Þannig að já, ef við ætlum að tala um kostnað og skilvirkni, lögum þá það sem virkilega hefur áhrif. (Forseti hringir.) Ekki bara tala út í loftið og reyna að benda á að hægt sé að gera eitthvað af því en síðan gera ekki neitt.

miklum smáatriðum farið yfir hvaða greinar stjórnarskrárinnar breytingarnar í þessu frumvarpi varða og mikilvægi þess. Það er mikilvægt að fá úr því skorið hvort þetta standist stjórnarskrá og alþjóðlega samninga eins og mannréttindasáttmála Evrópu. Þau orðuðu það meira að segja þannig í umsögn sinni, með leyfi forseta: „Óhjákvæmilegt er að löggjafinn taki skýra afstöðu að undangengnu efnislegu mati til þess hvort skilyrði um stjórnarskrárákvæðið sé fullnægt.“ Óhjákvæmilega, forseti, en það er ekkert óhjákvæmilegt út af því að er

framangreint frumvarp til umsagnar. Vísar skrifstofan til yfirlýsingar 15 félagasamtaka á Íslandi til stjórnvalda, dags. 20. maí sl., þar sem vísað var til skorts á samráði við gerð framangreinds frumvarps til breytinga á lögum um útlendinga og skorað á ríkisstjórnina að taka skref til baka,

hvað er þetta orðið, fimm ára samstarf eru kannski ekkert svo ólíkir lengur en alla vega eiga að líta út fyrir að vera ólíkir, með ólíkar áherslur. Þá snýst þetta allt um að ná einhvers konar sátt þeirra á milli og allri fagmennsku er fórnað í þeirri sátt. Þannig að mér finnst mikilvægt að staldra við þetta. Auðvitað talar Mannréttindaskrifstofu Íslands um mikilvægi þess að ná faglegri sátt. Það er bara miður, forseti, að það að það er ekki horft til þess í þeirri mikilvægu vinnu sem á sér stað hjá framkvæmdavaldinu, eða hjá þessari ríkisstjórn, að ná þessari faglegu sátt, því að ekki er hlustað á þessar umsagnir. Í þessari umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands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

grundvallar. Þegar maður hugsar um orðið þá hugsar maður einhvern veginn: Þetta er grunnurinn sem allt annað á að byggja á, þannig að þetta ætti að vera forsenda þeirrar vinnu sem fer í gang.

En þegar maður er búinn að standa hérna og tala um þetta í svona langan tíma þá verður þetta líka grátbroslegt. Þetta eru réttindi sem eru tryggð í samningi Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem Ísland er aðili að og hefur fullgilt. Þetta snýr að því að svipta fólk þjónustu, að henda því bara út á götu og maður hlýtur að spyrja sig, forseti: Af hverju er svona mikið kappsmál fyrir ríkisstjórnina að auka á neyð fólks

kröfurnar sem eru gerðar til að uppfylla skilyrðin um alþjóðlega vernd. Hugsið aðeins um það. Þrátt fyrir allt þetta og þetta frumvarp hafa einmitt mjög margir á undanförnum árum fengið alþjóðlega vernd eftir að hafa farið í gegnum þetta gríðarlega stranga ferli. Það er enginn vafi á því að það fólk uppfyllir

Það er sagt að þetta frumvarp muni ekki hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð af því að markmiðið sé að auka skilvirkni í meðferð mála og þetta muni bæta meðferð opinbers fjár og þar með afkomu ríkissjóðs. Hversu mikið?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

verulega.“ Hér bryddar Rauði krossinn upp á atriði sem er mjög mikilvægt, og ég mun fara betur yfir í umræðum um önnur ákvæði frumvarpsins, þar sem er enn frekar verið að takmarka möguleika flóttafólks á að leita réttar síns. Hvað þýðir það að leita réttar síns? Það þýðir að fá ranga ákvörðun leiðrétta. Nú þegar, bæði í lögum en þó sérstaklega í framkvæmd, hefur flóttafólk verulega takmarkaða möguleika á að leita réttar síns, á að fá ranga niðurstöðu leiðrétta. Það hefur hins vegar sýnt sig að í þeim fáu tilvikum þar sem þau hafa tækifæri til þess, t.d. finna lögmann sem er reiðubúinn að taka málið og vinna það frítt þar sem þau fá ekki gjafsókn,

þá sést að það eru iðulega vankantar á framkvæmd stjórnvalda sem gera það að verkum að við erum að senda fólk úr landi sem á rétt á að vera hérna. Það er þar sem stjórnleysi ríkir í þessum málaflokki. Það er í framkvæmdinni sem er eitthvað sem hæstv. dómsmálaráðherra gæti leyst með því einu að tryggja að undirstofnun hans starfi samkvæmt lögum. Það þarf ekkert að breyta neinum lögum til þess að tryggja það.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

Leggur Rauði krossinn til að verði núgildandi 15 daga kærufrestur afnuminn verði verklagi formlega breytt til þess að tryggja að Útlendingastofnun sinni rannsóknarskyldu sinni samkvæmt 1. mgr. 25. gr. útlendingalaga og tryggi möguleika umsækjenda á því að leggja fram nauðsynleg gögn í máli sínu áður en ákvörðun er tekin.“

tillögu að breytingum á þessu frumvarpi eða öðru sem þarf til að tryggja að þessar breytingar skerði ekki réttarvernd umsækjenda. Til að tryggja það þyrfti að breyta framkvæmd stjórnvalda. Hver er það sem breytir framkvæmd Útlendingastofnunar innan marka laganna? Það er dómsmálaráðherra. Ekkert slíkt hefur verið lagt til. Ekkert er brugðist við þessu í breytingartillögum þeim sem meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar, meiri hlutinn hér á þingi, hefur lagt til.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

Er það sú neyð sem viðkomandi er að flýja? Er það litarháttur viðkomandi? Er það trú viðkomandi? það það hvort viðkomandi komi frá Evrópu eða Afríku? Það er mikilvægt, þegar svona yfirlýsingar eru notaðar, að talað sé hreint út.

Það er nefnilega þannig að stærstur hluti þeirra sem hingað koma er að flýja neyð, stríð og átök. Er það fólk sem ráðherra og hv. þingmenn vilja að við tökum á móti? Ég get alla vega sagt það, hafandi unnið í mannúðargeiranum og í hjálparstarfi víða um heim áratugaskeið, að það er til góð skilgreining á því hvernig eigi að forgangsraða aðstoð við fólk. Það hefur ekkert að gera með litarhátt, þjóðerni, trú eða neitt slíkt. Það hefur að gera með neyð, þú átt að sinna því fólki sem er í neyð og forgangsraða eftir neyðinni sem það er í. í. Það er meira að segja þannig að öll grundvallargildi mannúðar, hvort sem það er hjá Sameinuðu þjóðunum, alþjóða Rauða krossinum, í Genfarsáttmálanum eða öðrum mannréttindasáttmálum,

Það virtist t.d. ekki vera neitt vandamál að hingað væri að koma fullt af fólki frá Venesúela fyrr en einhverjir af þeim milljón

Við þurfum að passa, þegar við erum að setja lög og reglur hér á hinu háa Alþingi, að við förum ekki bara eftir stjórnarskrá, mannréttindum og alþjóðasáttmálum heldur líka eftir þeim gildum sem alþjóðasamfélagið hefur sett þegar kemur að því að aðstoða

ákveðin rök sem ég heyri endurtekið í umræðu um þetta mál og í umræðu um útlendingamál, flóttamannamálin sérstaklega, og virðist vera orðin helsta réttlæting Vinstri grænna fyrir því að samþykkja þetta frumvarp, en það eru þau rök að við getum ekki tekið á móti öllum og við þurfum að forgangsraða fjármunum í að taka á móti fólki sem er raunverulega í neyð en ekki hinum sem eru ekki raunverulega í neyð. Látum það vera hvað mér finnst um mat Útlendingastofnunar á því hverjir eru í raunverulegri neyð og hverjir ekki og hversu illa framkvæmt mér finnst það alla jafna og reglulega, sem sést mjög vel á úrskurðum kærunefndar um útlendingamál,

fjárhagsreikningur og einmitt þessa umræðu um að þessi málaflokkur sé svo dýr og allt þetta. Mig langaði bara að benda á nokkur atriði í þessu samhengi. Það kostar meiri pening að draga málsmeðferð umsækjenda um alþjóðlega vernd út í hið óendanlega til að vísa þeim svo með dýrri brottvísun úr landi en að viðurkenna rétt þeirra til verndar, gefa þeim dvalar- og atvinnuleyfi og leyfa þeim að taka þátt í samfélaginu okkar. Raunar er það mikill fengur fyrir samfélagið okkar að fá fjölbreytilegan hóp af fólki til Íslands og gefa þeim dvalarleyfi og atvinnuleyfi og leyfa þeim að taka þátt í samfélaginu.

fordómum sem ganga út frá því að flóttamenn sem hingað koma séu einhverjir þurfalingar sem ætli að leggjast eins og mara á kerfið okkar og mergsjúga öll félagsleg kerfi þangað til að við megnum ekki lengur að sinna þeim. Þetta eru fordómarnir sem ég vil tala gegn vegna þess að þetta er hreinlega

að leyfa fleirum að vera hér, að eyða ekki allri þessari orku, öllum þessum klukkustundum af vinnu og öllum þessum starfsmönnum, í að finna allar þær mögulegu leiðir sem hægt er að finna til að geta flogið með flóttafólk til Grikklands eða annarra landa í stað þess að leyfa því að vera hér. Það er hvorki hagkvæmt né skilvirkt fyrir okkur að haga málum svona og þess vegna eru þetta bara ekki tæk rök. Það er miklu betra fyrir samfélagið okkar að iðka mannúðlegri stefnu. Það hefur ekkert að segja að það spari einhverja peninga eða einhverjar krónur og aura að standa í einhverjum brottvísunum og að henda fólki á götuna. Þetta er hreinlega ekki rétt. bæði byggir á fordómum gagnvart flóttafólki, en ekki bara það, það sem meira er og það sem alvarlegra Þetta ýtir undir þá ímynd að fólk á flótta sé einhverjar vampýrur á félagslega kerfinu okkar sem mergsjúgi okkur að innan (Forseti hringir.) og þess vegna þurfum við að leita allra leiða til þess að henda þeim úr landi,

Í umfjöllun nefndar er kafli um samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar. Þar er sagt að í umsögnum um málið hafi verið vísað til nokkurra ákvæða stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga vegna ólíkra greina frumvarpsins og bent á í rauninni mögulegt ósamræmi frumvarpsins og þeirra skuldbindinga og stjórnarskrár. Þar fjallar meiri hlutinn um að helstu ábendingarnar varði þessa breytingu vegna sjálfkrafa kæru, númer tvö vegna heimildar lögreglu til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum, síðan vegna niðurfellingar réttinda eftir endanlega synjun, svo að lokum vegna stöðu og réttinda barna og réttinda fatlaðs fólks.

og það gengur tvist og bast. Til þess að taka ákvarðanir hérna í þingsal og fylgja stjórnarskránni í rauninni um það að eina regla þingmannsins er bara sannfæring þingmannsins, til þess að renna einhverjum grundvelli undir það að þingmaður geti framfylgt sinni sannfæringu, í rauninni bara samvisku, þá þá þarf þingmaður sem er ekki endilega sérfræðingur í málefnum útlendinga að leita sér kannski álita. Þess vegna kallar Alþingi eftir umsögnum frá þeim sem hafa djúpa þekkingu á þessum málaflokki

það er okkar hlutverk hérna í rauninni að passa upp á að stjórnvöld gangi ekki gegn skyldum sínum samkvæmt lögum, samkvæmt stjórnarskrá og þess háttar. Þá öflum við okkur sérfræðiálita sem útskýra samhengi málsins fyrir okkur. Ég geri mér alveg grein fyrir því að það eru ýmsir hagsmunaaðilar hér úti sem segja sína skoðun án þess að vera endilega að segja frá málinu í heild, bara frá sínu sjónarhorni, og svo þarf að bera saman þessi sjónarmið til að fá kannski einhverja heildstæða mynd. Það eru mismunandi vangaveltur um of eða van í einhverjum tilfellum og rökin þar á bak við og maður er að taka ákvörðun um það hvor rökin séu kannski veigameiri eða spyrja nánar. Núna erum við með allar þessar umsagnir í þessu máli sem eru neikvæðar um t.d. þessi atriði sem varða stjórnarskrá og alþjóðasáttmála.

Það er ekki leitað eftir neinum öðrum álitum hvað það varðar heldur einfaldlega: Við teljum að þetta sé ekki vandamál af því að … og svo er einhver upptalning sem í rauninni í öllum tilfellunum varðandi þessar ábendingar

En það svarar samt ekki ábendingu sérfróðra aðila um það að þetta sé vandamál, heldur bara að þeim finnist þetta ekki vera vandamál út af einhverju. Hvort það standist eða ekki, við höfum ekki hugmynd um það í rauninni

lögbundinn greinargerðarfrest. Ég var enn að fjalla um umsögn Rauða krossins á Íslandi um þetta ákvæði sem varpar mjög skýru ljósi á þau vandkvæði sem felast í þessum breytingum þrátt fyrir að þær virðist sakleysislegar við fyrstu sýn en Rauði krossinn á Íslandi sá nánast alfarið um réttindagæslu við flóttafólk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

og er ekki að því vikið í frumvarpinu hvers vegna ekki er gert fyrir sambærilegum tíma hér á landi og í nágrannaríkjunum.“ Er Er þetta kaldhæðnislegt, ekki síst í ljósi þess að í greinargerð með frumvarpinu og ekki síst í máli flutningsmanna frumvarpsins er því ítrekað haldið fram að tilgangur þessara breytinga sé að laga núgildandi löggjöf löggjöf að löggjöf annarra ríkja, í nágrannalöndunum. Það er hins vegar alls ekki svoleiðis. Það er eitt dæmi um það í þessum lögum og þar er meira að segja rangt farið að við innleiðinguna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

skýr og þægileg er framsetning Rauða krossins á þessari tillögu sinni, eins og Rauði krossinn gerir jafnan með þær tillögur sem félagið gerir við

Áfram heldur, með leyfi forseta: „Verði ekki fallist á framangreint leggur Rauði krossinn til að ákvæðið standi óbreytt og að verklagi hjá Útlendingastofnun verði breytt, með formlegum hætti,

Líkt og ég nefndi í upphafi fyrstu ræðu minnar um þetta ákvæði, og hef reyndar nefnt oftar, þá virðist þetta ákvæði sakleysislegt við fyrstu sýn. þrátt fyrir það sáu fjölmargir umsagnaraðilar ástæðu til að gera athugasemd við þessa tillögu, þetta ákvæði, og

ekki síst þessar umsagnir sem ég nefndi, en af hátt í 20 umsögnum sem bárust held ég að allar nema ein eða tvær leggist gegn þessu frumvarpi.

Já, það er nefnilega ekki bara kostnaður, við græðum líka á því að taka á móti þessu fólki. Mig langar að byrja á því að tala um matarmenninguna. Þvílík breyting sem varð hér þegar ég var ungur drengur og hingað komu fyrstu flóttamennirnir frá Víetnam. Allt í einu fékk maður mat sem var kryddaður með einhverju meiru en salti og pipar. Já, þar tókum við á móti hópi sem var fljótur að verða mjög virkur í íslensku samfélagi,

Margir af þessum stöðum eru stofnaðir af hælisleitendum eða hafa stóran hóp hælisleitenda sem starfsfólk. Það er líka athyglisvert, og nú er ég bara að tala um matarmenninguna og hvernig hún hefur breyst, að horfa á það hvernig íslenskir matsölustaðir hafa þróast. Þá er ég ekki að tala um þá sem eru að bjóða upp á kínverskan mat eða mat frá Miðausturlöndum

undirstöðugreinum atvinnulífsins í dag — þar vinnur ótrúlega mikið af fólki sem kom hingað sem hælisleitendur eða í gegnum fjölskyldusameiningar eða annað slíkt. Hvar værum við án þeirra? Það er ekki bara maturinn sem breytist heldur menningin öll. Sem betur fer erum við komin með alvöru fjölmenningarlegt samfélag

Frú forseti. Við þurfum að fagna fjölmenningunni. Við þurfum að fagna þeim sem vilja verða hluti af þessu skrýtna samfélagi á hjara veraldar sem við búum í. í. Við þurfum að taka á móti þessu fólki sem kemur hingað úr neyð og nýta kraftinn og sköpunargleðina í því

sameiginlega móttöku flóttafólks, svo ég einfaldi þetta samkomulag allverulega. Það felur í sér

fyrst samþykkt var tilgangurinn sagður vera sá að tryggja í raun sanngjarna dreifingu á því því álagi sem móttaka flóttafólks felur vissulega í sér. Sömuleiðis átti að tryggja flóttafólki rétt á

Þetta samkomulag eða þessi reglugerð hefur verið átylla fyrir ekki bara ráðherra í ríkisstjórn Íslands heldur einnig útlendingayfirvöld til þess að bera fyrir sig að þeim beri einhver skylda samkvæmt Dyflinnarreglugerðinni að senda fólk úr landi og taka ekki fyrir umsókn þess vegna þess að Dyflinnarreglugerðin einfaldlega segi þeim að gera það. Þessi ósannindi hef ég heyrt allt frá því að ég fór að kynna mér þennan málaflokk í þaula. Hvað var það, 2010, 2011, 2012, þá var ég að heyra þetta sem átyllu fyrir því að það væri ekki hægt að leyfa fólki að vera hérna vegna þess að Dyflinnarreglugerðin skyldaði okkur til þessa að senda fólk úr landi. Ég vil bara halda því til haga, virðulegi forseti, að þetta er alrangt. Þetta er algerlega rangt. Við höfum fulla heimild til þess að leyfa fólki að vera hérna. Mér finnst mikilvægt að taka þetta hér til umræðu vegna þess að það hefur verið látið sem svo að okkur beri einhvers konar skylda til þess að senda fólk til Grikklands. Við sendum ekki fólk til Grikklands, og ég veit að þetta kann að virka ruglandi fyrir suma, á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar.

eru með landamæri þar sem flóttafólk kemst á einn eða annan, oftast mjög hættulegan, hátt inn í álfuna.

Ég mun í næstu ræðu fara yfir hversu fáránlegt það er að við séum að senda fólk til Grikklands þótt það sé ekki á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar.

Þau hafa komið nokkrum sinnum fram í umræðunni þessi orð: Við getum ekki tekið á móti öllum.

þessar milljónir sem eru á flótta, þá gætum við heldur ekki tekið á móti því öllu. Það er alveg rétt. En það mun aldrei gerast þannig að þetta er tilgangslaus setning sem einhvers konar rök inn í umræðuna. Þá lendum við oft í því að við erum spurð: Hvað vilt þú taka á móti mörgum?

og við erum bara búin að skuldbinda okkur til að taka málefnalega á móti slíkri umsókn. Í þessu frumvarpi segja stjórnvöld að þau vilji gera nákvæmlega það hvort sem er, þannig að spurningin er ekki um hvað við getum tekið á móti mörgum eða hvað við viljum taka á móti mörgum eða að við getum ekki tekið á móti öllum; við einfaldlega verðum að fara í gegnum þær umsóknir sem berast út af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem við höfum gert. Það eru góðar ástæður fyrir því að þeir sáttmálar hafa verið gerðir, að flóttamannasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var gerður. Það eru rosalega góðar ástæður fyrir því

Ferðalög eru mun auðveldari en þau voru þegar sáttmálinn var gerður þannig að kannski er nauðsynlegt að aðlaga kerfið á heimsvísu

og það er ekki fyrirsjáanlegt að svo verði, hvort sem við breytum núverandi lögum um útlendinga eða ekki. Við skulum bara hafa það í huga í þessari umræðu um núverandi lög um útlendinga, eða þær breytingar sem er verið að reyna að gera hér,

en það er bara samkvæmt starfsreglum kærunefndar, það er ekki lögbundið og stjórnvöldum í sjálfsvald sett að breyta því. Það leggur heldur engar hömlur á kærunefnd að taka við

neyðast til að fara í gagnaöflun eða halda gagnaöflun áfram eftir að búið er að birta þeim ákvörðun Útlendingastofnunar vegna þess að Útlendingastofnun sinnir ekki rannsóknarskyldu sinni samkvæmt lögum, gefur ekki frest til gagnaöflunar umsækjenda

sem þekkir þennan málaflokk frá því sjónarhorni einna best, hafandi verið í þeirri stöðu að vera að kæra ákvarðanir Útlendingastofnunar fyrir hönd sinna umbjóðenda og skilað inn greinargerðum, heldur voru fleiri aðilar. Það eru fleiri aðilar sem hafa

Greinargerð vegna slíkrar kæru, eða tilkynning um að hún verði ekki lögð fram, berist kærunefnd útlendingamála innan 14 daga frá birtingu ákvörðunar Útlendingastofnunar

kveðst vera hugsi yfir þessu ákvæði þar sem að mati skrifstofunnar eigi það að vera valkvætt hvort kæra eigi til kærunefndar útlendingamála eða ekki. Einnig bendir hún á að það sé fátítt í stjórnsýslunni að stjórnvaldsákvarðanir sæti sjálfkrafa kæru. Þá er það þannig, líkt og hefur verið bent á af hálfu Rauða krossins, að í framkvæmd hafa umsækjendur þurft að nýta þennan frest

en ekki bara til að skilja ákvarðanirnar heldur til að afla gagna sem gætu haft og hafa oft í framkvæmd áhrif á endanlega niðurstöðu í málinu. Það kemur hérna fram að þessi stutti tími til greinargerðar muni valda umsækjendum réttindamissi og vísar Mannréttindaskrifstofa Íslands til meginreglna stjórnsýslulaga, svo sem andmælaréttar og rannsóknarreglu

Einna fyrstir til þess að gera þetta voru Ástralar en árið 2001 gerðu þeir samning við litla eyju í Kyrrahafinu sem heitir Nárú

og ég held að við Íslendingar eigum kannski einhverja frændur þarna, alla vega þegar kemur að því að halda að við getum verið stærsta þjóð í heimi — þá mæli ég eindregið með því að hlusta á þætti Veru Illugadóttur, Í ljósi sögunnar, um eyjuna Nárú.

þessu fordæmi fór Bretland fyrir tveimur árum að skoða það að senda hælisleitendur til Rúanda í miðri Afríku og gerði nokkurs konar samkomulag um að tekið yrði á móti um 1.000 hælisleitendum. Þetta var aðallega hugsað sem fælingartæki, fólk væri ekki að koma yfir Ermarsundið á einhverjum bátum til þess eins að vera síðan sent hálfa leiðina í kringum hnöttinn. Þess skal geta að Bretar hafa ekki enn sent einn einasta einstakling til Rúanda, enda er enn að ganga í gegnum dómskerfið þar mál til að meta hvort það sé yfir höfuð lögmætt að senda fólk svona langt í burtu og þar að auki er kostnaðurinn ansi mikill, fyrir utan það að 1.000 manns,

Þarna var verið að reyna einhverja fælingarstefnu sem ekki gekk vel í Bretlandi. En í síðustu viku var einmitt tilkynnt að stjórnvöld í Danmörku, sem einnig höfðu verið að skoða þetta, væru hætt við öll áform sín um að vista hælisleitendur í búðum í Rúanda.

að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið í minni fyrri ræðu hér fyrir ekki svo löngu þar sem ég var að fjalla um Dyflinnarreglugerðina í samhengi við endursendingar eða brottvísanir flóttafólks til Grikklands. Ég var búin að útskýra að vegna mannúðarástæðna sendum við fólk ekki til Grikklands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar og átti eftir, vegna þess að ræðutíminn er það stuttur, einungis fimm mínútur, að útskýra hvernig í ósköpunum okkur dettur í hug að senda fólk til Grikklands á einhverjum öðrum forsendum en Dyflinnarreglugerðarinnar.

og vegna þess hversu hræðilegar aðstæður eru fyrir flóttafólk í Grikklandi ákvað það að freista þess að fara annað til þess að eiga von um mannsæmandi líf. Ég segi mannsæmandi líf með fullum þunga og með mikilli alvöru, virðulegi forseti, vegna þess að að þær aðstæður sem við metum sem ómannúðlegar gagnvart fólki sem er að sækja um stöðu flóttafólks eru í raun töluvert betri en aðstæður flóttafólks sem hefur fengið viðurkenningu á stöðu sinni í Grikklandi þannig að fólkið sem við sendum ekki aftur til Grikklands af mannúðarástæðum

virðulegi forseti, og ég á mögulega eftir að gera það aftur — vegna þess að þessi ummæli sitja í mér og mér finnst þau allsvakaleg,

Grikkir hafa ferðafrelsi í allri Evrópu og geta farið á milli landa. Slíkt frelsi hefur flóttafólk ekki að neinu ráði. Það sést best á því að við erum að nauðungarflytja fólk aftur til Grikklands þegar það kemur hingað eftir að hafa fengið stöðu flóttafólks í Grikklandi.

Um þetta eru til margar skýrslur, m.a. hefur Rauði krossinn á Íslandi gert mjög ítarlega skýrslu um þetta sem ég mun fara betur yfir síðar.

Þegar fólk kemur á bráðamóttökuna á Landspítalanum er það vegið og metið hvort viðkomandi þurfi á bráðaþjónustu að halda og þá hvernig þjónustu.

og við þurfum að meta hvort og hvernig neyð viðkomandi er staddur í. Við skulum hafa það í huga að markmið stjórnvalda hér er,

myndi lenda í rosalega miklum vanda ef það myndi vísa einhverjum frá sem á í raun og veru rétt á þjónustu. Það er atriði sem við þurfum að gæta að í þessum málaflokki.

„Flóttamannakerfið er neyðarkerfi ætlað fólki sem óttast um líf sitt og frelsi. Nauðsynlegt er að tryggja að þeir einstaklingar sem hingað leita og þarfnast raunverulega verndar gegn ofsóknum fái vandaða og skjóta úrlausn mála sinna og komist þannig fyrr út úr umsóknarferlinu og geti aðlagast samfélaginu.“

eina greinina sem varðaði fjölskyldusameiningu fólks sem hefur komið

bera þá þungu ábyrgð að ákveða hvort þetta frumvarp eigi að verða að landslögum á Íslandi eða ekki. Ástæðan fyrir því að ég er að gera það er sú að ég trúi því í alvörunni ekki

Á meðal þeirra aðila sem gerðu athugasemdir við þetta ákvæði, og í raun bara eitt annað, þetta og eitt annað ákvæði, var Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er er stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna sem er ætlað að standa vörð um flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna sem Ísland og flest ríki heims, öll nema tvö ef ég man rétt, eiga aðild að. að. Stofnunin gefur sem sagt leiðbeiningar og ráðgjöf til ríkja um það hvernig þau geti hagað löggjöf sinni þannig að það samræmist flóttamannasamningnum. Flóttamannasamningurinn er í rauninni ótrúlega einfaldur og hann kveður á um algjör grundvallarréttindi flóttafólks og gengur í sjálfu sér mjög stutt hvað það varðar. Sömuleiðis ganga ábendingar Flóttamannastofnunar ekki

sem er lögfestur með lögum nr. 62/1994. Það er gjarnan talað um það í akademískri lögfræði að mannréttindasáttmáli Evrópu hafi það sem kallað er stjórnarskrárígildi hér á landi vegna þess að annars væri þá búið að lögfesta og mörg mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar bæði endurspegla ákvæði mannréttindasáttmálans og eru túlkuð til samræmis við hann. Hér er því um að ræða lög sem er hægt að færa mjög skýr rök fyrir að séu í rauninni rétthærri öðrum lögum, hafi stjórnarskráígildi, enda er stjórnarskráin okkar æðstu lög þó að meiri hlutinn hér á þingi sé ekki mjög upptekinn af því að virða það.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

Frú forseti. Eins og ég lofaði í síðustu ræðu ætla ég að tala aðeins um séríslenskar reglur.

að engar af þeim breytingum sem verið er að gera í frumvarpinu munu breyta neinum sérreglum.

sem getur líka haft áhrif á það hvert fólk kemur. Lagaumhverfið er líka mismunandi. Það hefur stundum verið sagt í gríni að í Svíþjóð sé allt bannað nema það sé leyft með lögum en í Danmörku sé allt leyft nema það sé bannað með lögum; ég veit ekki alveg hvar Ísland lendir á þeim skala. En þegar við spyrjum, rétt eins og þegar við spyrjum um þessar séríslensku reglur, þegar við spyrjum hvað sé öðruvísi í lögum og reglum annars staðar á Norðurlöndum, fáum við heldur engin svör

Ég hef nefnt það áður að þetta er flókinn málaflokkur og það er erfitt að átta sig á því svona — fyrir fólk sem er ekki að reyna að grandskoða efnisatriði málsins er erfitt að átta sig á samhenginu hérna stundum.

frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem eiga að auka skilvirkni og gæði innan stjórnsýslu með mannúðarsjónarmið í huga, samræma löggjöf og framkvæmd þessara mála við umgjörð annarra Evrópuríkja, einkum annarra Norðurlanda, og tryggja hagræðingu við nýtingu fjármagns.“

núllbreyting í rauninni, sett í lög það sem er þegar í framkvæmd, allt í lagi. Loks síðan í samráði við félags- og vinnumarkaðsráðherra eru lagðar til breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga á þá leið að útlendingar sem hafa hlotið dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða sérstakra tengsla við landið verði undanþegnir kröfu um tímabundið atvinnuleyfi hér á landi.

Frú forseti. Þar sem það er svona stuttur ræðutími hjá okkur í þessari umræðu, sem ég mun leggja til breytingar á, þá er ræðan mín hér öll í litlum bútum. En ég fer nú vonandi fljótlega að ljúka mér af varðandi 2. gr. frumvarpsins, af 21,

— en Mannréttindastofnun Háskóla Íslands er stofnun sem nýtur mikillar virðingar í samfélaginu fyrir mikla sérþekkingu, rannsóknir og ráðgjöf varðandi stjórnarskrána og mannréttindi

til stjórnarskrárinnar og þess sem verið er að gera í þessu frumvarpi og mikilvægi þess að það standist stjórnarskrá. Í umsögn stofnunarinnar segir, með leyfi forseta:

Fram hefur komið að Útlendingastofnun áskilur sér a.m.k. 10 daga frest til að afhenda öll gögn. Tímafrekt getur einnig verið að afla gagna annars staðar frá. Það gefur umsækjanda því afar skamman frest til að vinna greinargerð sína, svo skamman að illmögulegt getur verið fyrir umsækjanda að gera fullnægjandi greinargerð og í sumum tilfellum ómögulegt vegna skorts á gögnum.

Þá vil ég árétta aftur meintan tilgang með þessu frumvarpi af hálfu meiri hlutans; að aðlaga löggjöf okkar að löggjöf annarra ríkja. En þarna þykir ekki ástæða til þess. Er þetta ekki akkúrat ákvæðið þar sem réttast væri að horfa til reynslu annarra ríkja og taka upp löggjöf þeirra? Í nágrannaríkjunum er kærufrestur í þessum málum 21 dagur

og löggjöf sé samræmd og þess háttar. Fyrsta atriðið er að umsækjendur sem hafa hlotið alþjóðlega vernd í öðru Evrópuríki séu ekki vandamál. Þar er listað að 2018 hafi 16% umsókna

það munar ekkert rosalega miklu þarna í rauninni þegar allt kemur til alls. Það er útskýrt hérna að þessi

Ef svo er breytir þetta nákvæmlega engu því að það að taka þjónustuna af fólki, eins og hefur komið fram í umsögnum umsagnaraðila, er örugglega ekki að fara að leysa neinn vanda. Það er ef eitthvað er bara að fara að búa til fleira heimilislaust fólk. Þetta er fólk sem kemst ekkert burt frá landinu.

nema kannski að tengja það einhvern veginn inn á þennan 30 daga þjónustuskerðingarfrest sem aftur virðist ekki hafa nein sérstök áhrif eða alla vega er ekkert útskýrt neitt nánar hvernig það á að auka einhvers konar skilvirkni eða mannúð, hvað þá einmitt það. Síðan er það annað atriði sem er sjálfvirka kæran,

breytist í rauninni þegar allt kemur til alls, þetta er smá púsluspil, það eru í rauninni sjö dagar sem sparast fyrir kærunefnd útlendingamála — en samt ekki,

að það þurfi að skila greinargerð og henni skuli skilað innan 14 daga. Þegar það er komin svoleiðis kvöð í lög

Það sem fólk á flótta sækir um þegar það kemur hingað til lands er að fá hér dvalarleyfi. Við veitum útlendingum dvalarleyfi á alls konar mismunandi forsendum,

svokallað ótakmarkað atvinnuleyfi, þ.e. þau mega bara leita sér að vinnu, óska eftir vinnu og vinna á Íslandi hjá þeim sem vilja veita þeim vinnu. Þau mega líka hefja sinn eigin rekstur og almennt taka þátt í samfélaginu eins og venjuleg fullorðin manneskja sem vill vinna fyrir sér

Þetta dvalarleyfi flóttafólks — það fær atvinnuleyfi og þetta atvinnuleyfi er eins og ég segi, ótakmarkað. Þetta sama dvalarleyfi fær fólk með svokallaða viðbótarvernd, fólk sem fær dvalarleyfi með viðbótarvernd og það er í raun mjög sambærilegt stöðu flóttamanns en þú fellur ekki beinlínis nákvæmlega undir frekar þrönga skilgreiningu flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna um hvað telst flóttamaður.

fólk fær oftast þessa viðbótarvernd en ekki vernd sem flóttamenn vegna þess að fólk sem er að flýja stríðsátök sem slík er ekki endilega eiginlegir flóttamenn, en fólk sem flýr stríðsátök samkvæmt okkar lagaumhverfi á rétt á sambærilegu dvalarleyfi

hjá hverjum sem vill ráða þau í vinnu. En snúum okkur nú að þessu atriði sem ég er að benda á. Síðan er töluvert um að stjórnvöld veiti svokallað dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Þetta er svona dvalarleyfi sem oftast er gripið til þegar önnur dvalarleyfi — þ.e. þegar ekki er hægt að veita, samkvæmt útlendingayfirvöldum, ríkari vernd, ekki hægt að veita stöðu flóttamanns, ekki hægt að veita viðbótarvernd, þá ber Útlendingastofnun samt að athuga hvort rétt sé að láta einstakling fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Þetta dvalarleyfi er töluvert síðra og verra dvalarleyfi, ekki bara vegna þess að það gildir bara í eitt ár með möguleika á endurnýjun í allt að þrjú ár, heldur líka vegna þess að í því felst ekki ótakmarkað atvinnuleyfi. En vegna þess að tíminn sem okkur er gefinn í

forseta: „Þá verður greinargerðarfrestur kæranda með tillögu þessari 14 dagar en í verklagsreglum kærunefndarinnar um greinargerðarfresti í þessum málum er gert ráð fyrir sjö virkum dögum.

sem tapast í rauninni í undirbúningstíma fyrir kærendur. Við verðum að hafa það í huga að þetta eru dagar sem er verið að taka frá fólki sem annars hefði rétt til að undirbúa mál sitt betur. Eins og hefur komið fram hérna í umræðunni þá hefur almennur kærufrestur fyrir stjórnsýslu

við nögl hversu mikinn tíma fólk hefur til að afgreiða sín mál þannig að það er nú þegar gríðarlega mikil skilvirkni þarna sem mögulega gengur á rétt fólks til að fá að gera grein fyrir máli sínu. Síðan er það þriðja atriðið sem er endurtekna umsóknin. Þar er sagt að nauðsynlegt sé að hverfa frá núverandi framkvæmd varðandi endurupptöku umsókna um alþjóðlega vernd og færa þess í stað inn í lögin sérstaka málsmeðferð endurtekinna umsókna að fyrirmynd annarra Evrópuríkja en tryggja samt sem áður rétt umsækjenda til að fá ákvarðanir í málum sínum skoðaðar á grundvelli nýrra gagna og/eða upplýsinga.

með þessari beiðni okkar um að fá óháð lögfræðimat á þessu atriði. Vandinn hérna er að við erum að tala um

gripið niður í afmörkuð atriði þessa máls. Ég held að það sé kannski ágætt að halda sig við svipaða nálgun í þessari stuttu fimm mínútna ræðu. Mig langar samt aðeins að byrja á því að ræða þá upplýsingaóreiðu sem er í gangi núna af hálfu stjórnarliða varðandi það hvert þetta mál er að stefna. Hér hafa fulltrúar Vinstri grænna t.d. haldið því fram, bæði hér í sal og að manni skilst á lokuðum súpufundi félagsfólks, að til standi að skoða betur þær umsagnir sem komu inn

umræðu hér í síðustu viku þegar hún sagði að hún vildi kalla málið inn í nefnd og skoða það, og mögulega gera breytingar eftir því sem Rauði krossinn hefði komið fram með.

Við gengum síðan á hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra í síðustu viku og spurðum hann hverju hann sæi fyrir sér að flokkurinn myndi beita sér fyrir að breyta í

Við erum á þessum erfiða stað, forseti, þegar við erum að ræða í einhverri blindni hvað það er sem á að gera með þetta mál, af því að á sama tíma og þingmenn og ráðherrar Vinstri grænna halda því fram að ástæða sé til að hlusta á þær umsagnir sem

Á grundvelli þessa væri svo sjálfsagt og eðlilegt að kalla málið nú þegar til nefndar, að senda það til nefndar áður en 2. umr. lýkur til að meiri hlutanum gefist tækifæri til að ræða saman um það hvort þau hafi einhverja sameiginlega afstöðu til þessa máls eða hvort þetta sé bara eitthvert skraf til að friðþægja fólk innanbúðar hjá Vinstri grænum, að tala um að það eigi að breyta málinu, en ef flokkarnir ná saman um einhverjar breytingar þá sé hægt að koma hingað til þingsins með breytingartillögur, með framhaldsnefndarálit og breytingartillögur sem væri þá hægt að ræða hér við 2. umr.,

við þrjár umræður hér í þingsal, það er bara stjórnarskrá Íslands sem segir það — annaðhvort verða þær það umfangsmiklar að við erum á gráu svæði gagnvart stjórnarskránni eða það verður bara ekki neitt, bara eitthvert frat sem engu skiptir. Þá verða þingmenn stjórnarflokkanna búnir að leika þennan þykjustuleik hérna síðustu daga, láta eins og það eigi að koma einhverjar breytingar fram á málinu

þriðju ræðu minni um málið. En mér fannst skipta máli að þetta kæmi að vegna þess að þessi vinnubrögð sem stjórnarliðar eru að kalla eftir eru náttúrlega fyrir neðan allar hellur og að halda því fram að það sé hægt að þegja sig í gegnum 2. umr. varðandi það hvaða breytingar fólk vill sjá einhvern tímann seinna, frekar en að koma bara með þær hingað, er ekki heiðarlegasta nálgunin á þessa umræðu sem hugsast gæti.

Nú erum við búin að ræða þetta mál hérna í dag og ræddum það áður. Í fjölmiðlum hefur ítrekað komið fram af hálfu þingmanna meiri hlutans að það standi til að gera breytingar á frumvarpinu þegar það fer inn í nefnd á milli 2. og 3. umr. og stærir hv. þingmaður Jódís Skúladóttir sig af því að hafa óskað eftir því að málið fari inn til nefndar milli 2. og 3. umr. sem þó er oftast gert þegar 2. umr. lýkur

Það er mjög bagalegt þegar ráðherrar ríkisstjórnarinnar eru svona tvísaga. Einn segir að það komi breytingar, hinn segir að það komi engar breytingar. Það er ekkert rosalega hjálplegt fyrir efnislega umræðu um svona mál, sem eru með heilan helling af neikvæðum umsögnum sem að

Ég hefði haldið að forseti hefði eitthvað um það mál að segja. Þetta gengur ekki svona. Það á ekki að bjóða þingmönnum að ræða um svona mál

áður en málið var afgreitt úr nefnd, þá er nokkuð ljóst, frú forseti, að forsendur úttektarinnar voru rangar. Þetta mál var afgreitt úr nefnd á forsendum sem eru brostnar vegna þess að þingmenn meiri hlutans standa ekki með úttektinni.

þau viti yfir höfuð hvaða breytingar þau ætla að gera á frumvarpinu. Mér skilst að það sé ekki í boði að gera neinar breytingar, líkt og hæstv. dómsmálaráðherra var nú nokkuð skýrorður um í dag. Ég veit að það þarf að gera lagfæringu. Ég veit að það þarf að gera tilteknar orðalagslagfæringar sem mætti jafnvel kalla stafsetningarvillur, prentvillur, í þessu frumvarpi. Ég velti fyrir mér hvort til standi að gera slíkar breytingar, laga stafsetninguna, til þess að þau geti sagt að þau hafi gert breytingar á frumvarpinu.

Við höfum skiljanlega mjög ríkar ástæður til að hafa áhyggjur af því að það standi ekki til en að það eigi að láta okkur halda að það standi til að hægt sé að koma málinu í gegnum þingið óbreyttu. Ef það stendur í alvörunni til að fara í breytingar þá er rétt að kalla málið aftur inn til nefndar nú þegar.

annar, að lýsa þeim vanköntum sem eru á frumvarpinu. Þeir eru margir, þeir eru flóknir þannig að það þarf ansi mikið til.

Þá getum við illa talað um málið í 2. umr. Það hlýtur að vera lágmarkskrafa að við fáum allar breytingar inn á gólfið fyrir 2. umr. en ekki 3. umr.

Það er kannski stærsti áfellisdómurinn yfir þingmönnum stjórnarmeirihlutans að lesa þá framhaldsumsögn sem Rauði krossinn skilaði inn, þar sem segir, með leyfi forseta: „Telur Rauði krossinn að með fyrirliggjandi breytingum í frumvarpinu sé litið fram hjá varnarorðum fjölmargra umsagnaraðila, sem leiða má líkum að að skili sér í ómannúðlegra en í senn óskilvirkara kerfi þegar á botninn er Hér erum við ekki að tala um Jón Gunnarsson. Hér erum við að tala um Bryndísi Haraldsdóttur, Jódísi Skúladóttur, Jóhann Friðrik Friðriksson og hina stjórnarliðana í allsherjar- og menntamálanefnd. Þetta er dómur yfir þeirra verkum,

Segir þar, með leyfi forseta: „Að jafnaði skulu þrír nefndarmenn sitja fundi kærunefndar útlendingamála til að fjalla um hvert mál sem nefndinni berst. Formaður ákvarðar hvernig nefndin er skipuð í hverju máli og skal hann gæta þess að í nefndinni eigi sæti þeir sem besta þekkingu hafa til úrlausnar málsins. Formaður eða varaformaður eiga sæti í nefndinni í öllum málum.

er formanni nefndarinnar heimilt að úrskurða í þeim málum sem nefndin hefur til meðferðar og varða vegabréfsáritanir, ákvarðanir er snerta málsmeðferð hjá Útlendingastofnun og frestun réttaráhrifa ákvarðana stofnunarinnar og kærunefndarinnar. Formanni er jafnframt heimilt að úrskurða einn í málum er varða umsókn um alþjóðlega vernd ef: a. kærandi er ríkisborgari ríkis sem er á lista Útlendingastofnunar yfir örugg upprunaríki og b.

minni háttar ákvarðanir. Nú er verið að bæta við þessa grein heimild formanns kærunefndar útlendingamála til að úrskurða einn

Þetta væri í fínu lagi ef endurtekin umsókn væri einfaldlega endurtekin umsókn. En það er ekki svo vegna þess að í frumvarpinu, eins og ég mun ræða nánar þegar við förum yfir 7. gr. laganna, þá snýst sú breyting um það, sú nýjung í frumvarpinu að tala um endurtekna umsókn, sem er ekki neitt sérstakt vandamál hér á landi, að beiðnir um endurupptöku vegna nýrra gagna eða breyttra forsendna eru kallaðar endurteknar umsóknir. Það er þar sem gríðarleg skerðing á réttarvernd flóttafólks stendur til með þessu frumvarpi,

einn síns liðs og úrskurða einn síns liðs, hvaða úrræði hafa einstaklingar til þess að fá mál sitt endurskoðað, að fá óréttið leiðrétt þegar málum er svona háttað?

Virðulegi forseti. Í ræðu minni hérna áðan minntist ég á eina óvitlausa atriðið í þessu frumvarpi en náði ekki að komast að þeim tímapunkti þar sem ég útskýrði nákvæmlega það ákvæði. Ég var búin að fara aðeins inn á mismunandi dvalarleyfi sem fólk sem sækir um alþjóðlega vernd getur fengið ef það fær jákvæða niðurstöðu í málsmeðferð Útlendingastofnunar eða kærunefndar útlendingamála.

og því fylgir einungis eins árs dvalarleyfi og ekkert atvinnuleyfi. Til að mega yfir höfuð vinna þá þurfa einstaklingar sem hafa fengið dvalarleyfi af mannúðarástæðum í fyrsta lagi að finna vinnu, finna einhvern vinnuveitanda sem er tilbúinn að lofa eða gefa þeim vilyrði um vinnu. Það þarf að vera þolinmóður einstaklingur vegna þess að ekki fyrr en þú ert kominn með vilyrði um vinnu sem þú getur sótt um skilyrt atvinnuleyfi og það atvinnuleyfi er tengt við vinnuveitandann og vinnuna sem þú færð. Það tekur talsverðan tíma að fá þetta atvinnuleyfi og allan þennan tíma bíður þessi vinnuveitandi eftir því að þú fáir að koma til vinnu, fáir náðarsamlegast leyfi yfirvalda til að vinna fyrir þér.

Mín vegna mætti taka öll önnur ákvæði úr þessu frumvarpi, skilja þetta ákvæði eitt eftir og samþykkja það. Ég vil halda því til haga að stjórnarliðar reyndu að nota þetta atriði sem svipu á okkur sem stöndum gegn þessu frumvarpi, um að við værum að standa í vegi fyrir því að fólk sem fengi dvalarleyfi af mannúðarástæðum gæti fengið sjálfkrafa atvinnuleyfi vegna þess að við stæðum gegn þessu frumvarpi. Ég vildi bara árétta, virðulegi forseti, að bæði liggur inni frumvarp frá hv. þm. Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur sem lagar bara þetta atriði og væri lítið mál að klára vegna þess að við vitum að það er þverpólitísk sátt um að það þurfi að laga þetta atriði.

en mig langar einmitt að ræða um þetta atriði í samhengi við flóttafólk frá Úkraínu og þá merkilegu stöðu að þau hafi öll fengið í raun dvalarleyfi af mannúðarástæðum og fái þar af leiðandi ekki ótakmarkað atvinnuleyfi og þurfi þetta vilyrði frá vinnuveitanda til að geta fengið skilyrt atvinnuleyfi. Já, hvers vegna það skiptir máli að leiðrétta það en ekki á kostnað grundvallarmannréttinda fólks á flótta.

og ráðherra atvinnumála var ekki með þetta ákvæði um atvinnuleyfi í sínu frumvarpi heldur var það sett í frumvarp dómsmálaráðherra

sem kom og útskýrði af hverju hún gæti ekki samþykkt þessa grein í máli vinnumarkaðsráðherra, af því að breytingartillagan hefði ekki legið fyrir í þrjár umræður,

Núna er dómsmálaráðherra aftur með þetta ákvæði um tímabundið atvinnuleyfi sem stjórnarmeirihlutinn er búinn að hafna. Af hverju

Ef fólk hérna úti er að reyna að átta sig á því hvernig þetta virkar hérna inni á Alþingi þá er þetta kristaltært dæmi um það hvers konar bolabrögðum er beitt

og það verður að vera í máli dómsmálaráðherra en ekki vinnumarkaðsráðherra. Þetta er svo sturlað að það er ekki hægt að skálda þetta en þau búa þetta samt til. Þetta er raunveruleiki en ekki skáldskapur, sem er alveg stórkostlegt,

það er hægt að skálda svona rök. Ég hef séð ýmislegt í þessum ræðustóli, ýmsar réttlætingar á því að það sé ekki hægt að gera hlutina svona og hinsegin en þetta toppar allt sem ég hef heyrt.

og við erum með sér sérmál til þess að klára þetta sjálfsagða atriði ef bara stjórnarmeirihlutinn myndi greiða því atkvæði en ekki hafna því eins og hann gerði á síðasta þingi, sem er stórkostlegt mín vegna.

þegar hér hafði legið frammi í þrjár umræður tillaga um að taka það eina góða sem er í þessu frumvarpi hér og festa það í lög síðasta vor í frumvarpi þar sem það á frekar heima, á málasviði félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þá voru fundin lagatæknileg rök sem halda í rauninni engu vatni til að stjórnarliðar gætu talið sér trú um að það væri eðlilegt að fella þessa tillögu, þegar raunin var sú að á þeim tíma var þetta atvinnuleyfaákvæði kannski það sem fékk hluta stjórnarliða, ég myndi halda bæði fólk í Framsókn og Vinstri grænum, til að sætta sig við tilvist málsins. Síðan er búið að bæta við nokkrum smáatriðum í viðbót, við höfum farið yfir þessar greinar varðandi endursendingar á fólki sem hlotið hefur vernd annars staðar

um að það sé ekki bara opinn tékki á það að heilbrigðisyfirvöld verði að láta alls konar vottorð um líkamlegt og andlegt heilbrigði fólks af höndum til að hjálpa til við að ákvarða um endursendingu, til að útbúa svokallað „fit to fly“-vottorð — hvernig þýðum við það á íslensku, flughæfnisvottorð?

af dæmum, rifjum bara upp kasólétta albanska konu sem var vísað með valdi úr landi og þurfti að þola 19 klukkutíma ferðalag í framhaldinu.

Annað sem ég tók eftir að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra taldi sínum flokki til tekna var að á milli útgáfna hefði verið tekin út heimild til þess að beita valdi til að framkvæma læknisskoðun á fólki til að búa það undir Þetta var ákvæði sem bættist inn fyrir ári vegna þess að hópur fólks neitaði að undirgangast PCR-próf til að hægt væri að brottvísa því með valdi til Grikklands, eins og er réttur þess, eins og dómstólar hafa sýnt. Það hafa fallið dómar um að það hafi verið réttur þessa fólks að neita þessu. Þetta átti að setja inn í lög, að það væri hægt að þvinga PCR-prjóninn upp í nefið á fólki til að síðan væri hægt að þvinga það úr landi.

formanni kærunefndar útlendingamála að úrskurða einum í málum sem eftir breytingarnar verða kölluð „endurteknar umsóknir“.

„Í greininni er formanni kærunefndar útlendingamála veitt heimild til að úrskurða einum í málum skv. 35. gr. a um endurteknar umsóknir, sbr. 7. gr. frumvarpsins. Með tillögunni er leitast við að einfalda stjórnsýslu og auka skilvirkni nefndarinnar en endurupptökubeiðnum vegna alþjóðlegrar verndar hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. Þannig voru þær einungis 28 árið 2016 þegar gildandi lög voru samþykkt en 159 árið 2021. Á heimildin einkum við í málum þar sem skýr fordæmi og framkvæmd eru til staðar.

Árið 2016, þegar lögin voru samþykkt, eins og hér kemur fram, voru beiðnir um endurupptöku mála 28.

Þessi heimsfaraldur gerði það að verkum að málsmeðferð í þessum málum lengdist mjög, bæði vegna áhrifa sem heimsfaraldurinn hafði á

þá voru það að meginstefnu til mál þar sem málsmeðferð íslenskra stjórnvalda hafði farið fram yfir 12 mánaða frest samkvæmt lögunum. Það er því augljóst að mikil fjölgun beiðna um endurupptöku var tímabundin. Það er augljóst að hana mátti rekja til aðstæðna sem ekki er með nokkrum hætti hægt að telja á ábyrgð flóttafólks

gríðarleg aðför að mannréttindum fólks á flótta heldur fullkomlega óþarft. Þetta er fullkomlega óþörf breyting. Hún mun ekki auka skilvirkni að neinu leyti í stjórnsýslu okkar. Ef við erum að tala um að við förum aftur í þann fjölda endurupptökubeiðna sem var árið 2016,

Er það raunverulega svo? Nei, þetta ákvæði er skýrt dæmi um það hversu óúthugsað þetta frumvarp er. Það er óúthugsað, það er byggt á röngum forsendum (Forseti hringir.) og það er alvarleg aðför gegn grundvallarréttindum fólks á flótta.

Áðan var ég að ræða mismunandi dvalarleyfi og eina atriðið sem er eitthvert vit í í þessu frumvarpi sem er að það er lagt til, sem við höfum nú lagt til, eins og hv. þingmenn Andrés Ingi Jónsson og Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir komu líka inn á í sínum ræðum, og líka hv. þm. Björn Leví Gunnarsson, svo ég gleymi nú engum af þeim hv. þingmönnum sem eru að taka þátt í þessari mikilvægu umræðu — þá fylgir ekki sjálfkrafa atvinnuleyfi með því dvalarleyfi sem t.d. flóttafólk frá Úkraínu fær.

og það er að það fái í raun þessi dvalarleyfi af mannúðarástæðum. En það er bein afleiðing af því að virkja þetta fjöldaflóttaákvæði. Eins og ég kom inn á í fyrri ræðu, virðulegi forseti, er dvalarleyfi af mannúðarástæðum eins árs dvalarleyfi sem er hægt að endurnýja tvisvar sinnum. Því fylgir ekki atvinnuleyfi sem þýðir að það þarf að sækja sérstaklega um það og það er ekki skilyrðislaust atvinnuleyfi sem viðkomandi fær heldur felur það í sér að þú þarft að finna vinnuveitanda sem er tilbúinn að gefa þér vinnu og fara svo með það vilyrði til Vinnumálastofnunar

Þetta er dvalarleyfi sem flóttafólk frá Úkraínu fékk og ég vil rifja upp, af því að við erum að rifja upp þessa breytingu, ótrúlegu og óþægilegu stöðu sem kom upp þegar við byrjuðum að taka á móti flóttafólki og buðum það þakkarlega velkomið til Íslands, tókum á móti stórum hópi flóttafólks frá Úkraínu. einmitt fóru að heyrast raddir um að við þyrftum að drífa þetta frumvarp í gegn svo flóttafólk frá Úkraínu gæti fengið óskilyrt atvinnuleyfi á meðan að

að koma þessu ákvæði í gegn eftir miklu eðlilegri og meira viðeigandi leiðum en það var fellt. Þannig að það er augljóst að það liggur ekkert á í huga stjórnarmeirihlutans þegar kemur að því að koma þessum sjálfsögðu réttindum á. á bara að nota þetta sem svipu á minni hlutann til að samþykkja jafn skelfilegt mál og þetta mál er í öllum öðrum efnisatriðum en þessu eina atriði. Það er vegna þess að við höfum endurtekið, eins og ég sagði áðan, reynt að koma þessu í gegnum þingið af því að við vitum að a.m.k. að nafninu til,

Ég endurtek kannski í nýju samhengi ósk mína um að þetta mál verði kallað aftur inn til nefndar nú þegar, ekki á milli 2. og 3. umr. heldur bara núna, til þess að við getum í raun hent öllum öðrum ákvæðum sem hafa verið gagnrýnd harkalega af gríðarlega mörgum og mjög sérhæfðum mannréttindasamtökum sem vita alveg um hvað þau eru að tala, og skiljum bara eftir þetta eina atriði. Þá má ríkisstjórnin svo sem eiga það sem hún vill alltaf eiga, sem er heiðurinn af öllum ákvörðunum sem eru einhverjum til góða. Það er bara í fínu lagi mín vegna á meðan allt annað er tekið út úr þessu frumvarpi vegna þess að það er vissulega engum til góða, ekki einu sinni kerfinu eða ríkisstjórninni eða stjórnarmeirihlutanum sem er hér að tala fyrir þessu máli.

til þess að horfa m.a. til norrænnar reynslu og löggjafar, læra af því sem þar hefur reynst vel og illa eins og við gerum svo gjarnan. Að mínu mati hafa þeir andstæðingar frumvarpsins sem fjallað hafa málefnalega um það alls ekki fært sannfærandi rök fyrir því að Ísland skuli ein þjóða skera sig úr hinni norrænu fjölskyldu í þessum málum.“

veginn látið eins og það séu einhver rök í málinu. Er það af því að hinar Norðurlandaþjóðirnar séu með betri útlendingastefnu hvað varðar einmitt mannúð og skilvirkara umsóknarferli? Er það málið? Ef svo er, hvernig ná þau því og hvað nákvæmlega er það í frumvarpinu sem skilar okkur þangað? Ef þau eru með verri verri löggjöf sem skilar ekki eins mikilli mannúð eins og yfirlýst markmið þessa frumvarps er þá að sjálfsögðu ættum við ekki að vilja fara og verða eins og þau. Danmörk er t.d. ansi hörð hvað það varðar og vel komið fram að Danir eru með einna hörðustu stefnuna. Erum við að fara að bera okkur saman við þau? Erum við að fara í þá átt? Er það meiri mannúð? Það er gott og blessað þegar stjórnarþingmenn tjá skoðanir sínar og fullyrða ýmislegt um skoðanir andstæðinga þessa frumvarps

Noreg, Danmörku, Finnland, Svíþjóð, eitthvert eitt af þeim sem við erum að fara að bera okkur saman við? Af hverju er það svona vel gert hjá þeim að þínu mati

og af hverju ætti það að skila okkur sömu niðurstöðu? Bara mjög einfaldlega komið hingað og svarið þessum einföldu spurningum. Það ætti ekki að vera flókið fyrst það er verið að krota um þetta í fjölmiðla fram og til baka.

Frú forseti. Það eru ýmis hugtök í þessu frumvarpi sem rétt er að staldra við. Mig langar að ræða hér hugtakið tafir á ábyrgð umsækjenda,

Þar er bent á hversu óeðlilegt sé að takmarka rétt barna til efnismeðferðar ef foreldrar þeirra eða umsjónarmenn teljast vera valdir að töfum á málsmeðferðinni. Ég fletti upp í umsögn dómsmálaráðuneytisins, eða skjali dómsmálaráðuneytisins þar sem það fer yfir umsagnir umsagnaraðila

sem rekja má til umsækjanda eða annarra honum tengdra, svo sem maka, foreldra, eða talsmanns, er eðlilegt að hann njóti ekki góðs af því.“

vegna þess að það sem ráðuneytið er að leggja til er að börnum skuli hegnt fyrir það að ég sé ekki að standa mig. Þannig eiga syndir foreldranna að hafa áhrif á mál barna þeirra. Þetta, frú forseti, þykir mér vera í hróplegri mótsögn við þann málflutning sem stjórnarliðar, kannski aðallega úr röðum Sjálfstæðisflokksins, hafa haldið fram árum saman um að öll mál séu tekin til sjálfstæðrar, efnislegrar meðferðar og að mál barna séu skoðuð sjálfstætt út frá hagsmunum barnanna. Hérna segir ráðuneytið bara: Nei, við viljum geta vísað burt barni ef við getum kennt foreldrinu um það. Þarna fær barnið ekki sjálfstæða áheyrn stjórnvalda. Ríkisstjórn sem á

Ef ríkisstjórnin vill endilega að hægt sé að flokka alls konar athafnir eða athafnaleysi sem tafir sem séu bara á ábyrgð umsækjenda, þá þarf fólk bara gjöra svo vel að skilja mál foreldra og barna í sundur, kannski fá börnunum einhvern almennilegan réttargæslumann til að fylgja málinu í gegnum kerfið og skoða mál barnsins sjálfstætt og algerlega óháð foreldrinu.

forseti. Við erum hérna að ræða mál málanna, útlendingafrumvarp ríkisstjórnarinnar.

voru neikvæðar og gagnrýndu frumvarpið. Margar þeirra lögðu til stundum mjög skýrar og einfaldar, þægilegar, þægilega framsettar breytingartillögur á frumvarpinu

Þar á meðal leggja þau til að sett verði inn bráðabirgðaákvæði sem lýtur að því að bjarga fyrir horn ákveðnum hópi einstaklinga,

Ég ætla því að víkja að 4. gr. laganna sem hefur sætt talsverðri gagnrýni, ekki síst vegna þess að hún er óskýr. Henni hefur verið breytt mikið í þeim frumvörpum sem hafa verið lögð fram. Þetta var upphaflega ákvæði sem var sett inn til að „leysa“ það vandamál að

við skulum bara gera það. En við það voru gerðar alvarlegar athugasemdir af hálfu Læknafélagsins, af hálfu Persónuverndar og annarra aðila. Ákvæðið hefur breyst talsvert

að tryggja framkvæmd ákvörðunar um brottvísun eða frávísun útlendings skv. 104. gr. er lögreglu heimilt að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði hans til að geta ferðast.“

ég ætlaði að gera réttinn til heilsu að umtalsefni mínu í þessari ræðu. Ég vildi byrja á því að rýna í umsögn frá embætti landlæknis við þetta, enn og aftur, skelfilega mál.

Þar er lagt til að réttur til þjónustu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd falli niður 30 dögum eftir birtingu endanlegrar ákvörðunar um synjun. Vissulega eru þar taldar upp undantekningar; barnshafandi konur, alvarlega veikir einstaklingar og fatlaðir einstaklingar. Af frumvarpinu verður ráðið að þrátt fyrir undanþáguákvæði geti komið upp sú staða að fólk verði svipt rétti til heilbrigðisþjónustu. Slíkt er óásættanlegt.“ — stendur hér, hvorki meira né minna — „Þeir sem undir þetta falla geta, rétt eins og aðrir og e.t.v. enn frekar en aðrir, glímt við sjúkdóma og heilsufarsvandamál sem nauðsynlegt er að bregðast við utan téðra tímamarka. Vart þarf að fjölyrða um alvarlegar afleiðingar sem stöðvun heilbrigðisþjónustu, hvort heldur er vegna langvinnra sjúkdóma eða bráðra, getur haft í för með sér, ef ekki er brugðist við því sem upp kemur.

„Það að njóta heilbrigðisþjónustu eru grundvallarmannréttindi en í Alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi nr. 10/1979 segir m.a. í 12. gr. um „... rétt sérhvers manns til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er“.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 Embætti landlæknis leggur því til að öll nauðsynleg heilbrigðisþjónusta verði talin upp í undantekningum Í 6. gr.“ Þetta gerði meiri hlutinn ekki. Þeim finnst í alvörunni bara allt í lagi að svipta fólk rétti á grundvallarmannréttindum eins og heilbrigðisþjónustu.

Ég hlýt að taka undir með embætti landlæknis þar sem þau segja að þetta sé óásættanlegt. Ég er alveg sammála landlækni, þetta er óásættanlegt. Það er óásættanlegt að ætla sér að svipta fólk rétti til heilbrigðisþjónustu. Hvers konar land erum við eiginlega ef við ætlum að svipta flóttafólk heilbrigðisþjónustu sem það þarf á að halda? Hvers konar samfélag erum við ef við leyfum því að fara í gegn, í alvörunni talað, að við höfum hérna flóttafólk á götunni sem er vísað frá heilbrigðisstofnunum og sjúkrahúsum vegna þess að það má ekki hjálpa því? Er það í alvörunni samfélagið okkar? Er það í alvörunni samfélag sem við sættum okkur við? Er það í alvörunni ásættanlegt fyrir okkur hér

Ég er ekki þeirrar skoðunar að það sé ásættanlegt, virðulegi forseti. Það er m.a. þess vegna sem ég hlýt að halda áfram að reyna að koma viti fyrir þennan vitlausa meiri og reyna að fá þau til að sjá ljósið í því að við getum ekki samþykkt að vera samfélag sem neitar fólki um nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að við köllum þetta frumvarp ógeðslegt, virðulegi forseti,

neyð. Fær útlendingur í neyð meiri framfærslu og betra húsnæði en hælisleitandi í sömu heilbrigðisneyð? Eina svarið var: Þær reglur heyra undir félags- og vinnumarkaðsráðherra.

Ég veit ekki hvernig við eigum að fá þessar upplýsingar inn í umræðuna til að kannski geta átt í einhverjum samræðum við stjórnarliða um það hvort þau haldi að þetta geti endað svona. Þegar það verður atkvæðagreiðsla um þetta, eru þingmenn að greiða atkvæði með vitneskju um það að svona virki þetta þegar búið er að samþykkja þetta frumvarp eða ekki?

Frú forseti. Ég vék aðeins að því fyrr í dag að stjórnvöld safna ekki upplýsingum um það hversu margir fatlaðir einstaklingar sækja um alþjóðlega vernd hér á landi. Ótrúleg staðreynd sem kom fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá mér hér fyrr í vetur.

kortleggjum hagtölur, bara statistík um það hversu mörg eru fötluð á hinum ólíku sviðum samfélagsins. Mig langar að nefna þetta fullkomna sinnuleysi kerfisins gagnvart fötluðum umsækjendum um alþjóðlega vernd í samhengi við

sem átti að flytja úr landi ásamt á fimmta tug annarra umsækjenda um alþjóðlega vernd en þegar upp var staðið þá fann stoðdeildin ekki nema rétt um helming.

því, eiginlega bara hneykslast á því að það hefði ekki verið almennilegur bíll til að koma þessum fatlaða manni úr landi, að ekki hefði verið almennilegur bíll sem getur tekið hjólastól heldur voru aðferðirnar þannig að lögreglan bar Hussein í höndum sér og setti þannig inn í bíl.

að fatlaður einstaklingur í verndarkerfinu í Grikklandi er í alveg ofboðslega slæmri stöðu. Það er ekki hægt að stóla á heilbrigðisþjónustu eða félagsþjónustu eða

Stjórnvöld vildu hins vegar fella hann undir þann flokk fólks sem hefði tafið tafið mál sitt sjálft með því að neita að undirgangast PCR–próf til að láta brottvísa sér á meðan heimsfaraldur Covid stóð sem hæst.

til að kveða úr um hvort stjórnvöldum væri nokkuð stætt á því að flytja fólk úr landi á þessum forsendum.

í dag þegar ríkislögreglustjóri skilaði svari til umboðsmanns Alþingis varðandi þessa framkvæmd og kenndi mótmælendum um það hvernig hefði verið staðið að brottvísuninni.

er lögreglu heimilt að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði hans til að geta ferðast.“ Gott og vel. Í greinargerð með frumvarpinu segir um þetta ákvæði, þessa tillögu, með leyfi forseta: „Lagt er til að lögreglu verði fengin heimild til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði útlendings þegar nauðsyn þykir svo unnt sé að framkvæma ákvörðun um frávísun eða brottvísun skv. 104. gr. laganna. Við framkvæmdina ber lögreglu m.a. að tryggja að ekki séu til staðar ástæður sem koma í veg fyrir flutning viðkomandi úr landi, t.d. á grundvelli heilbrigðisástæðna. Getur þannig í vissum tilvikum reynst nauðsynlegt að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um að viðkomandi útlendingur sé nægilega hraustur til að geta ferðast. Með heilbrigðisyfirvöldum er átt við alla þá aðila sem veita heilbrigðisþjónustu í samræmi við lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007,

lögregla hefur haft heimild til þess að afla þessara vottorða og þeirra hefur verið aflað. Fyrir hefur komið að slíkt vottorð segi: Nei, þessi einstaklingur er ekki „fit to fly“ eða eins og það er orðað hér, nægilega hraustur til að geta ferðast. Frægasta dæmið um þetta held ég að sé mál konu sem var komin mjög langt á leið, með barn í maganum, og læknir taldi ekki ráðlegt fyrir hana að ferðast, enda er þunguðum konum almennt ekki ráðlagt að ferðast eftir tiltekinn tíma. Ég held að það sé eftir 35. viku meðgöngu og fyrr ef um áhættumeðgöngu er að ræða, ekki nema bara ef hún þarf að ferðast heilsu sinnar vegna eða eitthvað slíkt. Það sem gerði þetta mál frægt, vakti athygli við þetta mál, var ekki að það skyldi koma vottorð um að hún gæti ekki ferðast af því að það gerist af og til heldur viðbrögð Útlendingastofnunar við því. Útlendingastofnun var nefnilega ekki sammála. Útlendingastofnun fannst mikilvægt að koma þessari konu úr landi sem allra fyrst

Ég skrifaði grein um þetta mál þar sem ég talaði um setningu, sem oft er fleygt fram í umræðum um framkvæmd Útlendingastofnunar, sem er: Þau eru bara að vinna vinnuna sína. Þarna er fólk bara að vinna vinnuna sína. En ég er ekki á þeirri skoðun. Ég held að ef Útlendingastofnun myndi bara vinna vinnuna sína þá værum við ekki að horfa upp á mál af þessu tagi. Þá hefði hún tekið þetta vottorð gott og gilt og það hefði verið beðið með flutning konunnar úr landi.

Virðulegur forseti. Ég vil gera hér að umtalsefni mínu ákvæðið í frumvarpinu sem er kallað ákvæðið um fyrsta griðland.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

og við sem höfum verið að reyna að útskýra þær myrku hliðar sem finna má á þessu frumvarpi. Hér er verið að setja ákvæði í lög sem er ekki hægt að framkvæma. Það er verið að búa til ástæðu eða heimild fyrir Útlendingastofnun til að neita að taka fyrir umsókn um alþjóðlega vernd, þ.e. umsókn um hvort viðkomandi fái stöðu flóttamanns eða ekki. Ef þessi ákvörðun er tekin af þessari ástæðu, það er búið að ákveða að gefa þér ekki efnismeðferð á þeim grundvelli að Útlendingastofnun er búin að ákveða að þú eigir að fara eitthvert annað, þá er ekki hægt að senda þig þangað vegna þess að ef þetta er eitthvert ríki utan Schengen þá er enginn samningur eða samkomulag í gildi við það ríki til að taka á móti þér. Þannig að það er ekki hægt að framkvæma brottvísunina. Og hvað gerist þá? Þá er ákvæðið virkjað um að 30 dögum eftir að það er búið að ákveða að þú megir ekki fá efnismeðferð og að þeim 30 dögum liðnum er það enn þá þannig að það er ekki hægt að vísa þér úr landi þá er bara hægt að vísa þér á götuna, gjörðu svo vel, og svipta þig allri framfærslu. Auðvitað hefur þú engan rétt á að vinna vegna þess að þú hefur ekki atvinnuleyfi eða nein réttindi á Íslandi einu sinni einhvern smá mat til að skrimta og mátt alls ekki vinna fyrir þér. Þetta er að mínu mati eitt af skaðlegustu ákvæðunum í þessu frumvarpi og er ég alls ekki búin að klára

því að það fær t.d. ekki atvinnuleyfi. Alltaf þegar við reynum að nálgast kjarna málsins á einhvern hátt

Það er svo rosalega mikið af mótsögnum í þessu öllu að maður nær ekki utan um það hvað stjórnvöld eru að reyna að gera. Þegar maður reynir að rýna í efnisatriðin þá ganga þau ekki heldur upp.

Það er ekki einu sinni reynt að mæta því með einhverjum málefnalegum svörum. Það má ekki einu sinni fá óháð lögfræðiálit. Við stöndum uppi og klórum okkur í hausnum: Hvað þá?

Samræmingu við hin Norðurlöndin. Hvernig? Betri skilvirkni og mannúð fyrir umsækjendur. Hvaða umsækjendur? Þessa sem munu fá vernd eða þessa sem uppfylla ekki skilyrðin?

líta út fyrir að vera hörð við útlendinga af því það skorar víst í einhverri pólitík einhvers staðar og það er bara frekar sorglegt. Ég hef hér aðeins vikið að svari sem ég fékk við fyrirspurn varðandi fjölda fatlaðra umsækjenda um alþjóðlega vernd og þá staðreynd að ekki sé haldið utan um þær tölur, hvorki hjá Útlendingastofnun né heldur kærunefnd útlendingamála, þrátt fyrir að þetta geti verið grundvallarbreyta varðandi ákvörðun um niðurstöðu umsóknar. Það hvort einstaklingur sé fatlaður eða ekki getur haft gríðarleg áhrif á það hagsmunamat sem býr að baki varðandi t.d. endursendingu og það hvaða þjónusta bíður þar.

innan þess jaðarsetta hóps sem umsækjendur um alþjóðlega vernd eru og sem stjórnvöld halda ekki nógu vel utan um upplýsingar um. Mig langar að nefna hinsegin umsækjendur um alþjóðlega vernd. Það er nú aldeilis hópur sem hefur ástæðu til að óttast um líf sitt víða um heim og hefur þess vegna ástæðu til að sækjast

og raunar er þetta eitthvað sem mætti kannski skoða í ljósi þess að jafnréttismatið sem framkvæmt var á þessu frumvarpi er hvorki er hvorki fugl né fiskur og tekur alls ekki til þessara hópa, hópa sem eru líklegir til að sæta mismunun, ekki bara á grundvelli þess að vera umsækjendur um alþjóðlega vernd, sem er mismununarbreyta í sjálfu sér,

reisir enn ríkari skyldur á hendur íslenska ríkinu að standa vörð um rétt þessa fólks og leggja sig fram um að mál þeirra séu skoðuð vel og vandlega. Raunar er gengið í þveröfuga átt í einu ákvæði frumvarpsins. Það er beinlínis verið að draga úr réttindum fólks sem hefur hlotið alþjóðlega vernd, hinsegin fólks sem hefur hlotið alþjóðlega vernd. Eins og Samtökin '78 bentu á í viðbótarumsögn sem var send hér fyrir helgi þá er ákvæðið sem snýst um fjölskyldusameiningu kvótaflóttafólks stórt skref aftur á bak varðandi fólk sem fengið að komast inn á kvóta til Íslands á grundvelli þess að vera hinsegin vegna þess að íslenska ríkið, samkvæmt þessu frumvarpi,

En síðan ef kemur í ljós t.d. að hér sé um að ræða karlmann sem hafi verið í sambandi við annan karlmann í landi þar sem slíkt getur verið lífshættulegt þá ætlar íslenska ríkið að segja: Nei, fyrirgefðu félagi, þú sagðist vera einhleypur þegar við töluðum við þig í flóttamannabúðunum og við ætlum ekki að hleypa manninn þínum inn til landsins þó að hann sé væntanlega jafn útsettur fyrir ofsóknum og þú og þó að hann sé maðurinn þinn, hann má bara vera úti. Þarna eru frumvarpshöfundar alveg ótrúlega blindir á þá staðreynd að fyrir margt af því fólki sem er á flótta vegna kynhneigðar getur verið hættulegt að nafngreina fólk í kringum sig.

Virðulegur forseti. Ég vil halda áfram þar sem frá var horfið í umfjöllun minni um þetta svokallaða fyrsta griðland,

og að hægt sé að synja umsækjenda um efnismeðferð ef hann hefur náin fjölskyldutengsl við ríki sem hann hefur þó aldrei komið til.

að það eigi að fá áheyrn, að það eigi að fá að sýna stjórnvöldum fram á að það eigi rétt á vernd. Það er almenna reglan, af því að ég var að koma inn á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

Umsögnin heldur áfram og er bara mjög góð greining á þessu skelfilega ákvæði en ég hef ekki tíma til að klára þessa umfjöllun mína. Í raun er verið að reyna að koma inn ákvæði sem leyfir Útlendingastofnun að beita þessu ákvæði

Frú forseti. Ég held áfram með ræðubútana mína þar sem hámarksræðutími í þessari umræðu er fimm mínútur. Ég er að fjalla um 4. gr. laganna sem fjallar um nýtt ákvæði í lög um útlendinga sem á að heimila lögreglu að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði umsækjenda til að ferðast, eða sem sagt einstaklings sem á að flytja úr landi. Eins og ég nefndi í ræðu minni áðan þá er þarna, að sögn, um að ræða

Þetta er allt útskýrt í greinargerðinni sem gerir ekkert annað en að vekja upp spurningar þar sem á fleiri stöðum í greinargerðinni með þessu lagafrumvarpi er því miður að finna fullyrðingar sem eru misvísandi og óheiðarlegar til skýringar á þessu frumvarpi. En við skulum skoða þetta,

Á Íslandi er komin upp sú staða að útlendingar sem lögum samkvæmt áttu að yfirgefa landið, nýttu sér þessa stöðu og neituðu að afhenda slík vottorð.“ „Í áliti Persónuverndar frá 16. desember 2021 í máli nr. 2021101969 taldi stofnunin að gildandi lög um útlendinga fælu að óbreyttu ekki í sér fullnægjandi heimild fyrir öflun lögreglu á mótefna- og bólusetningarvottorðum frá heilbrigðisyfirvöldum án samþykkis þeirra einstaklinga sem í hlut eiga eða dómsmeðferðar. Þessari tillögu er því m.a. ætlað að tryggja þá lagaheimild.“ Ég geri hlé á tilvitnun minni hér. Í umsögnum um þetta frumvarp var þetta gagnrýnt upphaflega. Ákvæðið hljóðaði aðeins öðruvísi

Ákvæðið hefur verið útþynnt, svo ég noti nú orðalag sem hefur komið fram í máli andstæðinga þessa frumvarps sem eru kannski á móti því af öðrum ástæðum en ég, en ég, en í málinu þegar það var lagt fram síðast var þetta ákvæði nefnilega aðeins öðruvísi orðað. Þá var það orðað þannig að það var talið ótvírætt að það fæli í sér einhvers konar tilraun til að lögfesta heimild til þess að afla þessara bólusetningarvottorða án dómsúrskurðar. Það hefur hins vegar komið skýrt fram í umsögnum umsagnaraðila og máli gesta sem komu fyrir nefndina að eins og ákvæðið er orðað núna þá sé það ekki talið bæta neinu við heimild sem er í lögum um — ég held að það sé í lögum um sjúklinga eða eitthvað slíkt sem heimilar heilbrigðisstarfsmönnum að afhenda tiltekin gögn til stjórnvalda. Þá veltir maður fyrir sér: Bíddu nú við, af hverju af hverju er þessi breyting þarna inni ef hún bætir engu við þá heimild? Í greinargerð með frumvarpinu segir berum orðum að þessu ákvæði sé enn þá ætlað að veita þær heimildir, sem voru mun skýrari í orðalagi ákvæðisins eins og það var upphaflega. En umsagnaraðilar hafa í rauninni fallist á að þetta, eins og það er orðað í lögunum, sé fullnægjandi núna. En það er sem sagt svohljóðandi, svo ég ítreki það, með leyfi forseta: „… er lögreglu heimilt að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði hans til að geta ferðast.“ Þetta hljómar ekki eins og það myndi heimila öflun bólusetningarvottorða eða annars slíks þar sem það varðar kannski ekki andlegt og líkamlegt heilbrigði til að ferðast eins og er t.d. í þessum „fit to fly“-vottorðum. Hins vegar vekur það áhyggjur að

betri samfellu. Ég var að tala um þessar sýnilega auknu líkur sem þurfa að vera á nýjum upplýsingum til þess að

Við munum þurfa að gera heilan helling til að skoða meira og svoleiðis en nei, þetta verður bara sama niðurstaða þegar allt kemur til alls. Okkur finnst það bara. Farið með þetta í kæruferli — nei, heyrðu, við erum búin að henda ykkur úr landi. Þið getið ekki verið að eltast við þetta í gegnum dómstóla.

ekkert mál, þau fara bara á fjarfundi með lögfræðingi sínum o.s.frv. Já, þau eru að fara að borga lögfræðingi á Íslandi til þess að sinna því og þau eru með svo góða nettengingu þarna úti á götu í Grikklandi og ekkert mál að fara bara á fjarfund í dómsal á Íslandi að reka mál gegn íslenska ríkinu, það er bara ekkert mál, allir geta það. Nei, það er að sjálfsögðu ekki þannig. Afsakið kaldhæðnina ef hún kom ekki skýrt fram. En við erum dálítið á þeim stað að rosalega margt í þessu frumvarpi er er óljóst orðalag sem er háð geðþóttamati stjórnvalda um það hvort viðkomandi fái réttindi eða ekki. Þegar það er svoleiðis þá höfum við alla vega séð að oftar fellur vafinn fellur vafinn hjá stjórnvöldum, þ.e. umsækjandinn fær ekki að njóta vafans sem hann á í rauninni að gera. Fjórða atriðið í þessu frumvarpi er vinnsla persónuupplýsinga. Þar er lagt til að lögreglu verði fengin heimild til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði útlendings til að geta ferðast við framkvæmd ákvarðana um frávísun og brottvísun.

Það sem við megum ekki gleyma í því samhengi er að staðan er sú í dag að 41 ríki refsar fyrir hinseginleika. Víðs vegar um heim er ólöglegt að vera opinberlega sam- eða tvíkynhneigður,

Þess vegna er svo sláandi að lesa í mati á jafnréttisáhrifum með frumvarpinu að það sé einfaldlega ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi teljandi áhrif á stöðu einstaklinga eftir kyni og muni því ekki hafa áhrif á jafnrétti, þegar beinlínis er ákvæði inni í frumvarpinu sem, vegna framkvæmdar stjórnvalda á því hvernig kvótaflóttafólk er valið til landsins, hefur bein áhrif á annars vegar einstæðar mæður, sem eru einn af þeim hópum sem lögð hefur verið áhersla á, og hins vegar á hinsegin fólk, sem er annar hópur sem lögð hefur verið áhersla á að ná til landsins sem kvótaflóttafólki. Ef einstaklingar sem hafa komið á þessum forsendum, á forsendum 43. gr. útlendingalaganna, greinar um fólk sem boðið er hingað til lands af stjórnvöldum ef það kemur í ljós að fjölskylduaðstæður þess fólks eru aðrar en upp voru gefnar í inntökuviðtalinu, eða hvað maður kallar það þegar valið er í hópinn, þá segir í frumvarpinu sem hér liggur fyrir að það fólk falli ekki undir fjölskyldusameiningu. Þessi fjölskylda sem dúkki upp seinna meir, hvort sem það er vegna þess að einstæða móðirin, ekkjan, átti allt í einu án þess að vita það lifandi eiginmann sem hafði verið haldið í gíslingu árum saman eða vegna þess að hinsegin maðurinn átti í felum eiginmann sem ekki mátti opinbera fyrr en hann var kominn á örugga grundu að væri lífsförunautur hans þessu fólki þarf að halda úti. Til þess er heilt ákvæði í þessu frumvarpi. Þetta er nokkuð skýrt dæmi um það hvernig stjórnarliðum tekst einhvern veginn að meira að segja túlka

Það er eins og frumvarpshöfundar og eins og fulltrúar meiri hlutans í allsherjar- og menntamálanefnd átti sig ekki á því hvernig ólíkar mismunabreytur vinni saman og þannig geti geti lagaverkið kannski þurft að taka sérstaklega mikið tillit til fólks sem í ofanálag við að vera á flótta er jaðarsett í samfélaginu þar og hér, eða í Grikklandi, af öðrum ástæðum. Þetta þótti mér opinberast dálítið skýrlega í sjónvarpinu um helgina þegar hv. þm. Jódís Skúladóttir mætti í Silfrið og fjallaði þar um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

skilningsleysi á ólíkri stöðu fólks. Þarna erum við jú alltaf að tala um fátækt og jaðarsett fólk sem ekki nýtur fulls aðgengis að samfélaginu en það að vera flóttamaður í samfélagi þar sem þú átt engar rætur og það að vera heimamaður í samfélaginu, það er ekki tvennu saman að líkja. En það er kannski skiljanlegt að svona orð komi frá fulltrúa þess meiri hluta sem stendur að þessu frumvarpi og því nefndaráliti sem kom úr allsherjar- og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

Þetta er ein af mörgum mótsögnum í þessu frumvarpi en þetta er ein af þeim rugluðustu, þ.e. að það eigi að reyna að senda fólk til landa þar sem flóttamannasamningurinn er ekki í gildi, þar sem viðkomandi hefur ekki rétt til dvalar, stað sem viðkomandi hefur kannski aldrei farið á og hefur lítil sem engin tengsl við. En Útlendingastofnun er einfaldlega búin að ákveða að henni finnst að viðkomandi eigi að fara þangað vegna þess að einhver ættingi viðkomandi búi þar eða eitthvað slíkt. Þetta er ekki í samræmi við alþjóðaskuldbindingar okkar, virðulegi forseti, og ég hlýt að minna á að bann við endursendingum til ríkja þar sem fólk þarf að óttast ofsóknir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

Við undirbúning ræðu minnar var ég aðeins að skoða þróunina á þessu frumvarpi frá upphafi. Það er alveg dálítið sláandi að rifja þetta upp þar sem nú er búið að skera út alls konar viðbjóð úr þessu máli og þetta er samt það sem stendur eftir. Það er samt þvílík mannvonska, fordómar og virðingarleysi gagnvart fólki á flótta sem gegnsýrir þetta frumvarp. En ég ætla aðeins að halda áfram að fjalla um einstök ákvæði frumvarpsins. Ég var að ræða um 4. gr. frumvarpsins sem fjallar um nýtt ákvæði sem heimilar lögreglu að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði fólks til að ferðast. Við umfjöllun nefndarinnar var talað um,

eru heimildir í öðrum lögum og það hefur aldrei verið vandamál. Það sem er hér verið að gera er að verið er að lögfesta heimild lögreglu til þess að afla m.a. bólusetningarvottorða,

viðbjóðslega atviks var farið í að kanna hvort lögreglan hefði heimild til að fá þessi gögn og á daginn kom að hún hefði hana ekki þannig að nú á að tryggja þessa heimild.

„Framkvæmd ákvarðana um frávísun og brottvísun útlendinga er hluti af lögbundinni málsmeðferð stjórnvalda samkvæmt lögum um útlendinga. Útlendingi sem hefur fengið ákvörðun stjórnvalda um frávísun eða brottvísun ber lögum samkvæmt að yfirgefa landið. Við framfylgd slíkra ákvarðana verður lögregla m.a. að hafa nauðsynlegar heimildir til að afla vottorðs um heilsufar viðkomandi þegar slíkt er metið nauðsynlegt. Án slíkrar heimildar geta komið upp tilvik þar sem lögregla getur ekki framkvæmt flutninga úr landi en slíkt dregur úr skilvirkni kerfisins og fer auk þess gegn þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist. Ákvæði þetta er því mikilvægur liður í heildarkerfi útlendingamála hér á landi auk þess sem það er í samræmi við skyldu heilbrigðisstarfsmanna

að láta Útlendingastofnun í té þetta svokallaða „fit to fly“-vottorð sem er vottorð sem ætlað er að tryggja að ekki sé verið að flytja einstaklinga sem eru ekki færir til flugs

Það er ekki rétt að þessari breytingartillögu sé ætlað að tryggja þessa heimild vegna þess að það er óþarfi. Þessari breytingartillögu er ætlað að heimila Útlendingastofnun og lögreglu að ganga enn lengra í öflun persónuupplýsinga um einstaklinga til þess að geta þvingað þá úr landi, nokkuð sem hefur verið talið óheimilt að gera hingað til.

barna um alþjóðlega vernd. Frumvarpið segir að nauðsynlegt sé að breyta því verklagi á þann veg að framangreind umsagnarskylda, sem er í frumvarpinu, eigi einungis við þegar til stendur að synja fylgdarlausu barni um áframhaldandi dvöl hér á landi, ekki þegar það á að samþykkja,

sem heyrir undir ráðherra sem fer með mál sem varða barnavernd. Þetta eru skrýtnir útúrdúrar. Af hverju ætti dómsmálaráðherrann, sem snýr að því hingað til alla vega að vera tiltölulega strangur,

viðbrögð stjórnvalda við því sem þau hafa verið gerð afturreka með í einhverjum aðgerðum á undanförnum árum.

— við myndum eiginlega vilja stjórna því svo að það sé nú tryggt að það sé hægt að hafa undanþágurnar réttar en ekki að þær veiti sjálfkrafa einhvern veginn full réttindi gagnvart barnasáttmálanum, enda hefur stór hluti af öllum þeim málum sem hafa komið í fjölmiðla einmitt varðað réttindi barna og ekki verið nægilega vel hugað að því í ferlinu um verndarumsókn. Enn eitt atriðið sem er svona dálítið ámælisvert í þessu frumvarpi, að verksviðin blandast, blandast, það eru andstæð sjónarmið hérna, það eru þversagnir og einhvern veginn þurfum við að greiða úr þessu öllu og reyna að útskýra hvernig þetta á síðan að virka þegar búið er að setja lögin.

Frú forseti. Ég má til með að bæta nokkrum orðum við það sem ég hef sagt varðandi fjölskyldusameiningar kvótaflóttafólks.

það verði skertir möguleikar fólks á fjölskyldusameiningu ef það hefur komið hingað í boði stjórnvalda, ef það er svokallaðir kvótaflóttamenn. Þetta er atriði sem Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna gerir athugasemdir við. Þetta er eitt af þeim atriðum sem Flóttamannastofnunin mælist til að gerðar séu breytingar á í þessu frumvarpi. Það er sérstaklega kallað eftir því að viðhaldið sé rétti endurbúsettra flóttamanna, eins og það heitir í þýðingunni, sem ég held að sé kannski skýrara að tala bara um sem kvótaflóttafólk af því að það er okkur tamara. finnst nefnilega svo áhugavert hvernig ráðuneytið afgreiðir þetta í sinni umfjöllun um umsögn Flóttamannastofnunar Sameinuðu

Flóttamannastofnunin segir sem sagt í sinni umsögn: Hey, Ísland, þið megið ekki loka á þessa óvæntu maka sem geta allt í einu dúkkað upp í lífi fólks sem þið takið inn sem kvótaflóttafólk. Þið verðið að gæta að einingu fjölskyldunnar. Þá segir ráðuneytið á móti: Jú, víst, við töluðum meira að segja við Flóttamannastofnunina þegar við völdum þetta fólk. Þannig að þó að Flóttamannastofnunin, sem ráðuneytið notar sem rök fyrir því að þetta sé í lagi, biðji ráðuneytið um að breyta þessu þá er ekki orðið við því.

en ég held að við vitum alveg hvernig það að skoða hluti sérstaklega virkar hjá þessu kerfi okkar. Það bara virkar ekki. Hér er svo kristaltært dæmi um það að löggjafinn þarf að setja stafi á blað, þarf að gera skýrt að það sé vilji okkar að ef hommi sem er að flýja ofsóknir kemur til Íslands sem kvótaflóttamaður og bendir síðan á manninn sinn sem sé enn þá í hættu í heimalandinu þá þurfi ekkert að skoða það sérstaklega, maðurinn sé bara tekinn til landsins og fjölskyldan sameinuð. Þetta er eitt af því sem er hægt að fella undir það að líta fram hjá varnaðarorðum fjölmargra umsagnaraðila, eins og Rauði krossinn orðaði það, og þetta mun skila sér í ómannúðlegra kerfi. Við þurfum ekki nema eitt svona dæmi. Við þurfum ekki nema eina fjölskyldu þar sem Útlendingastofnun eða kærunefnd eða hver það er sem á að skoða málið sérstaklega, eins og ráðuneytið kallaði það, kemst að þeirri niðurstöðu að ekki skuli sameina hjón vegna þess að íslenska ríkinu finnist viðkomandi þannig hafa logið sig inn í verndina sem hér stóð til boða. Vegna þess að það er eina ástæðan. Ástæðan fyrir því að íslenska ríkið, í gegnum Jón Gunnarsson og stjórnarflokkana, vill loka þessu er vegna þess að

en svo bara kemur í ljós að maðurinn er sprelllifandi, kemur til landsins og þau sameinast aftur. Í staðinn fyrir að við blásum til stórhátíðar og fögnum því að þetta fólk sem hafi þurft að þola allt þetta sé loksins sameinað setja stjórnarliðar

Ég var að fara hér yfir 8. gr. frumvarpsins um það sem er kallað fyrsta griðland.

fái málsmeðferðina sem meginreglan segir að það eigi að fá, málsmeðferðina sem heitir efnismeðferð, þ.e. að umsókn þess sé tekin til skoðunar. Það er meginreglan.

síðan þegar fólk fór að koma hingað frá Venesúela, í því magni sem útlendingayfirvöldum fannst greinilega fram úr góðu hófi gegna, þá tók stofnunin

hafði bara verið notað gagnvart fólki sem var með umsókn hjá öðru Schengen-ríki eða öðru Dyflinnar-reglugerðarríki, þetta er eiginlega sami hluturinn,

samninga við ríki Suður-Ameríku um að taka á móti flóttafólki sem er synjað um efnismeðferð á Íslandi en hefur ekki dvalarleyfi í landinu sem verið er að vísa því til.

þá þversögn að Útlendingastofnun synji umsækjendum um efnismeðferð í tilvikum þar sem umsækjandi hefur dvalið í móttökuríki sem er ekki á lista sem stofnunin gefur sjálf út yfir örugg upprunaríki.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

Ég er enn að fara yfir 4. gr. frumvarpsins sem fjallar um heimild sem á að bæta inn í lögin fyrir lögreglu til þess að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði fólks til að ferðast. Því er haldið fram í greinargerð með frumvarpinu að þessu sé ætlað að tryggja lagaheimild fyrir öflun á því sem kallað er í daglegu tali „fit to fly“-vottorð, sem er vottorð sem er ávallt aflað til að tryggja að ekki sé verið að setja einstaklinga í flug sem þola það ekki af andlegum eða líkamlegum ástæðum. Það er hins vegar ljóst, bæði af greinargerðinni og þróun þessa ákvæðis og umræðu um það, að því er einnig ætlað að tryggja heimild Útlendingastofnunar til að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum sem þeim hefur hingað til ekki verið talið heimilt að afla. Þar er ég kannski fyrst og fremst að tala um bólusetningarvottorð vegna Covid-19. Ákvæðið er auðvitað eitt af fjölmörgum ákvæðum þessa frumvarps sem sýna að þau hafa ekkert með einhverja heildarsýn eða heildarstefnu eða straumlínulögun kerfisins að gera heldur snúast mörg hver um einhver tilbúin vandamál Útlendingastofnunar sem eru fæst fyrir hendi, ef einhvern tímann mátti kalla þau vandamál. Ég veit ekki til þess að nýtt flugfélag geri kröfu um bólusetningarvottorð

En hins vegar eru fjölmörg dæmi þess að Útlendingastofnun taki hreinlega ekki mark á þeim vottorðum. Frægustu dæmin urðu í raun bara fræg vegna þess að viðkomandi einstaklingar höfðu myndað nægar tengingar hér á landi til að það væru vitni með myndavélar á staðnum. Eitt af þessum dæmum sem náði athygli fjölmiðla og vakti reiði almennings í kjölfarið er mál albanskrar konu sem var gengin átta mánuði á leið og átti að vísa úr landi. Í frétt í Fréttablaðinu þann 5. nóvember 2019 sagði, með leyfi forseta: „Albanskri fjölskyldu, þar á meðal tveggja ára gömlu barni og konu sem gengin er átta mánuði, var í morgun vísað frá landi gegn ráðleggingum lækna og ljósmæðra á Landspítalanum. Læknir á kvennadeild Landspítalans hafði gefið konunni vottorð þar sem fram kom að konan ætti ekki að fljúga auk þess sem ljósmæður höfðu mælt gegn því að konunni yrði vísað frá landi. Fjölskyldan var samt sem áður flutt í lögreglubíl á flugvöllinn um klukkan fimm í morgun.“ Það Það sem gerðist þarna var það að heilbrigðisstarfsfólk gefur út vottorð um það að konan sé ekki fær um að fljúga. Hvað gerir Útlendingastofnun? Útlendingastofnun er ósammála. Útlendingastofnun ákveður að afla annars vottorðs frá sínum trúnaðarlækni, sem sagði: Jú, ekkert mál að flytja konuna.

„Íslenska ríkið hefur nú viðurkennt bótaskyldu sína í máli 26 ára albanskrar konu sem vísað var frá landi gengin tæplega níu mánuði á leið í nóvember 2019.“

það sem gerðist í kjölfarið var það að embætti landlæknis gerði alvarlegar athugasemdir við það hvernig staðið var að útgáfu vottorðs konunnar. Það er því vonandi að stjórnvöld, fái þau heimild til þess að afla vottorða um líkamlegt og andlegt heilbrigði fólks til að fljúga, fari

hvernig framkvæmdin í þessum málaflokki hefur verið. Þrátt fyrir það hvernig núverandi lög eru þá sjáum við dæmi um svona framkvæmd. Það er einhvern veginn reynt að smokra sér fram hjá hinu og þessu og sinna ekki augljósri lagalegri skyldu til að ná fram brottvísun eða einhverju álíka. Er þá skrýtið að við stöndum hérna og treystum ekki núverandi stjórnvöldum, hvað þá fyrir þessum lagabreytingum, miðað við allar umsagnirnar,

það frekar augljóst miðað við aðstæðurnar í þessum málaflokki. Við þurfum að gera eitthvað meira en bara taka þau á orðinu.

Lýsir það sér í því að hérna flokkast fleiri með rétt til alþjóðlegrar verndar en annars staðar á Norðurlöndunum? Myndi sem sagt einhver sem fengi vernd hérna ekki fá vernd í einhverjum hinum löndunum eða öfugt, eða er löggjöf Íslands að veita einhver réttindi til verndar umfram alþjóðlegar skuldbindingar eða mannréttindasáttmála?

Þá er spurning hvort það sé vegna þess að löggjöf og framkvæmd annars staðar á Norðurlöndunum sé í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar en ekki okkar löggjöf og framkvæmd. Er það málið?

En eina úrræðið sem er hérna í dag er að lögregla hefur óskað eftir gæsluvarðhaldi og viðkomandi er þá vistaður á Hólmsheiði. Það er alveg skýrt að það á ekki að vista flóttafólk, eða fólk sem hefur verið neitað um alþjóðlega vernd, með öðrum refsiföngum. En það er ekki verið að leggja til lokuð búsetuúrræði. Nei, ekkert svoleiðis, það er ekki valmöguleiki í staðinn fyrir það að missa þjónustuna,

þar sem brugðist er við þeim breytingum sem meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar gerði á frumvarpinu. Í öðrum kafla þessarar viðbótarumsagnar er fjallað um hugtakið sérstaklega viðkvæma stöðu. Mér finnst þetta mjög áhugaverður kafli vegna þess að þarna kristallast ákveðið vandamál við kerfið okkar. Í lögunum er þetta hugtak sem okkur finnst kannski svona í iðrunum eins og hljóti að vera auðvelt að skilja þetta, fólk í viðkvæmri stöðu, það hlýtur að vera

sem gefur sig fram sem fatlaða umsækjendur en við fáum ekki að vita það vegna þess að ekki er haldið utan um þær upplýsingar og við höfum svo sem heyrt sögurnar af því hvernig kerfið rengir

og eðli máls samkvæmt á kannski erfitt með að mæta með einhver þinglýst greiningarvottorð frá landinu sem það er að flýja. Þá er alltaf tortryggni sem mætir því og mjög oft misbrestur á því að fólk fái þjónustu í samræmi við

Þetta langar mig að nefna bara rétt svona í samhengi við frumvarp um landamæri sem var samþykkt hér og gert að lögum í haust, þar sem er akkúrat ákvæði um að það megi snúa fólki við á landamærum

Við eigum eftir að sjá hvernig þetta mun þróast í framkvæmd vegna þess að það sem við höfðum áhyggjur af og lýstum hér í ræðum í haust varðandi landamærafrumvarpið var að

hvort stjórnvöld muni kannski nota þetta sem afsökun til að brottvísa, á þröskuldinum í Keflavík, Keflavík, fólki sem hingað til hefur fengið að ílengjast eitthvað í landinu þangað til stjórnvöld hafa leigt undir það þotu til að sparka því til Grikklands

Enn er ég að fjalla um fyrsta griðland en tel mig vera á lokasprettinum í umfjöllun minni um það ákvæði.

Útlendingastofnun beri alltaf skylda til að framkvæma ákveðið mat um hvað taki við umsækjanda um alþjóðlega vernd ef hann verður sendur í eitthvert annað ríki. Útlendingastofnun má ekki leggja það til að senda útlending í annað ríki þar sem hætta er á að hann sæti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

Ég læt þessa samantekt um þetta atriði duga en bendi á að hér er verið að búa til undantekningu frá þeirri meginreglu sem er í lögum um útlendinga sem er að þú eigir rétt á efnismeðferð. Þessari undantekningu á að beita

en þar eru lagðar til breytingar, eins og segir í greinargerðinni, til að skýra frekar þau réttindi sem útlendingum sem lögum samkvæmt ber að fara af landi brott stendur til boða. Hér er sagt að breytingarnar séu í samræmi við löggjöf og framkvæmd annars staðar á Norðurlöndunum sem er dálítið flókið

niðurfelling réttinda barna og barnshafandi kvenna sé ekki heimil og að þau njóti því áfram fullrar þjónustu þar til þau fara af landi brott. Jafnframt felst í ákvæðinu að foreldri eða umsjónarmaður barns og maki barnshafandi kvenna njóti áfram réttar samkvæmt ákvæðinu,

Allt í allt þá sýnir þessi grein dálítið hversu fjölbreytt málin eru miðað við hvaðan fólk er að koma. Það geta verið margar mismunandi aðstæður eftir því hvort fólk kemur frá öruggu landi, EES-landi, utan Schengen, innan Schengen,

umsækjandi um alþjóðlega vernd. Við erum enn og aftur með rosalega óljósar útskýringar á því hvernig framkvæmdin mun verða eftir að þessum breytingum verður komið á, hvernig ferlið lítur út. Það er erfitt að útskýra það af því að þetta er rosalega fjölbreytt ferli og nær yfir mjög fjölbreyttan hóp.

Mikið hefur verið rætt um þessi svokölluðu „fit to fly“-vottorð sem aflað er áður en einstaklingur er færður í flug til að tryggja að það sé ekki verið að flytja fólk og stofna heilsu þess í hættu, t.d. með flugi. Í síðustu ræðu minni rifjaði ég upp mál sem var mikið í fjölmiðlum, mál albanskrar konu sem var komin átta mánuði á leið og var með vottorð frá heilbrigðisstarfsfólki um að hún ætti ekki að fljúga og mælst var gegn því að hún myndi fljúga. Hins vegar þá var það ekki svo gott. Ég ætla að lesa áfram upp úr fréttinni, með leyfi forseta: Þó að vonir hafi staðið til þess vottorðið myndi hafa eitthvað að segja fyrir brottvísun virðist það ekki hafa verið nóg. Lögreglan sagði það ekki nóg til að stöðva brottvísun fólksins og sögðust vera með vottorð frá trúnaðarlækni Útlendingastofnunar um að konan gæti flogið.

Engar frekari skoðanir hafi farið fram utan þeirrar sem fór fram á kvennadeild Landspítalans í nótt og var framkvæmd af ljósmæðrum sem mæltu eindregið gegn brottvísun konunnar. Kl. 5 var fjölskyldan færð inn í bíl lögreglunnar til að vera fylgt upp á flugvöll. Í kjölfarið Í kjölfarið hóf landlæknir athugun á málinu. Það kom fram í frétt, m.a. í fjölmiðlum, að embættið liti þetta mál alvarlegum augum enn segir í frétt um þetta, með leyfi forseta: „Við náttúrulega lítum þetta einkar alvarlegum augum,“ segir Kjartan Hreinn Njálsson aðstoðarmaður Landlæknis um mál þungaðrar albanskrar konu sem flutt var úr landi í nótt ásamt fjölskyldu sinni. Útlendingastofnun segir að ekkert hafi komið fram í læknisvottorði, sem gefið var út á kvennadeild Landspítalans vegna albönsku konunnar í gær, sem benti til þess að flutningur hennar úr landi myndi stefna öryggi hennar í hættu. Konan er gengin tæpar 36 vikur á leið en í umræddu vottorði kemur fram að hún „ætti erfitt með langt flug“.“ Þarna er alveg Þarna er alveg ljóst að fyrir liggur vottorð frá heilbrigðisyfirvöldum um að einstaklingurinn er ekki fær um fljúga. Þrátt fyrir það sér Útlendingastofnun tilefni til að afla nýs vottorðs frá aðila sem sem virðist ekki hafa hitt konuna sem um ræðir. Í kjölfarið hóf landlæknisembættið könnun á málinu og óskaði eftir upplýsingum í því skyni að komast að því hvort það væru einhverjar brotalamir út frá heilbrigðissjónarmiðum til að koma í veg fyrir að svona gæti gerst aftur. Í frétt sem kom út nokkru seinna, 4. júní 2021, sagði, með leyfi forseta: „Landlæknir hefur úrskurðað um að læknir á vegum Útlendingastofnunar hafi brotið lög og reglur með útgáfu vottorðs um að albönsk kona sem gengin var 36 vikur á leið mætti fara í flug. Þetta segir lögmaður albönsku konunnar sem mun taka málið lengra. Í nóvember fyrir tveimur árum var albanskri konu á þrítugsaldri, sem þá var gengin tæpar 36 vikur á leið, maka hennar og tveggja ára barni, vísað úr landi eftir að hafa sótt hér um alþjóðlega vernd. Brottvísunin vakti nokkra athygli og margir gagnrýndu að verið væri að vísa konunni úr landi, ekki síst vegna þess að kvöldið fyrir ferðalagið höfðu ljósmæður lagst gegn því að konan færi í flug. Hins vegar var vottorð trúnaðarlæknis Útlendingastofnunar um að hún mætti fljúga látið gilda.

Í öðru lagi hafi lækninum borið að tryggja að konan færi í mat hjá sérfræðilækni, til dæmis ljósmóður, fæðingar- eða kvensjúkdómalækni. „Og gerði það ekki og út af þessu tryggði hún ekki að konan hafi fengið bestu læknisþjónustu sem uppá er að bjóða,“

en manneskjunni sem þetta vottorð snerist um. Hvernig eigum við að geta treyst mati svona kerfis á viðkvæmri stöðu fólks?

Mig langaði að nefna þetta vegna þess að í framhaldsumsögn Rauða krossins, þar sem brugðist er við skeytingarleysi meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar við umsögnum svo til allra umsagnaraðila málsins, er lýst sérstökum áhyggjum af vangetu kerfisins til að meta viðkvæma stöðu fólks varðandi þær undanþágur sem fyrir liggja varðandi þjónustusviptingu eftir 30 daga. 30 daga þjónustusviptingin er náttúrlega eitt af því ógeðfelldara í þessu frumvarpi en ég held að það hjálpi stjórnarliðum að sofa á nóttunni að það er upptalning á hópum sem má undanþiggja þjónustusviptingunni, sem búa ekki við þann ótta að vera bara sparkað lóðbeint á götuna.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 Fæstir af þessum hópum eru óumdeildir í bókum Útlendingastofnunar. Útlendingastofnun er reglulega að senda börn í aldursgreiningu vegna þess að hún trúir því ekki að þau séu börn.

Þannig segir í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn minni um fatlaða umsækjendur um alþjóðlega vernd, með leyfi forseta: „Fullt tillit er tekið til þeirra gagna sem liggja fyrir um fötlun eða veikindi einstaklings og þjónustuþörf hans og þau lögð til grundvallar.“ Þarna finnst mér lykilatriði vera að fullt tillit sé tekið til þeirra gagna sem liggja fyrir. Það eru þau gögn sem annaðhvort koma frá heilbrigðisstarfsfólki hér á landi

er Útlendingastofnun að rengja staðhæfingar fólks um fötlun eða langvarandi veikindi, sérstaklega þegar það eru mein sem sjást síður utan á fólki, en ekkert bara í þeim tilvikum.

að markmiðið með þessu frumvarpi er að auðvelda stjórnvöldum að senda enn þá fleira fólk til Grikklands, helst án þess að þurfa nokkru sinni að líta á umsóknir þeirra um alþjóðlega vernd. Af þeim sökum langar mig að vísa hér í aðra skýrslu frá Rauða krossinum á Íslandi frá því í apríl 2022, samantekt Rauða krossins á Íslandi um aðstæður flóttafólks í Grikklandi, og langar mig sérstaklega að fjalla um aðstæður flóttabarna. Á bls. 2 í þessari samantekt kemur fram að einungis þriðjungur flóttabarna hafi fengið einhvers konar skólavist. Þetta var fyrir heimsfaraldur Covid-19. Rauði krossinn dregur þá ályktun með hliðsjón af efnahagslegum og félagslegum afleiðingum Covid, með leyfi forseta, „að þetta hlutfall hafi lækkað frekar en hækkað,“

um. Í því samhengi vill Rauði krossinn benda á skýrslu Passerell frá nóvember 2020 en í umfjöllun hennar um aðgengi flóttafólks að menntunarstofnunum er þungamiðja umfjöllunarinnar afar skýr

og t.d. eru dómstólar í Þýskalandi hættir að senda fólk sem hefur fengið vernd í Grikklandi til Grikklands út af ómannúðlegum aðstæðum flóttafólks þar og eru raunar að leggja sig fram við að sækja fólk frá Grikklandi til Þýskalands vegna aðstæðna flóttafólks. Stjórnvöld í Þýskalandi eru að bjóða fólk sem hefur fengið vernd velkomið til Þýskalands.

frá öðrum börnum, að nýlegar lagabreytingar hafi ekki reynst skilvirkar og að fjöldi menningarlegra hindrana mæti flóttabörnum í skólakerfinu. Í mars 2021 sendi fjöldi hagsmunasamtaka frá sér opið bréf þar sem þau lýstu yfir áhyggjum sínum á takmörkuðu aðgengi flóttabarna að menntun í Grikklandi. Samkvæmt samtökunum sæta flóttabörn mikilli mismunun hvað varðar aðgengi að menntun og skoruðu á yfirvöld að grípa til ráðstafana og tryggja réttindi barnanna. Þann 13. apríl 2021 kom út skýrsla RSA þar sem staðfest er að börn á flótta hafa ekki sama aðgengi að menntun og grísk börn. Með vísan til þeirra áreiðanlegu heimilda sem raktar eru hér að framan er ljóst að flóttafólk mætir miklum aðgangshindrunum í Grikklandi, einnig barnafjölskyldur.

hafa þegar verið raktar. Eins og þar kemur fram hafa einstaklingar sem hlotið hafa alþjóðlega vernd að mestu sambærileg réttindi að lögum og grískir ríkisborgarar. Aftur á móti liggur fyrir að ýmsar hindranir eru á því að þeir geti sótt þessi réttindi.“

og við bara samþykkjum það. Nei, þá er ekki verið að fara aftur í ferlið til að athuga hvort viðkomandi uppfylli allar kröfurnar,

Á viðkomandi rétt á alþjóðlegri vernd frá dvöl í Grikklandi? Er það Grikkland sem er að valda þeim vanda að viðkomandi er að sækja um alþjóðlega vernd, er

Og af hverju ekki þau sem hafa þá fengið alþjóðlega vernd? Af hverju erum við þá ekki bara að taka við því fólki eins og um aðra íbúa innan EES-svæðisins sé að ræða?

þarf að fjalla gríðarlega vel um af því að þetta hefur áhrif á svo mörgum sviðum og víxlverkandi áhrif þessa varðandi undanþágur í öðrum ákvæðum eru bara eitthvað sem er erfitt að sjá

Frú forseti. Ég er enn að fjalla um

eins og það er orðað í ákvæðinu: vottorð um líkamlegt og andlegt heilbrigði útlendings sem á að flytja úr landi. Þó að það sé augljóst að ákvæðinu sé ætlað að víkka út heimildir

halda okkur við þessi flugfærnisvottorð vegna þess að þar er af nógu að taka þótt ekki sé farið út í það sem stjórnvöld ætla sér að gera með þessum breytingum.

hælisleitendur, bauð þeim að koma og sækja bólusetningarvottorðin sín og þar beið þeirra lögregla, vopnuð alls konar ofbeldistækjum, til að neyða þá úr landi. Reyndar fór annar þeirra svo illa út úr því ofbeldi að ekki var hægt að flytja hann úr landi. Hann fór ekki í flugvél, hann fór á sjúkrahús en var fluttur úr landi daginn eftir. Mér skilst að þeir hafi verið sprautaðir niður til að hægt væri að hafa þá aðeins samvinnuþýðari og vekur það raunar upp aðra umræðu sem

landi og það er sannarlega umræðuefni sem væri hægt að taka upp hér í tengslum við þetta. En ég ætla að fara aðeins í það mál sem er kveikjan að þessari tillögu í frumvarpinu og ætla ég að lesa upp úr frétt frá 6. júlí 2021, með leyfi forseta: Tveir palestínskir hælisleitendur á þrítugsaldri sem vísa átti úr landi voru handteknir af lögreglu á skrifstofu Útlendingastofnunar. Að sögn aðgerðahópsins Refuges in Iceland voru mennirnir boðaðir á skrifstofu Útlendingastofnunar í Bæjarhrauni til að sækja bólusetningarvottorð. Þegar þeir mættu var hins vegar hringt á lögreglu sem kom skömmu síðar með sex lögreglubíla og sérsveit meðferðis og handtók þá. Að sögn sjónarvotts, sem vildi ekki láta nafns síns getið, hafði mönnunum verið tjáð að ef þeir myndu ekki gangast undir bólusetningu yrði þeim vísað úr landi og bólusetningin væri einungis hugsuð vegna almannaheilla. Þegar þeir mættu til að sækja vottorðin hafi þeim hins vegar verið tjáð að það ætti að vísa þeim úr landi í dag og þegar þeir neituðu að sýna samvinnu voru þeir handteknir með valdi af lögreglu. Þeir lömdu þá og hentu þeim í jörðina og notuðu óhóflegt vald gegnt þeim. Lögreglan gaf þeim líka raflost. Annar þeirra er flogaveikur og andlega veikur. Það blæddi úr honum. Þeir voru í klukkutíma að reyna að ná valdi yfir honum og kölluðu til fleiri lögreglubíla og sjúkrabíl. Á endanum voru þeir sprautaði niður til að koma í veg fyrir að þeir myndu streitast á móti. Þeir tóku þá á ónefndan stað og enginn veit neitt um þá núna, segir sjónarvottur sem var á vettvangi. Ekki tókst að ná sambandi við Útlendingastofnun við vinnslu fréttarinnar.

og þvingaða lyfjagjöf í tengslum við þvingaða brottvísun. Það er náttúrlega einn angi af því hvernig íslensk stjórnvöld nota nauðung miklu meira en nauðsynlegt er.

það hvernig einangrunarvist er beitt í fangelsum landsins. Ég ætla ekki að dvelja við þetta atriði, þetta er fyrirspurnahali sem mig langar að koma að síðar í umræðunni og er örugglega nokkurra ræðna virði þegar þar að kemur. Mig langaði aðeins að nefna,

sem hefur bent á það hversu ómögulegt verndarkerfið svokallaða er á Grikklandi og hvernig við séum ekki bara að gera einstaklingum mikla skráveifu með því að senda þau inn í það kerfi heldur líka Grikkjum og grískum stjórnvöldum. Þarna er samfélag sem ræður ekki við að halda þessu kerfi gangandi með mannsæmandi hætti og við viljum halda áfram að dæla fólki inn í þetta meinta verndarkerfi frekar en að sýna samábyrgð og halda hjá okkur þeim sem við getum haldið hjá okkur.

Þetta rifjar upp fyrir mér ummæli hv. þm. Jódísar Skúladóttur úr Silfrinu um helgina sem benda til þess að hún hafi jafnvel lesið þessa skýrslu Rauða krossins en bara ekki tekið mark á henni eða að hún skipti ekki máli.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

Þetta er nú ekki alveg nákvæmlega eins málflutningur. Birgir segir að það sé bara ekkert að þessu kerfi, Jódís segir að það sé ýmislegt að þessu kerfi en það sé fullt af alls konar kerfum og Grikkir hafi það skítt líka. (Forseti hringir.) Niðurstaðan er alltaf sú sama hjá þeim systkinum; gera íslenska kerfið aðeins verra og skófla fólki yfir í það gríska.

„Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína og eigi við neinar reglur frá kjósendum sínum.“ Þó virðist, frú Þó virðist, frú forseti, stundum sem þessi sannfæring skipti ansi litlu máli. Stundum greiða hv. þingmenn nefnilega atkvæði með málum sem ganga þvert á yfirlýst gildi þeirra og flokka þeirra. Já, frú forseti, það er eins og sannfæring þingmannsins sé látin víkja fyrir sannfæringu flokksforystunnar. Nú eru t.d. ríkisstjórnarflokkar Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar að keyra útlendingafrumvarp Jóns Gunnarssonar dómsmálaráðherra í gegnum þingið og gera það að lögum. Þetta er í fimmta sinn sem frumvarpið er lagt fyrir þingið. Frumvarpið hefur beðið gallsúrt skipbrot ár eftir ár innan þingsins vegna þess hve vanhugsað, mannfjandsamlegt og hroðvirknislega unnið það er í hvert sinn. Útgáfa þessa löggjafarþings er engin undantekning. Frumvarpið skerðir réttindi fólks á flótta og brýtur gegn lögbundnum réttindum barna. Ekki nóg með það, heldur mun óskilvirkni í kerfinu aukast, umsóknum fjölga, úrvinnslan taka lengri tíma og sífellt fleiri umsækjendur um vernd munu velkjast í kerfinu árum saman. Já, frú forseti, þetta frumvarp er bagalegt á alla kanta. Frú forseti. Nú virðist þó sem Sjálfstæðisflokkurinn hafi sagt: Hingað og ekki lengra, við afgreiðum útlendingafrumvarpið eða þetta samstarf er búið. Hvað gera hinir meirihlutaflokkarnir þá? Jú, frú forseti, þeir einfaldlega lúffa. Það er mikilvægara að halda samstarfinu gangandi en að standa fast við sannfæringu og gildi. Ætli hv. þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs hafi fundað um málið og komist að þeirri niðurstöðu að innihald frumvarpsins falli að þeirra gildum?

Frú forseti. Þessi grundvallarhugmynd í stjórnarskránni um það að við alþingismenn séum eingöngu bundnir við sannfæringu okkar er látin hverfa út í veður og vind þegar kemur að því að halda völdum.

hefðu allt eins getað kosið Sjálfstæðisflokkinn, svo hverful er sannfæring þingmanna Vinstri grænna. Ég held að það sé kominn tími til að þau skipti um nafn, því að þau eru hvorki vinstri flokkur né grænn flokkur eftir að hafa selt sannfæringu sína í musteri valdsins.

að efnismeðferð umsókna barna skyldi vera svarað innan 16 mánaða. Í frumvarpi þessu er sem sagt lagt til að þessi reglugerðarbreyting verði lögfest á þá leið að

nei, ég segi svona. Auðvitað erum við hér að tala um raunveruleg mannréttindabrot. Ég er að fara yfir 4. gr. frumvarpsins þar sem lagðar eru til breytingar á lögum þess efnis að lögreglu verði heimilt að afla vottorða frá heilbrigðisyfirvöldum um líkamlegt og andlegt heilbrigði útlendings. Hvers vegna er þetta alvarlegt? Nú kemur fram í greinargerð með þessu ákvæði í frumvarpinu að það sé þannig, eins og þingmönnum meiri hlutans hefur orðið tíðrætt um, að þegar þú hefur fengið synjun

að farið sé eftir þeim heilbrigðisvottorðum sem aflað er, eða sem lögð eru fram, í tengslum við slíkan flutning? Og nú hef ég áfram í huga mál albönsku konunnar sem flutt var úr landi samkvæmt áliti trúnaðarlæknis Útlendingastofnunar sem mat það sem svo að hún væri alveg fær til flugs þó að hún hefði ekki hitt konuna eða skoðað hana og byggði það mat sitt á gögnum málsins eða eitthvað slíkt þrátt fyrir að fyrir lægju gögn frá heilbrigðisstarfsmönnum sem höfðu skoðað konuna nokkrum klukkutímum áður og sagt: Nei, hún á ekki að fara í flug, þessi kona.

Í úrskurði landlæknis segir að málið hefði getað endað ver af því konan hefði getað verið með fyrirburafæðingu í ljósi fyrri sögu hennar og einmitt verið með meðgöngueitrun eða blóðtappa, sérstaklega því hún fór í svo langt flug. Það er alveg ljóst að læknirinn hefur brotið lög á margvíslegan hátt þannig að umbjóðandi minn mun leita réttar síns, sérstaklega í ljósi þess að hún er enn að lifa við afleiðingar þessara brota, segir Claudia.“

þau eru svona undrandi á þessu orðfæri mínu þegar það er alveg ljóst að tilgangur þessa frumvarps, tilgangur þessara breytinga á lögum, er að setja lagastoð undir ólögmæta framkvæmd Útlendingastofnunar.

átti bágt með að halda ræðuna mína eftir það. Þar voru lagðar til heimildir til þess að þvinga fólk í læknisrannsóknir og annað slíkt. Þetta þykir Útlendingastofnun eðlilegt. Þetta þykir þeim í lagi. Þeim þykir í lagi að fá álit læknis sem hefur ekki hitt konu til að trompa vottorð heilbrigðisstarfsmanna. Til hvers? Hvers vegna vinnur stofnunin með þessum hætti? Það er alveg ljóst að það eru einhver viðhorf þarna, viðvarandi, kerfisbundin, sem eru ómannúðleg. Þetta eru ómannúðleg viðhorf sem stýra framkvæmd Útlendingastofnunar. Þetta frumvarp, sem vonandi verður ekki að landslögum, byggir á þeirri ómannúðlegu framkvæmd. (Forseti hringir.) Tilgangur þessa frumvarps er að lögfesta þessa ómannúðlegu og ólöglegu framkvæmd.

og myndband sýnt af því þegar hann var að reyna að fá aðgang að spítala, að heilbrigðisþjónustu, eftir að hann var kominn til Grikklands. Það var sýnt frá því hvernig honum var meinaður aðgangur að spítala

„Þrátt fyrir að grísk lög mæli fyrir um jafnan aðgang flóttafólks og grískra ríkisborgara að heilbrigðiskerfinu í Grikklandi er raunverulegt aðgengi flóttafólks að heilbrigðiskerfinu hins vegar verulega takmarkað, m.a. vegna gríðarlegs niðurskurðar síðustu ára. […] Hinn víðtæki niðurskurður sem hefur átt sér stað á síðustu árum hefur valdið því að mikill skortur er á heilbrigðisstarfsfólki og biðlistar langir. Þá gerir mikill skortur á túlkaþjónustu það að verkum að einstaklingar fá oft ekki rétta greiningu og eru ekki lagðir inn á spítala þegar þörf er á.“

og það er ekki alltaf það sem við myndum kalla nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Svo að ég haldi áfram að vitna í samantektina, með leyfi forseta, á bls. 9: „Kostnaður einstaklinga vegna nauðsynlegra lyfjakaupa hefur jafnframt aukist á síðustu árum en það kemur illa við sjúklinga með langvinna sjúkdóma. Þá hefur takmarkaður aðgangur að geðheilbrigðisþjónustu jafnframt verið sérstakt áhyggjuefni

þ.e. réttur til bestu mögulegu heilsu, réttur til jafns aðgengis að heilbrigðisþjónustu á við aðra. Það er verið að mismuna flóttafólki á þeim grundvelli að það sé flóttafólk þegar kemur að aðgengi að heilbrigðisþjónustu í Grikklandi.

og við njótum sem erum innfæddir Íslendingar. Það er algerlega þannig. Og ef þetta 6. ákvæði þessa ómennskufrumvarps verður að lögum þá verður meira að segja sú litla heilbrigðisaðstoð, og aðgengi að heilbrigðisþjónustu, sem flóttafólk hefur tekin af þeim. Þá fyrst getum við farið að tala um að það sé virkilega ómannúðlegt kerfi á Íslandi sem byggi á mismunun, aðgreiningu, bara

Mig langar aðeins að fara yfir nokkur svör við fyrirspurnum sem mér hafa borist, sem eru þess eðlis að hvert svar vekur fleiri spurningar og enn í dag er spurningum ósvarað. Fyrst var

spurði ég sérstaklega út í hvaða þvingunarúrræðum hefði verið beitt og tók fram í spurningunni, með leyfi forseta: „Sérstaklega er óskað upplýsinga um það hvort fólki hafi verið gefin lyf gegn vilja þess í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísunina.“ Þessi tilgreining var ekkert úr lausu lofti gripin. Við höfum auðvitað dæmi þess hér á landi, kannski ekki staðfest umfram það sem sem sjónarvottar geta staðfest, að fólk hafi verið lyfjað og sent úr landi svo skjótt að ekki var hægt að framkvæma einhverja efnafræðilega rannsókn á því.

að festa fólk í lyfjafjötrum áður en því væri sparkað úr landi. Það sem vakti athygli í þessari fyrstu fyrirspurn er að þótt ég hefði sérstaklega óskað upplýsinga um það hvort fólki hefði verið gefið lyf gegn vilja þess var því akkúrat ekki svarað.

sleppa því að svara einhverju þá gefur það til kynna að þar sé mögulega um eitthvað að ræða sem þau vilja helst ekki svara — þau vilja ekki að þessar upplýsingar liggi fyrir.

af hálfu stoðdeildar ríkislögreglustjóra, eru ekki og hafa ekki verið gefin lyf gegn vilja þeirra í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísun þannig að viðkomandi sé meðfærilegur í flutningum. Hins vegar hafa komið upp tilvik þar sem einstaklingur hefur við handtöku […] farið í þannig ástand að nauðsynlegt hefur verið að gefa viðkomandi róandi lyf í þeim tilgangi að viðkomandi skaði hvorki sjálfan sig eða

Frú forseti. Við eigum að virða alþjóðasáttmála sem við höfum undirritað.

og spyr hv. þingmenn stjórnarflokkanna, sem kannski eru hér einhvers staðar að hlusta: Hvað með flóttamannasamninginn? Telur ráðherra kannski að það ættu að vera aðrar skilgreiningar á því hvaða skilyrði fólk þarf að uppfylla til að vera flóttamenn en þau skilyrði sem eru í flóttamannasamningnum og í 37. og 38. gr. laga um útlendinga? Telur ráðherra kannski að það þurfi ekkert að hlusta á athugasemdir Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna við frumvarpið? Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er verndari flóttamannasamningsins og þegar verndari flóttamannasamningsins bendir á að eitthvað í frumvarpi að íslenskum lögum stangist á við flóttamannasamninginn, eigum við þá ekki að hlusta? Frú forseti. Hvað með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna? Er virkilega bara í lagi að bíða eftir því að börn verði 18 ára og senda þau þá heim,

Er líka í lagi, eins og lagt er til í þessu frumvarpi, að taka ekki sérstakt tillit til sérstöðu barnanna, sér í lagi hvort þau eigi að líða fyrir gerðir foreldra sinna eða lögfræðinga sinna?

Ásmund Einar Daðason hvort hann ætli að láta það líðast að svona sé farið með börn á Íslandi?

Er bara í lagi að ráðherra skilgreini mannréttindi valkvætt eftir því hvernig við viljum túlka þau í hvert og eitt sinn? Er ekki búið að gera íslensk stjórnvöld hornreka með allt of mörg dæmi um léleg vinnubrögð?

Það er greinilegt að hv. þingmenn stjórnarflokkanna telja eins og ráðherra að það þurfi hvorki að fara eftir þessum sáttmálum né stjórnarskrá vegna þess að þau eru ekki einu sinni til í að fá óháð álit unnið.

eða grunur er um að það ákvæði eigi við skuli fyrst skorið úr því hvort skilyrði séu til þess að veita slíka vernd áður en ákvæði 39. gr. um ríkisfangsleysi er beitt, að því gefnu að ekki sé unnt að taka báðar umsóknir til meðferðar samhliða.“ Ég átta mig ekki alveg á tilgangi þess að breyta þessu á þennan hátt.

sérstaklega í samhengi við það hvernig það gerist þegar einhver sem hefur fengið — nei, fyrirgefið, það er kvótaflóttafólkið, það er önnur grein. Það eru

„Með því móti er allur vafi tekinn af um það að framkvæmd flutnings í fylgd er lögregluaðgerð sem fellur undir gildissvið lögreglulaga.“ Nú klóra ég mér í hausnum og velti því fyrir mér hvort það sé einhver vafi á því núna. Og ef svo er, hvað þýðir það fyrir alla framkvæmd brottflutnings hingað til?

neitað í einhverri kæru að aðkoma lögreglu hafi haft einhver þau áhrif að málinu hafi verið hent út eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað hafi þurft að taka til annarrar efnismeðferðar eða eitthvað því um líkt,

stefna eða ákvörðun stjórnarliða í nefndinni um að taka málið inn aftur milli 2. og 3. umr. og sú ákvörðun hefur verið ítrekuð í ræðustól,

stendur til að gera einhverjar stórfenglegar breytingar á þessum málum sem verða þess valdandi að við þurfum ekki að tala okkur hás til að reyna að sannfæra stjórnarliða um að gera ekki þau hræðilegu mistök sem samþykkt þessa frumvarps er. Ef það er raunverulega málið,

nú þegar svo hægt sé að gera viðeigandi breytingar á því, þannig að við þurfum ekki að eyða allri þessari orku í að sýna fram á hvað þetta sé neikvætt frumvarp.

gera breytingar á þessu frumvarpi séu ekki bara til þess fallnar heldur ætlaðar til að slá ryki í augu almennings og annarra, þar á meðal grasrótarhreyfingar innan framboðs sem sem trúir því að hreyfingin ætli að breyta þessu frumvarpi inni í nefnd. Ef ætlunin væri að gera raunverulegar breytingar væri í fyrsta lagi búið að gera þær.

að þetta frumvarp brýtur í bága við stjórnarskrá, alþjóðlega sáttmála, mannréttindi. Þetta dregur úr skilvirkni það er fullt af illa hugsuðum atriðum í frumvarpinu sem þarf að laga. En, nei, það má ekki gera það með því að kalla frumvarpið aftur inn til nefndar og vinna það betur.

Þetta hefur hann heimild til að gera, þetta getur hann gert og það myndi leysa mörg vandamál, bæði fyrir hann sjálfan en líka fyrir flóttafólk í landinu og líka vonandi fyrir samvisku einhverra þingmanna í stjórnarmeirihlutanum sem gætu þá aftur fengið tækifæri til að hafa áhrif á þá hrákasmíð sem frumvarpið er. Mögulega væri í þetta skipti alvöruvilji til að gera einhverjar raunhæfar breytingar á frumvarpinu þegar málið færi aftur inn til nefndar, í raun með skipun frá forseta um að taka það aftur til efnislegrar meðferðar.

Forseti. Það er umfjöllun í Fréttablaðinu, sem skiptir máli fyrir umfjöllun þessa máls, og er dálítið athyglisverð og alvarleg.

valdstjórnin hérna er að misnota vald sitt aftur og aftur í þessum málaflokki og það gengur ekki.

Það er óvenjulegt að mál sé sent til nefndar í miðri 2. umr., óvenjulegt en alls ekki fáheyrt.

lagði fram nefndarfrumvarp um loftferðir, lagði þar til að sú skylda væri sett á herðar flugrekenda að meina íslenskum ríkisborgurum um byrðingu ef þau hefðu ekki Covid-próf til að framvísa. Þetta þótti okkur augljóslega stangast á við ákvæði stjórnarskrárinnar um að engum íslenskum ríkisborgara mætti meina heimkomu.

Ég lýsti því yfir í upphafi þessarar umræðu að ég er hér inni að tala vegna þess að ég tel það skyldu mína

í minnisblaði, sem allsherjar- og menntamálanefnd getur óskað eftir, að hér sé eitthvað sem ekki brjóti í bága við þetta. Þá skal ég hætta að tala.

Frú forseti. Ég ætla aðeins að fá að halda áfram þar sem frá var horfið í umræðum um fundarstjórn forseta þar sem það varðar augljóslega þetta mál beint líka. Mig langar til að vitna í ræðu hv. þm. Jódísar Skúladóttur sem hún flutti hérna strax í upphafi umræðu um þetta mál.

Fólkið býr við réttaróvissu og hefur takmörkuð réttindi og aðgengi að þjónustu í ótilgreindan tíma. Það býr við mikla óvissu um framtíð sína og mikla vanlíðan. Að auki hefur nefndin, líkt og fram kom í máli framsögumanns meirihlutaálits, fengið til sín fjölmarga gesti á síðustu dögum og úr þeim fundum þarf að vinna.“

Það er nefnilega svo að 2. umr. um lagafrumvörp hér á þingi er samkvæmt reglum umfangsmest. Hún er umfangsmesta umræðan og það eru rýmstar heimildir til að halda ræður. Hvers vegna? Vegna þess að þar eiga umræðurnar um málið, svo gott sem tilbúið, að eiga sér stað. Líkt og hefur verið bent á þá er jafnan ekki ætlast til þess að gerðar séu viðamiklar breytingar á frumvörpum milli 2. og 3. umr., enda eiga lög sem eru samþykkt hér á Alþingi að vera rædd við þrjár umræður. Þá langar mig bara til þess að

í fyrstu vinnuviku þingmanna á þessu ári, svokölluðum nefndadögum, þar sem fallist hafði verið á það, að kröfu í þingflokki Pírata, að fengnir yrðu gestir fyrir nefndina og að málið yrði tekið til umfjöllunar þrátt fyrir að ekki hafi verið fallist á það formlega að taka málið inn í nefndina. Það er því mjög sláandi að sjá

Meiri hlutinn var búinn að afgreiða málið úr nefndinni, taldi það tilbúið til umfjöllunar hér á þinginu en taldi samt ástæðu til þess að kalla á frekari gesti fyrir nefndina eftir að Píratar fóru fram á að það yrði tekið til umfjöllunar þar og telja síðan þá umfjöllun og þau orð sem féllu af hálfu gesta og þau svör sem við fengum þar gefa tilefni til að gera breytingar á frumvarpinu. Ég verð að játa að ég sé ekki hvers vegna meiri hlutinn telur réttlætanlegt að við höldum þessari umræðu hérna áfram. Það er augljóst að ef það á að bregðast við athugasemdum þeim sem bárust frá gestum sem komu í upphafi árs fyrir nefndina þá þarf að gera mjög miklar breytingar á þessu frumvarpi og það þarf að gera breytingar sem þarf að vera hægt að ræða hér. Það þarf að gera breytingar sem jafnvel gætu verið ástæða til að senda málið aftur til umsagnar. Það er augljóst af þessum orðum hv. þingmanns meiri hlutans, Jódísar Skúladóttur, að þetta frumvarp er ekki tilbúið. Það er ekki tilbúið til umræðu hér í þingsal. Það er algerlega óboðlegt að við séum að fara yfir það, ákvæði fyrir ákvæði, þegar við vitum í rauninni ekkert hvernig það mun að endingu líta út. Og þegar við loksins fáum að ræða hvernig það lítur út að endingu þá er ræðutíminn svo takmarkaður að það er ekki líklegt að hægt verði að ræða það neitt til hlítar. Þetta eru óboðleg vinnubrögð fyrir löggjafarþing Íslendinga. Við erum ekki bara að skrifa einhverjar pólitískar yfirlýsingar hérna, við erum ekki að skrifa ályktanir, við erum að skrifa landslög, við erum að skrifa lög, við erum að semja og samþykkja lög sem gilda í landinu og hægt er að framfylgja með yfirvaldi. Þetta er alvarlegt mál. Það er alveg ljóst að þessi vinnubrögð geta ekki með nokkrum hætti samræmst hlutverki Alþingis og þar með væntanlega ekki stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

skildi við, sem eru þær breytingar sem þarf að gera á þessu frumvarpi, hversu umfangsmiklar þær eru og hversu lengi það hefur legið fyrir hversu margir gallar eru á þessu frumvarpi. Mig langar að drepa niður í helstu umsögnum sem hafa komið um þetta mál, en þær eru fjölmargar, og bara telja upp hvaða athugasemdir hafa komið fram

að tafir sem rekja megi til aðstandenda barns muni koma niður á rétti barns til efnismeðferðar. Ég er algjörlega sammála Barnaheillum. Þetta er algerlega ótækt. Landlæknir segir að það sé óásættanlegt að svipta fólk rétti til heilbrigðisþjónustu að 30 dögum liðnum frá birtingu endanlegrar ákvörðunar,

og að það sé ómannúðlegt að neita einstaklingi um nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Í umsögn frá Hafnarfjarðarbæ kemur fram að frestun réttaráhrifa geti gert það að verkum að Útlendingastofnun geti ekki tekið til skoðunar að endurupptaka mál þó svo að talsmenn eða aðrir bendi á virkilega slæmar kringumstæður hjá fjölskyldum vegna barnaverndarmála eða annarra kringumstæðna. Þannig festist mál í kerfinu og enginn sjáanlegur endir sé á málsmeðferð. Þess vegna þurfi að skoða vel mál sem komin séu út fyrir málsmeðferð á stjórnsýslustigi, enda geti sú biðstaða sem fjölskyldur væru settar í, sér í lagi börn,

umsögn um flestar greinar frumvarpsins. Ég ætla nú ekki að fara í þær allar hér, en ég hvet hv. þingmenn og auðvitað almenning í landinu til þess að kynna sér þessa umsögn vegna þess að hún er mjög ítarleg og fjallar um þau víðtæku mannréttindabrot sem samþykkt þessa frumvarps felur í sér.

Þá hafi ekki verið haft sérstakt samráð við fagaðila við vinnslu þessa frumvarps, eins og bent var á í sameiginlegri áskorun 15 félagasamtaka á Íslandi 19. maí 2022.

ef þær fá ekki viðhlítandi heilbrigðisþjónustu. Þrátt fyrir að barnshafandi konur eigi samkvæmt breytingum á frumvarpinu að njóta áframhaldandi heilbrigðisþjónustu sé ekkert tekið fram um önnur réttindi þeirra og þær séu því í jafn mikilli hættu og aðrar að lenda á götunni. Kvenréttindafélag Íslands krefst þess að frumvarpið sé dregið til baka.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 hafi viðkomandi hlotið vernd í öðru ríki. Þá hefur Útlendingastofnun ítrekað vanrækt þá rannsóknarskyldu sem á henni hvílir að ganga úr skugga um hvaða þýðingu fötlun eða alvarleg veikindi hafa í þeim aðstæðum sem viðkomandi er sendur í eftir synjun á Íslandi. Þau hafa

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands. Prestar innflytjenda og flóttafólks senda inn umsögn, Rauði kross Íslands sendir inn umsögn. Þetta eru nokkur dæmi, virðulegi forseti, um þá mikilsvirtu og sérhæfðu sérfræðinga og samtök sem hafa sent inn umsögn, sem hafa gagnrýnt þetta frumvarp harkalega. Þetta lá allt saman fyrir eftir 1. umr. málsins, áður en það var sent til 2. umr, og það er ekki búið að breyta neinu, ég endurtek ekki neinu af þeim atriðum

í tengslum við réttindi barna og brot á þeim þá langar mig formlega að óska eftir því við

þar sem við getum fengið skilning ráðherra á því af hverju sé verið að fjarlægja mörg af þeim réttindum sem hæstv. ráðherra

Og að hér sé verið að brjóta barnasáttmála, hér sé verið að brjóta barnalög á Íslandi er eitthvað sem hæstv. ráðherra verður að koma og svara fyrir.

hingað í sal og ekki gengið vel. Stundum á hann ekki heimangengt. Stundum kemur hann inn í húsið en nær bara að drífa inn í sal undir öðrum dagskrárliðum. Það er alla vega ljóst að hann vill ekki taka þátt í þessari umræðu því að væntanlega hefur hann slæman málstað að verja.

um t.d. þá staðreynd að það eigi að láta börn líða fyrir það sem Útlendingastofnun telur vera óeðlilegar tafir á ábyrgð foreldra þeirra varðandi umsókn.

Frú forseti. Ég vil byrja á því að færa forseta þakkir fyrir að hafa komið þessum óskum okkar áleiðis vegna þess að ég tel vissulega mjög mikilvægt

bæði stjórnarskrárvarin réttindi barna, mannréttindasáttmálavarin réttindi barna, og þá er ég að tala um bæði flóttamannasamninginn auðvitað en líka barnaréttarsamninginn, og hvað hann sem ráðherra hyggist gera til að bregðast við þeim víðtæku ábendingum sem fram hafa komið um þau mannréttindabrot á réttindum barna sem þetta frumvarp felur í sér.

nema kannski einhverjum detti í hug að kalla ráðherra á opinn fund. Þá er aldrei að vita hvað það tekur langan tíma að koma því fyrir og kannski er umræðan búin áður en hann loksins ákveður að sættast á að mæta og ýmislegt svoleiðis. Þannig að það er mjög margt í gangi hérna.

Nú stefnir í að það eigi að þvinga þetta mál í gegnum þetta þing án þess að svör við spurningum fáist, án þess að það fari fram umræður, samræður um þetta frumvarp, forsendur þess og ástæður og hvort fólki finnist þetta raunverulega réttlætanlegar breytingar. Þá vaknar bara þessi spurning: Erum við í alvörunni að fara að samþykkja lög frá Alþingi

Það er ekki hægt að draga neina aðra ályktun miðað við það hversu marga daga þetta mál er búið að vera í gangi, hversu oft er búið að óska eftir hans þátttöku og ég man ekki betur en við höfum líka gert það í 1. umr. Það hefur bara ekki enn þá tekist þrátt fyrir að hluti af þessu máli snerti hans málefnasvið beint.

trúi ég því ekki að hann muni skorast undan því að sýna það að börn skipta máli, jafnvel börn á flótta. Ég treysti því að hann komi hér að ræða við okkur. Hæstv. forseti Birgir Ármannsson hefur tjáð okkur að hér verði kvöld- og næturfundir út vikuna þannig að ef hæstv. ráðherra á erfitt með að komast á dagtíma þá verðum við hér bara á kvöldin. Það er ekkert mál. Ég hlakka til að fá að ræða þessi mál í einlægni hér við hæstv. ráðherra.